Head ametikaaslased, austatud Riigikogu! Tere päevast! Alustame Riigikogu täiskogu VII istungjärgu 6. töönädala esmaspäevast istungit. Kõigepealt palun Riigikogu kõnetooli neid Riigikogu liikmeid, kes soovivad üle anda eelnõusid või arupärimisi. Ma palun Riigikogu kõnetooli Viktoria Ladõnskaja-Kubitsa. Austatud Riigikogu! Isamaa fraktsiooni nimel annan sisse seaduseelnõu, mis on hästi lakooniline: põhikooli‑ ja gümnaasiumiseaduse muutmise seadus. Selles seaduses tehakse järgmine muudatus: põhikooli lõpetamiseks on vajalik sooritada kõik lõpueksamid vähemalt rahuldava tulemusega. Eesmärk või põhjus, miks me selle eelnõuga välja tulime, on välistada põhikooli lõpueksamitel lävendite kaotamine ja sätestada seaduses, põhikooli lõpetamiseks on vajalik sooritada kõik lõpueksamid vähemalt rahuldava tulemusega. Põhikooli lõpueksamite üle otsustamine peaks olema Riigikogu pädevuses.Miks see on oluline? Aga sellepärast, et on väga raske jõuda eesmärgini, kui ees seisab väljakutse alustada uuesti äsja lõpetatud debatti. Just selline on olukord põhikooli lõpueksamitega. Kultuurikomisjon on selle teemaga tegelenud igal kevadel neljandat aastat järjest. Parlamendi soovi saab kokku võtta järgmiselt: erandkorras pandeemia ajal võib põhikooli lõpueksamid tingimuslikult siduda lahti kooli lõpetamisest, kuid üldjuhul sellega nõus ei olda. Uus minister, aga arutelu on vana. Vaadates tänavu ministri poolt pakutud muudatuste sisu, siis nendest lähtuvalt peavad eksamid säilima, kuid eksamitulemus pole seotud kooli lõpetamisega. Tekib muidugi küsimus, kuidas defineerida eksamit kui sellist, kui lävendit ei ole kehtestatud. Kuna minister otsustas ka selle teemaga minna alguses meediasse ja kogu eelnev kolmeaastane arutelu parlamendi tasemel ei ole talle nii veenev ning kuna kultuurikomisjonile tutvustatakse eelnõu siis, kui minister on juba teatud positsiooni võtnud, siis me arvame, et parlamentaarsele riigile kohaselt peaks nii suure muudatuse üle otsustamise andma tagasi Riigikogule. Aitäh!

Austatud esimees! Hea Riigikogu! Vabariigi Valitsus algatab täna kolm seaduseelnõu. Esiteks, küberturvalisuse seaduse, avaliku teabe seaduse ja Eesti Rahvusringhäälingu seaduse muutmise seaduse eelnõu. Riigikogus esindab seaduseelnõu menetlemisel Vabariigi Valitsust ettevõtlus‑ ja infotehnoloogiaminister. Teiseks, politsei ja piirivalve seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu. Selle seaduseelnõu menetlemisel Riigikogus esindab Vabariigi Valitsust siseminister. Ja kolmandaks, tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu. Eelnimetatud seaduseelnõu menetlemisel Riigikogus esindab Vabariigi Valitsust tervise‑ ja tööminister. Kõik kolm seaduseelnõu on edastatud elektrooniliselt. Aitäh! Rohkem kõnesoove ei ole. Olen Riigikogu juhatuse nimel vastu võtnud neli eelnõu ning vastavalt meie kodu‑ ja töökorra seadusele otsustab Riigikogu juhatus nende edasise menetlemise. Head ametikaaslased, viime läbi kohaloleku kontrolli. Kohaloleku kontroll.

Tulemusega poolt 72, vastu 1 ja erapooletuid ei ole, on päevakord kinnitatud. Nii, läheme esmaspäevase päevakorra esimese päevakorrapunkti juurde. See on arupärimine. Arupärimise on esitanud Riigikogu liikmed Helir-Valdor Seeder, Mihhail Lotman, Heiki Hepner, Priit Sibul, Andres Metsoja, Üllar Saaremäe, Urmas Reinsalu, Sven Sester, Aivar Kokk ja Tarmo Kruusimäe 26. jaanuaril 2022. aastal. Esitatud arupärimine on kõrghariduse rahastamise kohta ja kannab numbrit 112. Arupärimisele vastab peaminister Kaja Kallas. Ma palun Riigikogu kõnetooli arupärijate esindajana Riigikogu liikme Mihhail Lotmani, et seda arupärimist Eesti avalikkusele tutvustada. Palun, härra Lotman!

täiendavaid vahendeid järgmiseks kolmeks aastaks. Viimased uudised, no võrdlemisi viimased, 11. veebruar

Ja need lepingud ei ole alla kirjutatud. Ma olen siin selles kõnetoolis korduvalt rääkinud sellest, miks ülikoolid on Eestile eksistentsiaalse tähtsusega institutsioonid ja millised on ülikoolide tähtsamad funktsioonid. Kujutage ette – ma loodan, et sellist asja ei juhtu –, et ülikoolid selle raha eest, mis nad on saanud riigilt, tegelevad oma asjadega ja jätavad välja kõik need ülesanded, mis riik on ülikoolidele andnud,

Asser hindas kõrghariduse rahalist defitsiiti 100 miljonile eurole. Arvestades viimastel aastatel kasvanud palgaootusi, elukalliduse tõusu ja teisi asjaolusid, tähendab kõrghariduse alarahastamine, et Eesti kõrghariduse kvaliteet ja konkurentsivõime võrreldes teiste riikidega langeb. Sellele vaatamata ei toetanud valitsus ega koalitsioonierakonnad Isamaa fraktsiooni ettepanekut 2022. aastal riigieelarves suurendada kõrghariduse rahastamist vähemalt 20 miljoni euro võrra.Me saame aru, Isamaa saab suurepäraselt aru, et riigieelarve ei ole kummist. Aga

ja vaatama, kuidas võimalusi otsida ja leida. Me tervitame valitsuse otsust leida lisafinantseerimist kaitsejõududele.

alafinantseerimisega, jääb meid vaevama aastakümneteks. Lähtudes nendest nendest asjaoludest, me esitasime peaministrile neli konkreetset küsimust, mida ma ei hakka praegu teile ette lugema, sest ma loodan, et seda teeb peaminister ise.

Austatud Riigikogu juhataja! Head Riigikogu liikmed! Vastan arupärimises esitatud küsimustele. Esimene küsimus: "Märkimisväärne osa ülikoolide rahastusest sõltub riigiga sõlmitud halduslepingutest. Halduslepingud tuleks allkirjastada käesoleva aasta esimeses kvartalis, kuid kõrghariduse rahastamise lähiaastate otsused langetatakse vastu sügist RESi arutelu käigus. Kuidas on lastud tekkida olukorral, kus kõrghariduse valdkonnas valitseb kehtivate halduslepingute lõppemisel selline selgusetus?" selgusetus?" Halduslepingus lepitakse kokku ülikooli peamised kohustused halduslepingu perioodiks ja nende täitmiseks riigieelarvest vahendite määramise tingimused. 2019.–2021. aasta halduslepingus on ette nähtud ministeeriumi kohustus eraldada 2022.–2024. aasta halduslepingu ja 2022. aasta rahastamise kokkuleppe sõlmimiseni ülikoolile 2022. aastal tegevustoetust igal kalendrikuul eelmise aasta tegevustoetuse mahust ühe kaheteistkümnendiku [ulatuses] ehk kokku [terve] eelmise aasta mahus. Ülikoolid saavad jätkata neile eraldatava rahaga neile seadusega pandud kohustuste täitmist, kuid nad on keeldunud ilma lisarahata täiendavaid kohustusi võtmast. Teine küsimus: "Riigikogu kõrghariduse toetusrühm tõi

valdkond?" Kõrgharidus on oluline valdkond. Alates 2013. aastast, välja arvatud 2017. aasta, on kõrghariduse tegevustoetus võrreldes eelneva aastaga kasvanud. Kui 2017. aastal oli kõrgkoolide tegevustoetust 141,1 miljonit eurot, siis 2022. aastal on see 165 miljonit eurot. Lisaks sellele on lisandunud täiendavad sihttoetused, näiteks regionaalse õppe toetamiseks, täiendavate õppekohtade loomiseks haridusteaduste ja tervishoiu valdkonnas, ning eraldati ka investeeringutoetusi. Kolmas küsimus: "Tartu Ülikooli halduslepingu aruandest selgub, et riik ei ole aastatel 2017–2020 täitnud kohustust suurendada ülikoolide rahastust inflatsiooniga ühes tempos. Millised on valitsuse plaanid, et välistada sarnase olukorra kordumine järgmistel aastatel?" aastatel?" Aruanne puudutab perioodi, kui Reformierakond ei olnud valitsuses, ning tuleb kurbusega nentida, et sellesse perioodi jääb aasta, kui kui kõrghariduse tegevustoetus lausa vähenes. Miks nii? Ei oska kommenteerida, ehk arupärijad oskavad ise, sest olid sel ajal valitsuses. Aga ma saan lubada, et valitsus arutab riigi eelarvestrateegia 2023–2026

Kuidas on kõrghariduse rahastamise vähendamine kooskõlas valitsuse eesmärgiga hoida teadus‑ ja arendustegevuse rahastamise osakaal riigieelarves 1% SKPst?" Teadus‑ Teadus‑ ja arendustegevuse rahastamise toomine riigieelarves tasemele 1% sisemajanduse kogutoodangust ning edaspidi selle hoidmine panustab otseselt ülikoolides toimuvasse teadustegevusse ning toetab kõrgharidusõppe kvaliteeti, kuid ei ole otseselt seotud kõrgharidusõppe rahastamise eesmärgiga. Jätkuvalt tuleb pöörata tähelepanu ka kõrgharidusõppe rahastamise kasvule, sest ilma kvaliteetse ja piisavas mahus pakutava kõrgharidusõppeta ei ole võimalik kasvatada ka meie ühiskonna teadmusmahukust. Valitsus arutab RES‑i protsessi raames kõrghariduse tegevustoetuse kasvatamist ja kokku on lepitud, et haridus‑ ja teadusminister toob RES-i protsessi ettepaneku kasvatada tegevustoetust 15% võrra aastas. Selleks, Selleks, et tagada kõrgharidusõppe jätkusuutlikkus Eestis, peab jätkuma arutelu kõrghariduse rahastamise teemal pikemat perspektiivi silmas pidades. Kaaludes riigi ja eraisiku vastutust kõrgharidusõppe kulude katmisel, tuleb arvestada nende valikute mõju kõrghariduse ligipääsule, üliõpilaste motivatsioonile kõrgharidusõppesse astumisel Eestis, tööjõuvajaduse tagamisele, samal ajal kaaludes kõrghariduse omandamisega kaasnevat personaalset hüve konkreetse isiku jaoks ühiskondlik‑kultuurilise kasu kontekstis. Saan ka omalt poolt kinnitada, et seda 1% sisemajanduse kogutoodangust teadus‑ ja arendustegevusele me endiselt hoiame. Kas see oli viimane küsimus? Ma vaatan, et mul kuidagi lõpeb see poole pealt siin ära. Oli see viimane küsimus?

võlgu kõrgkoolidele. Aga minu küsimus on see, et omal ajal, kui välistudengeid hakkas tulema – nüüd on kolm korda tõusnud nende [arv] –, oli rahastamise tingimuseks ülikoolide rahvusvahelistumine või inglise keelele üleminek. Kas te olete arutanud, et võiks selle tingimuse sealt ära võtta, sest nad lähevad Eesti maksumaksjale üsna kalliks maksma, võrreldes kohalike poiste ja tüdrukutega? Aitäh! Jaa. Selle eelmise kõrgharidusreformi tulemusel tõesti tekkis olukord, kus ülikoolidel oli võimalik kaasata lisaraha ainult ingliskeelsete õppekavade kaudu, ja seetõttu tekkis nii mõnigi õppekava, mis muidu võib-olla ei oleks tekkinud. Hetkel toimuvatel halduslepingute läbirääkimistel on sihiks, riigi tegevustoetust ei kasutataks enam ingliskeelse õppe pakkumiseks bakalaureusetasemel ning kui pakkuda magistritasemel ingliskeelset õpet, peab ka eestikeelne õpe olema tagatud sarnasel alal. Tegevustoetuse

on aeg ka küsida õiglasemat hinda välismaa või kolmandate riikide kodanikelt Eesti ülikoolides õppimise eest. See ei lahenda küll üldiselt seda kõrghariduse rahastamise küsimust, sest juba 2020/21. õppeaastal maksis 64% kolmandatest riikidest pärit tudengeid bakalaureuse‑ ja magistriõppe tasemel õppemaksu. Priit Sibul, palun! Aitäh, austatud Riigikogu esimees! Hea valitseja! Te oma sissejuhatavas sõnavõtus ütlesite või vastasite küsimusele, et te ei tea, miks mingitel aastatel

ma saan aru, et ma saan küsida koalitsioonipartneri käest, aga kuna teie olete teinud arupärimise, siis mul tekib küsimus, et võib-olla peate ka teie mälus natuke sobrama, te olite sel ajal valitsuses. Võib-olla seda arupärimist ei olegi vaja esitada sellise küsimusena, kui te tegelikult olite siis valitsuses ja neid otsuseid ise tegite. Aga kõrgkoolide rahastamise kohta. Kui me vaatame tegevustoetust miljonites eurodes, siis 2021 oli see 160 miljonit eurot ja 2022 on see 165 miljonit eurot. See on suurenenud 3%. Jah, seda on vähe – 3,1%, kui olla korrektne. Aga jah, kui vaadata kõrghariduse tegevustoetuse planeerimist 2023–2026, siis 2023 on see planeeritud 189,8 miljonit, 2024 on 218,2 miljonit ja sealt edasi 251 miljonit. Nii et tegelikult see on planeeritud kasvama. Aga nagu ma ütlesin, riigi eelarvestrateegiat me arutame sügisel ja sellest murest me oleme täiesti teadlikud, et kõrghariduse rahastamisega on probleeme. Kuid nii nagu ka Riigikontrolli aruanded ütlevad, see, millest on kõrghariduse rahastamise probleemid tekkinud, oli kõrgharidusreform, mida teie vedasite, ehk tasuta kõrgharidus. Helir-Valdor Seeder, palun! Aitäh! Austatud peaminister! Kahjuks te ei suutnud positiivselt üllatada oma vastusega. Neli küsimust ja vastuseks viis minutit, millest pool kulus küsimuse ettelugemiseks. See väljendab minu arvates ka praeguse valitsuse ja teie suhtumist selle probleemi lahendamisesse. Ja see jutt, et sügisel riigi eelarvestrateegia arutelu käigus valitsus arutab ja enne ei ole kuidagi võimalik langetada otsust ja ei ole võimalik lepinguid sõlmida, ei ole päris adekvaatne vastus. Miks valitsus ei soovi – ma rõhutan: ei soovi – käituda analoogselt sellega, nagu te käitusite riigikaitsekulutustega, mille korral te langetasite poliitilise otsuse kabinetis ja tunduvalt suuremas summas, kui me praegu räägime, et lahendada oluline probleem? Samamoodi saaks käituda ka kõrgharidusega, lahendada see ära poliitilisel tasemel, teha otsus ja siis tulla selle juurde juba riigi eelarvestrateegia [arutelu] käigus. Miks te ei taha [teha] analoogiliselt, nii nagu te langetasite otsuse riigikaitsekulutuste puhul? Me oleme viimase 30 aasta kõige keerulisemas julgeolekuolukorras ja tõesti ei ole olnud ka vabadus sellise rünnaku all, nagu ta on, ja meie turvalisus täpselt samamoodi. See on tõesti erakordne olukord ja seetõttu seetõttu me pidime tegema need otsused, mis puudutasid riigikaitset, kiiresti. Nüüd, kõik teised valdkonnad – olgu see kõrgharidus, sotsiaalvaldkond, tervisevaldkond, haridusvaldkond – tegelikult nõuavad raha, mida me arutamegi riigi eelarvestrateegia käigus. Seal loomulikult see vajadus on väga suur ja väga akuutne, aga ei saa tuua ühtegi valdkonda niimoodi välja, nagu see julgeolekuolukord, mis on hetkel tinginud riigikaitsekulutuste kiirema tegemise. Mihhail

on, siis on see eelmise valitsuse viga? Aga ma olen seotud kahe ülikooliga ja ma näen, mis seal toimub. Inimesi koondatakse. Palju halvem on veel see, et noored perspektiivikad teadlased ja õppejõud ise valivad kas erasektori või välismaale sõidu. See on

Ma absoluutselt möönan selle probleemi olemasolu. Tõesti, see rahavajadus on suur. Haridus‑ ja teadusminister on sellest rääkinud. Nii nagu ma ütlesin, kuskil 100 miljonit on puudu, ja neid samme tulebki teha, et seda raha leida. Ma kuidagi ei ütle, et ei, mingit probleemi ei ole. Vastupidi, probleem on väga suur ja sellega tuleb tegeleda. Aga lihtsalt praegu ülikoolide rahastamine, kuniks tõesti riigi eelarvestrateegia saab kokku lepitud, on varasemas mahus, tegelikult nad oluliselt rahas ei kaota

mida on täiendavalt riigilt vaja, aga teisel pool on need kohustused, mida riik palub ülikoolidel teha. Näiteks, ülikoolidele on olnud palve vähendada õppeainete dubleerimist. Meil on päris mitu ülikooli, kes õpetavad sama asja, aga ei õpeta seda võib-olla samal tasemel.

selles rahvusvahelistumise vallas ülikoolidel kohustust kolmandatest riikidest tulevaid tudengeid tasuta või väikese õppemaksu eest õpetada, ometi seda tehakse. Jällegi, ma ei ütle kuidagi seda, et rahavajadust ülikoolidel või kõrgkoolidel ei ole. Absoluutselt möönan: see, et õppejõudude palgad on väiksemad kui nende palgad, keda nad õpetavad, ei ole normaalne olukord. Ja tõesti, haridus‑ ja teadusminister tegeleb sellega, et seda raha riigi eelarvestrateegias leida. Anti Poolamets, palun! Anti Poolamets, palun! Aitäh, juhataja! Lugupeetud peaminister! On tehtud palju kriitikat selle kohta, et meie kõrgharidus ei ole paljudel juhtudel hästi seotud meie majanduse vajadustega. Ja seda me ju näeme, et paljudes riikides on erarahastuse hulk teadusuuringuteks ja ka kõrgharidusele palju-palju suurem. Küsimus on teile selline, et kas te nõustute selle kriitikaga ja kas siin saaks midagi ära teha, et erasektorit rohkem kaasata. Aitäh, juhataja! Ülikoolides on ju alati mitu erinevat taset. Üks on see, et ülikoolid peavad tegelema baasteadusega ja baasteadus on väga palju uudishimul põhinev põhinev teadus, uuritaksegi asju uurimise pärast. Seal seda sidet majandusega alati ei saa tekitada, aga sellest võib kasvada midagi suurt ja midagi, mille peale saab ehitada seda innovatsiooni, mis on juba majandusse konkreetselt panustav. et igas vallas minu meelest seda sidet ei saa sellisel kujul kuidagi formaliseerida. Aga sellest on jah räägitud pikalt, et õpetatakse justkui inimesi, keda tööturg nii palju ei vaja, ja et need asjad peaksid käima rohkem koostöös.

Viktoria Ladõnskaja-Kubits, palun! Lugupeetud peaminister! See on muidugi kelmikas poliitiline kultuur, et praegune minister alati süüdistab eelmist ministrit ja eelmine valitsus süüdistab praegust. Aga ikkagi ma tahaks aru saada, mis on see perspektiiv, mida te joonistate meile. Kui te lükkate nii olulise küsimuse sügisesse, kas see tähendab, et sügisel tuleb ka reaalne olukorra lahendus? Kas siis need 100 miljonit tulevadki sügisel või sügisel me kuuleme uuesti seda retoorikat, et me kõik saame aru probleemist, aga lahendust kahjuks ei paista? Kõigepealt ma lihtsalt juhin tähelepanu teie küsimuse algusele. Kui arupärimises on küsimus, et riik ei ole aastatel 2017–2020 täitnud kohustust suurendada ülikoolide rahastust inflatsiooniga ühes tempos, siis ma tõesti ei saa omaks võtta seda süüdistust, kui ma ei ole olnud valitsuses, eks ole, ei 2017., 2018., 2019. ega 2020. aastal. Siis olite teie valitsuses. Seetõttu ma pidin selle osunduse tegema. Nüüd, mis puudutab teie küsimust, siis siis loomulikult, riigieelarve arutelud, riigi eelarvestrateegia arutelud on kompromiss ja arutelu kõikide valdkondade vahel. Kõikides valdkondades on raha puudu

selle tõttu, et valitsus on selle probleemi lahendamise edasi lükanud? Me teame, et tegelikult ju tarbijahinnaindeks ehk inflatsioon on täna palju kõrgem, kui rahastuse kasv on olnud. Kas järgmine

Ma ei saa teile praegu konkreetselt öelda, kui suur puudujääk tekib, aga ma tahan öelda seda, et me ei tegele mitte ainult selle raha poolega, vaid tegelikult selle teise poolega ka, mis puudutab seda kõrghariduse struktuurset struktuurset reformi. Ehk haridus‑ ja teadusminister on teinud valitsusele ettepaneku täpsustada rahastamispõhimõtteid kõrgharidusseaduses, sealhulgas näiteks seda, et samal astmel, kõrghariduse astmel, uuesti õppimine muuta tasuliseks. Sa saad üks kord ainult õppida tasuta, riigi raha eest. Teiseks on see, et [õpingute] katkestamise järgselt uuesti tasuta õppima asumise aega ehk kui sa jätad pooleli, siis mingi aeg ei saa sa tasuta uuesti [õppima] minna, et vältida seda pidevat hüppamist ühelt alalt teisele. Ja ka see, et mitte lubada tasuta

täiskasvanud töötavale inimesele. Nii et need on ettepanekud, mida on esitatud lisaks sellele, et raha nagunii peaks juurde tooma. Ega muidugi väikestest sammudest ei tule see 100 miljonit kokku, seda ma kuidagi ei hakka ütlema, aga lihtsalt see ka mingil määral seda rahastamise probleemi aitab leevendada. Margit Sutrop, palun! Austatud eesistuja! Lugupeetud peaminister, suur aitäh teile nende vastuste eest! Nagu te ühes oma eelmises vastuses õigesti märkisite, on see probleem kõrghariduse rahastamisega tekkinud juba varem ja on tekkinud tasuta kõrghariduse rahastamise reformiga, millega näiteks keelati osakoormusega õppekavade õppekavade avamine. Ja nüüd üks probleeme, mis praegu ülikoolidel on, ongi see, et neid on õige vähe lubatud, see tähendab, et eraraha kaasata saab tegelikult hästi vähe. Haridus‑ ja teadusminister on meile ka siin saalis öelnud, et

praegu need ülikoolid seda lepingut alla ei kirjuta, siis ka uuest õppeaastast alates neidsamu osakoormusega õppekavu, mis lisaraha tooksid, juurde avada ei saa. Aitäh! Tegelikult osakoormusega õpet saab ka juba kehtiva süsteemi raames lubada. Ma loen siit – ma ei ole selle valdkonna ekspert –, et selleks ei ole vaja seadusemuudatust ja selleks ei ole vaja samme. Kui ülikoolid on seda on seda meelt, et see tegelikult aitaks leevendada rahastamist, siis ma usun, et neid samme võiks ikkagi astuda. Kui nad ise ka möönavad, et see on üks lahendusi. Kui seda [sammu] ei astuta, siis tuleb küsida, miks, kui see oleks vähemalt osaline leevendus. Aga endiselt

Aitäh, austatud esimees! Hea valitseja! Kuulan neid vastuseid ja imestan. Selles mõttes, et numbrid on selgeks tehtud. Aga Aga meenutan lihtsalt seda meie arutelu siin, kui me panime kokku käesoleva aasta riigieelarvet. Siis käis kaitseminister Kalle Laanet korduvalt küsimustele vastamas ja eelarve läbirääkimiste käigus kirjeldas meile seda, kuidas 700 miljonit on suurem kui 600 miljonit. Seal taga oli veel mingeid numbreid. Noh, ma ei ole kunagi arvanud, et siin majas või ruumis on inimesi, kes ei tea, et 700 on suurem kui 600.Praegu käib kõrghariduse puhul täpselt sama jutt. Siin räägitakse absoluutnumbritest, aga seda, et inflatsioon on kordades kõrgem ja raha valdkonnas jääb vähemaks, vähemaks, tundub, et räägitakse rumalatele inimestele. Aga õpetajad, ülikooli töötajad ei ole rumalad inimesed, nad saavad aru, et tegelikult neid vahendeid on vähem ja jääb vähemaks. Ja see on minu meelest asi, kus ei ole põhjust otsida mineviku vigasid. Olgu siis veel kord parandatud: 2017. aasta eelarve suures osas pani kokku Taavi Rõivase valitsus, kui me hakkame ajalooliselt otsima, kes kui palju tollal valitsuses oli ja milliseid otsuseid täpselt tehti. Loomulikult on jäetud midagi tegemata. Aga küsimus on selles, nii nagu te õigesti viitasite, et teatavatel aegadel mingid probleemid summeeruvad, muutuvad aktuaalsemaks ja olulisemaks ja neile meil on vaja lahendusi tuleviku jaoks, mitte otsida minevikust vigu ja

Need kindlasti on kõik vaja ära teha, aga nagu te ütlesite, sellest loomulikult ei piisa. Nii et ma väga loodan, et valitsus järgnevate kuude jooksul leiab need vajalikud vahendid, nii nagu leiti kaitsevaldkonnas. [Tookord] meile seletati ühte, teist ja kolmandat, kõik said aru, et riigieelarve kontekstis kaitsekulud vähenesid 2,03%‑ni. Õnneks Õnneks peaminister ja kaitseminister enne eelarve lõplikku vastuvõtmist said aru, et probleem on olemas – ja on väga tõsine –, ja leiti seecirca100 miljonit täiendavaid vahendeid. Ma loodan, et haridusele, õpetajate palkadeks ja kõrgharidusele leitakse need vahendid samamoodi õige pea. Aitäh!

Aitäh! Head kolleegid! Lugupeetud peaminister! Ma olen väga murelik selle üle, mis toimub Eesti kõrghariduses. Ja veel murelikum olen ma pärast peaministri vastamist tänasele arupärimisele. Nii nagu ma oma küsimuses ütlesin, kui neljale küsimusele suudab peaminister vastata viie minutiga – ja sealhulgas üle poole ajast läks küsimuste ettelugemisele –, siis see väljendab ka suhtumist, kui oluliseks peaminister peab sellesse valdkonda süvenemist ja kui põhjalikult ta peab vajalikuks Riigikogu liikmete küsimustele vastata.Aga läheme sisu juurde. Tänane olukord on selline, et ülikoolide rektorid ei ei ole nõustunud riigiga sõlmima halduslepinguid. See on väga kahetsusväärne olukord ning tekitanud väga palju segadust ja ebakindlust, teadmatust nii riigi kui ka ülikoolide poole pealt. See ei ole jätkusuutlik olukord Eesti kõrghariduses. Ühest küljest on ülikoolid keerulises seisus rahastamise poole pealt, nad ei tea, mida toob tulevik. Sellel aastal saad kasutada ühe kaheteistkümnendiku, aga me teame, mida elukallidus on teinud ühe aasta jooksul, kahe aasta jooksul. Samas, riigi poolt vaadatuna riik ei saa oma kõrgharidustellimust vormistada. Ja nii nagu peaminister kurtis, lepingul on ka teine pool lisaks rahastamisele: millised on kohustused ja millised on ülesanded. Vastastikku ollakse probleemi ees. Ja justkui probleemile ei olegi objektiivset lahendust.Aga tegelikult on lahendus olemas. Esiteks oli see võimalus riigieelarve menetlemisel eelmise aasta detsembris, 20 miljonit eurot, mis oli muudatusettepanekus. Loomulikult oleks võinud valitsuskoalitsioon ka ise menetluse käigus leida lahenduse mingil teistsugusel kujul, 10 miljonit, 30 miljonit, 40 miljonit. Arutada läbi, mõelda, rääkida läbi ka kõrgkoolide esindajatega, ülikoolide esindajatega ja leida see lahendus. Seda ei soovitud. Rääkida, et detsembris me veel ei teadnud, et probleem on olemas, on ju täiesti utoopia. Koalitsioonil ja valitsusel puudus tahe seda probleemi lahendada.Teiseks on võimalus praegu [teha] lisaeelarve. Maksutulu laekumine on üle prognooside. Maksutulu laekumine on väga suur, see paarkümmend miljonit, et lahendada see akuutne probleem, on võimalik tuua ka lisaeelarvega siia. Ka see võimalus on olemas.Kolmas asi, millest ma rääkisin: nii nagu riigikaitsekulutuste puhul teha kabineti poliitiline otsus, kas või selleks aastaks, räägime siis paarikümnest miljonist. Ma usun, et ülikoolid saavad aru ja mõistavad, kui seda pikemat perspektiivi ei suudeta kohe lahendada, et selle juurde tullakse RES‑is. Aga hea tahe valitsuse poolt, et selleks aastaks see raha leitakse täiendavalt, on võimalik. Ei, valitsus ei ole ühtegi sellist võimalust kasutanud.Ja noh, peaministri vastusà la"ise tegite, ise olite valitsuses" ei ole konstruktiivne. Seda enam, et manipuleeritakse numbritega. 2017. aasta eelarve, nagu me teame, valmistas ette tõepoolest Taavi Rõivase valitsus. Jüri Ratase valitsus astus novembris ametisse ja sai, jah, detsembris hääletada eelarve poolt, aga kogu eeltöö aasta jooksul oli ju eelneva valitsuse tehtud.Aga ma ei taha peatuda siin sellel ajalool ja hakata samal tasemel vaidlema, kes on rohkem süüdi. Täna tuleb otsida lahendusi tuleviku jaoks. Nii nagu ma ütlesin, need lahendused rahalises mõttes on praegu leitavad ja eluliselt vajalikud.Ma tahaksin ka paar lauset öelda selle kohta, mis siin mitmel korral on kõlanud, kogu probleemi põhjus on kõrgharidusreform, mis aastaid tagasi ellu viidi, ehk tasuta kõrgharidus. Sõbrad! Juba see see väljend "tasuta kõrgharidus" on ebatäpne. Me oleme kogu aeg rääkinud, Isamaa Erakond on rääkinud tasuta eestikeelsest kõrgharidusest. Rõhutan veel kord kõigile, kes tahavad tsiteerida: tasuta eestikeelne kõrgharidus. Ja see, et riigieelarvest kaetakse võõrkeelset õpet, ei ole reformi eesmärk ja osa olnud, vaid vastupidi, ongi teinud keerulisemaks selle olukorra. Selle tasuta eestikeelse kõrgharidusega loomulikult tasuta eestikeelse kõrgharidusega loomulikult pidi kaasnema ka riigieelarveline täiendav rahastamine. Ma palun lisaaega. Jah, palun! Lisaaeg. Täiendav riigieelarveline rahastamine oleks olnud terviklik lähenemine reformile. Ühelt poolt tasuta eestikeelne kõrgharidus ja teiselt poolt täiendav riigieelarveline rahastamine.Ja rääkida täna, et kui seda reformi ei oleks ellu viidud, siis oleks ülikoolide rahastamise probleem lahendatud. No ei ole! Kes veidigi ülikoolidega suhtleb, saab aru, et ka ülikoolid on konkurentsiolukorras. Tuleb vaadata meie naaberriikide poole. Aga mida teevad naaberriigid? Naaberriigid pakuvad väga paljudel erialadel Euroopa Liidu liikmesriikidest pärit üliõpilastele tasuta kõrgharidust. Kui ikkagi näiteks Sibeliuse akadeemias on tasuta õpe, aga meie muusika‑ ja teatriakadeemia pakub tasulist õpet, siis me seame oma ülikoolid raskemasse seisu ja tekitame olukorra, kus võib-olla ka Eesti üliõpilased lähevad hoopis üle lahe Soome õppima. Ei ole tasuta eestikeelse kõrghariduse reform see argument ja põhjus, miks praegu ülikoolid on keerulises rahalises olukorras, vaid see, et Eesti riik ei ole täitnud oma kohustusi.Kui Kui on olemas poliitiline tahe, siis on võimalik see lahendada. Nii nagu ma ütlesin, maksutulu laekumine on väga hea, ja kui kõrgharidus on prioriteet, siis jooksval aastal see paarkümmend miljonit on kindlasti võimalik leida kas lisaeelarvega, poliitilise otsusena või mis tahes muul kujul, mis on ka kooskõlas Eesti Vabariigi seadustega. Ma väga loodan, et valitsus võtab selles küsimuses jalad kõhu alt välja, lõpetab süüdlaste otsimise ja hakkab konstruktiivseid lahendusi otsima. Aitäh!

Ma leidsin küll peaministri vastustest ka positiivset – mitte verbaalses, vaid rohkem kehakeeles –, kui te nõustusite sellega, et probleem on tõsine ja rektorid ei kiusa. Aga kui me vaatame seda olukorda Eesti kõrghariduse maastikul tervenisti, siis näeme, et ühelt poolt Eesti kõrgharidus on väga tubli ja Eesti teadlaskond on väga tubli. Aga kui me vaatame nüüd nende vanusegruppi, siis me näeme, et see on suurel määral vanema generatsiooni teene. Noortele senised töökohad ei ole enam atraktiivsed. On küll mõned väga tublid noored, kes tulevad kas või missioonitundest, aga see ei ole riigi poliitika seisukohalt jätkusuutlik.Ma ei ole asjatundja rahalistes asjades ja ma ei hakka teesklema, et ma tean, kust seda raha tuleb võtta. Selle jaoks meil fraktsioonis on näiteks fraktsiooni esimees. Jah, need võimalused on olemas. Aga ma tahan teile südame peale panna seda. Te ütlesite, et riigikaitse on praegu erakorralises olukorras. Ja seal oli terve nimekiri valdkondi, mis võivad praegu kannatada. Ma palun väga, austatud peaminister, vaadake üle oma prioriteedid! Kaotused Eesti kõrghariduses on väga valusad ja see on väga pikaajaline protsess, kuidas me peame pärast oma haavu lakkuma.

professorite ja teadlaste jõupingutuste ja nende tasude vahel. On On ka terve rida teisi küsimusi, mida kahjuks teistmoodi kui rahaliste vahenditega ei saa lahendada, ja see on valitsuse kohustus. Aitäh!

Austatud eesistuja! Lugupeetud peaminister! Head rahvasaadikud ja kõik, kes jälgivad seda murelikku debatti! Ma jagan kõikide teie muret ja vaatan sama lootusrikkalt

kes Riigikogus on oma osaluse selles töögrupis kinnitanud ja kellega koos me ühises võitluses kõrghariduse parema tuleviku eest sammume. olen ma loomulikult peaministripartei rahvasaadik ja keerulises olukorras. Sest kui ma oleksin opositsioonis, no küll ma siis ka lajataks, küll ma siis oskaks öelda, mida kõike on puudu ja mida kõike oleks vaja teha.

oma kodutöö ja mõelda, kas see saab olla ainult riigi rahastus või on ka, nagu koalitsioonileppes on kokku lepitud, eraraha kaasamise võimalused need, millele peame mõtlema. Ja see ei pea olema tingimata ainult tudengi tasku, vaid see võib olla samamoodi, nagu tulevad positiivsed uudised teaduse rahastamisest, et erasektor võib ka siin oma õla alla panna. Just praegu, samal ajal, kui me siin arutame, on Riigikogu mõnedes teistes kabinettides just nimelt erasektori esindajatega arutelud, mida nemad saaksid teha, kui riik oma kohustusi täidaks.Aga põhjus, miks ma õieti sõna võtsin, on see, et ma tahaksin tõepoolest kuidagi nagu ära õiendada selle mure, mis tuleb meie partneritelt siin selles ühises töögrupis. Ma ei ole kunagi tahtnud Isamaa saadikutega vaielda selle üle, kes on süüdi, aga võib-olla oleks siiski kasulik vaadata seda brošüüri, mis me välja andsime, "Kõrghariduse roll, kvaliteet ja rahastamise alused", sest siin on just riigikontrolör Janar Holm väga ilusasti öelnud, mis mis oli selle tasuta kõrghariduse reformi niisugune olemus, mida Isamaa oma valitsuse ajal ja oma initsiatiivil tegi. Nimelt ta ütleb seda, et reformiga võttis riik vastutuse kõrgkoolide ülalpidamise eest otsustavalt endale. ta ütleb ka nii: "Ilmselt on loogiline eeldada, et kui keegi endale vabatahtlikult vastutuse võtab, siis ta vastutab ka tegelikkuses ehk tasulise eestikeelse kõrghariduse keelamise tingimustes on oluline analüüsida kõrgharidusõppe riikliku rahastamismahu suurust." Nimelt, siin ei ole midagi pahatahtlikku, vaid küsimus on lihtsalt selles, selles, et väga-väga olulise sammu puhul anda tudengitele võimalus tasuta õppida jäeti kogu koorem riigi õlule. Ja võib-olla mitte ainult, et jäeti see koorem, vaid siin on olemas ka väga oluline seadusepügal, mis keelab kõrgkoolidel oma tulusid suurendada. See on see probleem, et tulude kasvatamine saab toimuda ainult ingliskeelse õppekava või osakoormusega õppekavade või nende tudengite saamata jäänud punktide arvel, mida nad ise kinni maksavad. Ja

tasuta kõrgharidus, eestikeelne tasuta kõrgharidus on kõige enam löönud ukse lahti ingliskeelsele kõrgharidusele. Mina ei pea ingliskeelset haridust probleemiks. Ma pean seda probleemiks ainult nendes kohtades, kus seda tehakse ainult raha pärast, kus meil tegelikult ei ole pakkuda head kvaliteeti või kus meil ei ole lootust saada neid inimesi oma tööturule või meil ei ole selliseid õppekavu, kus me oleksimegi tegelikult, ütleme, parimad maailmas. Nagu näiteks on minu kolleegi Mihhail Lotmani õppekava semiootikas, mis tegelikult mitte sellepärast

siin kasvatada tudengeid, kes nagu saadikud, nagu kultuurisaadikud lähevad üle maailma ja räägivad sellest, kui vägev asi oli Tartu-Moskva koolkond või kui head tööd teevad tänased semiootikud. Ja minu oma õppekava, ingliskeelne õppekava filosoofias, mille me kunagi avasime magistriõppes, on samamoodi rahvusvaheliselt väga kõrgel teaduslikul tasemel. See annab meile võimaluse ka kogu maailmast siia tuua tudengeid, et nad läheksid üle maailma ja räägiksid: vau, milline maa on see Eesti. Nii et ma ei pea ingliskeelset õpet probleemiks, aga ma pean probleemiks, kui need inimesed, kes on teinud tasuta kõrghariduse ja keelanud võtta selle eest õppurite raha, isegi kui nad ise tahavad maksta, hakkavad süüdistama ülikoole ingliskeelses õppes.Aga kõige selle tulemusena – võtan kokku, see on nüüd välja öeldud – ma tahaksin, et me läheksime ühiselt edasi. Ma arvan, et ka valitsus saab sellest aru, et kõrgharidusest sõltub Eesti tulevik. Ma arvan, et nad on valmis selle lisaraha leidma. Ma arvan, et ka erasektor on valmis selle lisaraha leidma. Olukord lihtsalt täna on väga keeruline. Ma tõesti ei julge – isegi kui ma tõesti ei julge – isegi kui ma oleksin praegu opositsioonis – niimoodi rusikaga lauale lüüa ja öelda, et andke see raha kõrgharidusele, kui Eesti seisab väga tõsises rahvusvahelises julgeolekuolukorras. Aga lootuses, et sügis toob meile võimaluse see raha anda, olen ma optimistlik. Koos edasi! Aitäh teile ja, ülikoolid, pidage vastu!

ei ole eestikeelse magistriprogrammi asemel, nad on paralleelsed. Muidugi ma tahan öelda, et paljud Eesti tudengid ka käivad nendes ingliskeelsetes loengutes ja võtavad osa seminaridest ja see on kindlasti neile kasulik. Aga ma rõhutan veel kord: mitte eestikeelse hariduse hinnaga. Aitäh! Ma palun nüüd Riigikogu kõnetooli Viktoria Ladõnskaja-Kubitsa. Austatud Riigikogu! Need on väga ohtlikud arengud. Ülikoolid on teatanud, et nemad halduslepinguid riigiga ei allkirjasta. Ka rakenduskõrgkoolide rahastuses on selg vastu seina ja siis sellises allakirjutamata [lepingute] olukorras lükkab HTM kogu probleemi sügisesse. Korraks tundub, [et asi on] justkui poliitiliselt lahendatud, aga siiski absoluutselt mitte. Probleem süveneb, varastab ära ka kindlustunde pikemas ajas ja just selles valdkonnas, mis on meie riigi jaoks peamine investeering – rahva haridus. Samal ajal peaminister on reformierakondlane, rahandusminister on reformierakondlane, haridus‑ ja teadusminister on reformierakondlane ja ka Riigikogu tasemel tekitatud kõrghariduse toetusrühma eesotsas on Kui HTM‑i minister ütleb, et see on prioriteet, aga tema erakonnakaaslased lükkavad prioriteedi sügisesse, ju siis pole ka prioriteet. Kui on poliitilist tahet, siis tuleb tuua veel kevadel Riigikogu ette lisaeelarve ja proovida seda küsimust kui minna kaugemale, siis tekib küsimus, kes peab olema kodanikele seaduste, lepingute, kokkulepete täitmise esmane eeskuju. Esmalt riik ise, tähendab võimu esindavad institutsioonid. Kuidas siis suhtuda sellesse, kui riik ei täida endale võetud kohustusi? Just see juhtus ülikoolide halduslepingutega. Kui lugeda lihtsalt uudiseid, et nad ei kirjuta alla, siis tekib justkui küsimus, et miks. Aga kui vaadata seda ajalugu ja vaadata protokollidest, millest on ülikoolid rääkinud kultuurikomisjoni tasemel, millest on rääkinud teaduste akadeemia esindajad, siis ma mõistan, miks ülikoolid on muutunud nõudlikumaks. nõudlikumaks. Õigustatult, sest neid on petetud. Nii et me loodame, et ikkagi need sõnad, mida peaminister siin kasutas, et lootust ei anna või lubada ei saa, ikkagi muutuvad ajas ja annavad meile positiivseid uudiseid. Aitäh! Aitäh! Ma palun nüüd Riigikogu kõnetooli Aivar Koka.

Ma tulin siia ette sellepärast, et kuulasin, kuidas kõrghariduse toetusrühma esinaine siin esines. Ja mul tekkis küsimus.Eesti

Meie tänane president on selgelt öelnud, et tema ideaaliks on tark rahvas. Kas tõesti me püüame jõuda olukorda, kus kõik, kes on suutelised, võimelised ja soovivad saada kõrgharidust, ei saa seda, sest nende vanemate rahakott seda ei luba? Mina olen küll uhke ja pean tunnistama, et kui ma poliitikasse tulin ja Isamaa Erakonnaga ühinesin, oli üks põhjus selles, et tollastel Riigikogu valimistel oli erakond nõus panema üheks kolmest lipule kirjutatud lausest "Tasuta kõrgharidus". Ma usun, et kõik, kellel on kodus lapsi olnud rohkem kui üks, kes on kõrgharidust püüelnud, teavad, mida tähendab kõrgkoolis käiv laps, kui sa ei ole Tallinna ega Tartu inimene ja su laps ei lähe just selles linnas kõrgkooli. Mul on ääretult hea meel, et oli aeg, kus minu kodust viis noort inimest käisid korraga kõrgkoolis.

oleks suhteliselt keeruline. Jah, nendest viiest kaks olid väimehed, aga nad elasid meiega ühes kodus ja mul on selle üle ääretult hea meel. Eestikeelne kõrgharidus ja ülikoolide rahastus. Ma mäletan eelmise koalitsiooni läbirääkimisi ja mõlema eelarve ajal lisati kõrgharidusele raha. Kui keegi ütleb, et seda raha ei eraldatud, [siis peab ütlema, et] tegelikult eraldati. Ma mäletan ise, mõned patsutused sain mina enda õlale, kuigi selles ei olnud mina üldse süüdi, et raha juurde saadi. Suhtlesime Tallinna Ülikooli õppejõududega. Aga see oli koalitsiooni kokkulepe, see oli meeskonnatöö. Ja täna tulla siia ette ja rääkida sellest, et küll sügisel teeme – teate, ma pean tunnistama, et neid jutte on tihti siin kõnepuldis räägitud, et küll me tulevikus teeme. Me näeme, kuidas kümneid ja kümneid miljoneid visatakse tuulde, lepitakse kokku valitsuskabinetis või valitsuse istungil ilma suure kisa ja kärata ja võib-olla ka ilma erilise aruteluta. Me räägime täna 10–20 miljonist kõrgharidusele ühel aastal ja järgnevatel aastatel kergest tõusust, et Eestis, kus on väga head õppejõud, anda head eestikeelset kõrgharidust. Ei ole patt see, et meie kõrgkoolid annavad ka inglise keeles kõrgharidust. Tegelikult on see ju väga hea, sest

viie rikkaima hulka saada.Vahest tekib see küsimus, et mida me mõtleme ja kuidas me tegutseme. Me näeme täna, et rektorid on väga selgelt selja sirgeks lükanud. Me vaidleme ja kakleme. Ma võin teile rahulikult öelda, et ei lähe poolt aastatki mööda, kui see raha leitakse. See raha leitakse kindlasti kiiremini, nii nagu me oleme näinud seda energiakriisi puhul. Nägime seda ka kütuste aktsiisi langetamise puhul, kui me aprillis viisime eelnõu sisse, septembri alguses veel vaieldi, septembri lõpus tuli eelnõu Riigikokku ja otsus tehti ära. Mäletan, kuidas me rääkisime võrgutasude nullimisest, kui on hinnad kõrged. Vaieldi, aga siis läks ainult kuu aega mööda, kui tehti see otsus ära.Ma usun ja loodan väga, et tänane koalitsioon Eriti kuna kõik võtmeministrid selles valdkonnas on Reformierakonnast ja uskudes peaministrit, kes kindlasti tahab ka toetada kõrgharidust – ma ei usu, et see kuidagi teistmoodi olla

see 20 miljonit leitakse ja see sõjakirves maetakse maha. Ma usun, et Eesti haridus, mis on olnud kogu aeg maailma tipus, jätkub ja meil ei ole vaja muretseda, et mõned õppejõud võib-olla loobuvad, peavad minema kuhugi mujale tööle, et saada natukene paremat palka. Ja meie tudengid ei pea kartma seda, et ühel hetkel emakeeles antav haridus muutub tasuliseks ja näiteks kunstiinimesed peaksid minema kuskile Põhjamaade ülikoolidesse, kus antakse ka välisüliõpilastele tasuta haridust. See on oluline eesti keele ja meele hoidmiseks. Ka meie majanduse arendamiseks on kindlasti oluline tasuta kõrgharidus eesti keeles. et meie õppejõududele võimaldatakse korralik palk, milleks riigieelarvest leitakse vahendid. Aitäh! Aitäh! Ma palun nüüd Riigikogu kõnetooli Peeter Ernitsa.

Lugupeetud juhataja! Head kolleegid! Viimasel ajal räägitakse ikka süstist. Ja põhiline jutt on koroonavastasest süstist. See ei ole nagu viimasel ajal kusagile jõudnud,

asi on üsna tõsine.Kuu aega tagasi või millalgi sattusin ma Võru Kubjal sellisele kõrghariduse rahastamise debatile, kus ma istusin kolleeg Margit Sutropi kõrval, ja ma nägin, kuidas ta ei tundnud ennast seal kõige paremini. Saal oli õpetatud rahvast täis ja peaministripartei esindajana loomulikult vaadati tema näkku, millal siis süst tuleb. No mitte 100‑miljoniline.

kui see kõrghariduse reform oli 2013, Aaviksoo oli minister, ma mäletan, mida siis lubati. Vaesemad poisid ja tütred saavad ka ülikooli. Hakatakse õpetama neid erialasid, mille järele on tööjõuturul vajadus olemas. Ja mis seal veel oli? Seal olid veel mitmed asjad. Aga tegelikult läks hoopis vastupidi. Välistudengite arv on kasvanud vähemalt kolmekordseks ja eestikeelsed õppekavad on vaikselt, aga kindlalt liikunud ingliskeelse suunas. No ülikoolide rahastamise üks moment oli seal ja rõõm oli kuulda, et valitseja ütles, et seda rahastamismudelit hakatakse muutma, see ei saa olla enam tingimuseks, kuidas ülikoole rahastatakse.Aga mis selle tulemusena on muutunud? Pärast seda, kui Aaviksoo reform vastu võeti, ma Mustamäel bussi oodates sain ühel hetkel aru, miks Mustamäed nimetatakse Mustamäeks. Ma ei olnud enne selle peale mõelnud. Aga küsimus ei ole, kas Mustamäe on Mustamäe või mõni teine mägi on Kollamäe. See pole oluline. Aga paljud kolmandate riikide üliõpilased on senimaani olnud Eesti maksumaksja rahakoti peal. Ja noh, muusikaakadeemia lõpetamisel ma olen käinud mitmel korral, seal on selline mõnus hiinakeelne vidin ja kenad tüdrukud. Ilus!

silmatorkavalt oluline. Ja kui nüüd vaadata Tartu Ülikooli, mul on sellised andmed – ma arvan, need ei ole päris valed –, et Tartu Ülikoolis on 12% välistudengeid, aga Helsingi Ülikoolis üle lahe on poole vähem. Aga võib-olla targemad inimesed oskavad mulle öelda, kas see on kuidagi Tartu Ülikooli ja Helsingi Ülikooli ... (Juhataja

ei tea jah, kellest jutt oli. Aga kelluke oli küll ilus. ... milline on nende edukus ülikoolide edetabelis.Ja kui rääkida nüüd rahast ja arengukavadest, siis siis eks lugupeetud valitseja teab väga hästi, et need on kõik ilusasti kirjutatud. Aga kui palju sellest tegelikkusele vastab? Täna riigieelarve kontrolli erikomisjonis rääkisime lairibast. See on e‑riigi piinlikkuse tipp. 69 miljonit on kulutatud esimeses järgus, 37 000 ühendust, aga plaan oli, et juba 2015. aastal oleks pidanud kõigile, kes vajavad, see kohale jõudma. Raha on läinud, aga tulemust ei ole. Läheb veel ja veel, aga keegi ei tea, millal kiire internet jõuab inimesteni, kes seda tegelikult vajavad. Ja tegelikult me ei tea ka seda, kes seda vajavad ja kas nad on ka võimelised oma osa maksma. Nii et oluline teema. Eileõhtune pöördumine, mida me kõik saime siin [kuulda], põhikooli lõpetamise puhul, eksamite puhul, et nulliga võib rahulikult ellu minna. Kuulge, mis jutt

Riigikogu liikmele Peeter Ernitsale märkuse, et ta õhutab Riigikogu kõnepuldist vaenu. Esiteks ma tuletan meelde, et Riigikogu liige on oma arvamuses vaba. Ja teiseks, see on väga tõsine süüdistus ja kui te niimoodi ütlesite, siis äkki te tooksite praegu täiesti konkreetsed näited, milles te süüdistate Peeter Ernitsat. Milles see vaenu Milles see vaenu õhutamine väljendus, et te pidite sellise väga konkreetse ja väga põhimõttelise märkuse tegema? Põhiseaduse § 12. Sellega lõpetan läbirääkimised.

Aivar Koka, Urmas Reinsalu, Sven Sesteri ja Mihhail Lotmani 27. jaanuaril 2022 esitatud arupärimine rikkumisest teavitamise seaduse eelnõu kohta. See kannab numbrit 114.

Austatud esimees! Austatud peaminister! Me praegu arutasime üht väga olulist probleemi, mis puudutas Eesti kõrghariduse rahastamist, ja mul on lausa häbi minna nüüd selle täiesti mittevajaliku, mitteolulise, ja ütlen otse, võrdlemisi häbiväärse probleemi arutamise juurde. Jah, jutt käib sellest eelnõust, mis käsitleb rikkumisest teavitamise seadust. seadust. Üldiselt selline seadus on olemas. Kui kuritegu on sooritatud, siis on igal Eesti kodanikul kohustus sellest teavitada.

muud. Mina kui vanem inimene mäletan, et sellised asjad olid okupatsiooni ajal täiesti olemas. Kui perestroika ajal avati Tartu Ülikooli esimese osakonna arhiiv, siis mul oli, ma

loominguga. Vastikusega nägin, kui palju seal oli koputamismaterjale. Ma rääkisin Ma rääkisin siin kõnetoolis siis, kui seda eelnõu esitati, ja siis hea kolleeg Sotsiaaldemokraatlikust Erakonnast ütles, et see on demagoogia, et ei saa võrrelda Nõukogude Liitu ja praegust Eesti Vabariiki. Ma ei võrdlegi neid asju, ma võrdlen Eesti Vabariiki, ütleme, Suurbritanniaga, Ameerika Ühendriikidega, kus sellised asjad on sisse viidud ja see on väga oluliselt minu meelest ruineerinud ühiskonna moraali. See, et niinimetatud vilepuhujad on nüüd erilise kaitse all, on selgelt ebaproportsioonaalne sellega, et ei ole mingit kaitset neile, kelle peale nad vilistavad või kelle peale nad puhuvad. See on osa väga laiaulatuslikust kampaaniast, mida paraku näeme just lääne ühiskondades, see on kohtuväliste õiendamiste seadustamine.

Näiteks on erandid tehtud arstidele, kuid mitte preestritele ja pastoritele, mitte kaplanitele sõjaväes. See on väga oluline probleem. Sõjaväelasele Sõjaväelasele oli tagatud, et see, mida ta räägib kaplaniga, jääb nende vahele. Aga seda siin ei ole, vastupidi, see on päästik, mis vallandab igasuguseid süüdistusi. Ma väga tahan loota, et seda ei juhtu. Veel viimane asi. See on nagu Euroopa Liidu direktiivi ülevõtmine.

Vastan siis küsimustele.Aga enne, kui ma asun küsimuste juurde, tahaksin öelda, et mul on väga hea meel, et väga paljudes küsimustes toimub Eesti õigusruumi arendamine valitsusteüleselt. Õigusruumile vajalikke

ministrid allkirjastasid väljatöötamiskavatsuse. Väljatöötamiskavatsuse, mitte eelnõu kui niisuguse. Eelnõu kui niisugune ei ole allkirjastatud eelmise valitsuse ministrite poolt ja praegu opositsioonis viibivad eelmise valitsuse ministrid ei ole oma kooskõlastust andnud sellele konkreetsele eelnõule selles sõnastuses ja kõigi nende punktidega, sealhulgas

millele te ei vastanud põhimõtteliselt üldse. Kuidas on võimalik, et Riigikogu juhataja esitab Riigikogu liikmele

Ma ei tea, kuidas me edasi läheme, kui me ei saa enam Riigikogu puldist Riigikogu liikmetena vabalt kõnet pidada, ilma et meid süüdistataks, et me peame mingit vaenu‑ või vihakõnet. See on selle seadusega, mida me praegu ka siin arutame, selle pealekaebamise seadusega, väga tihedalt tegelikult seotud.

riivas või kuritarvitas, siis palun tooge näiteid. Mida ütles Peeter Ernits niisugust, et ta õhutas viha, rassiviha, inimestevahelist vaenu? Mida? Mida konkreetselt? On teil midagi öelda? Ei ole midagi öelda? Siis ärge öelge! Aitäh! See § 12 oli ju minu vastus eelmise arupärimise raames. Mul oleks suur palve, et läheme selle arupärimisega nüüd edasi. Aitäh! Ma tänan teid. Palun, peaminister! Nii, mul on kolmas kord võimalus tänada Urmas Reinsalu kui selle arupärimise algatajat, kes 2019. aastal andis olulise panuse rikkumisest teavitaja kaitse direktiivi väljatöötamisse ning ka sellesse, et siseriikliku õigusloome kujundamisel tõi ta väljatöötamiskavatsust kooskõlastades välja olulised tähelepanekud, mida eelnõu koostamisel peaks täiendavalt kaaluma. Seega, niivõrd olulise teema nimetamine pealekaebamise süsteemiks on võib-olla mingi hetkeline meeltesegadus, sest oma samme päris täpselt ei mäletata. Aga asun vastuste juurde. Esimene küsimus: "Mis probleeme te sellega kujutlete lahendavat?" Vastus. Justiitsminister Maris Lauri, kelle valdkonda eelnõu koostamine ja menetlemine kuulub, andis teile päev enne selle arupärimise esitamist, eelnõu esimesel lugemisel Riigikogus põhjaliku ülevaate. Seetõttu on minu vastused oluliselt lühemad. Probleem, mida eelnõuga lahendatakse, sai defineeritud 2019. aastal, kui justiitsminister Urmas Reinsalu toetas rikkumisest teavitaja kaitse direktiivi, mille eesmärk oli ja eelnõu tagada tööalase tegevusega teatavaks saadud rikkumisest teavitaja kaitse. Eelnõu teine eesmärk on ebaseaduslike tegude võimalikult varases staadiumis avastamine, kõrvaldamine ning sellega potentsiaalse kahju minimeerimine. Kolmas eesmärk on luua õigusselgus, kuidas organisatsioon oma sees ning organisatsioonist väljas peab tööalaste rikkumistega tegelema. Selle tulemusena saab organisatsioon kiiremini rikkumisele reageerida ning kahju organisatsioonile ja ühiskonnale on seeläbi väiksem. Teine küsimus: "Miks valitsus jättis eelnõust välja pealekaebamise süsteemist küll arstisaladuse, kuid mitte pihisaladust?" Vastus. Seadusega ei kohustata vaimulikke pihisaladust rikkuma ning teadasaadud rikkumistest teavitama. Eelnõuga antav kaitse tähendab seda, et inimest ei tohi tööalaselt taga taga kiusata sellepärast, et ta on rikkumisest nõuetekohaselt teavitanud. Seaduses on ette nähtud mõned erandlikud olukorrad, kus rikkumisest teavitamisel teavitajale kaitset ette nähtud ei ole. Tegemist on olukordadega, kus seaduse tasandil on juba varasemalt sätestatud kutsesaladuse hoidmise kohustus, näiteks advokaadi ja tervishoiutöötaja kutsesaladuse hoidmise kohustus. Samas ei ole põhjust arvata, et eelnõu jõustudes vaimulikud pihisaladuse kohustust enam ei järgiks. Siiski on Riigikogul võimalik kaaluda vastavasisulise erandi lisamist eelnõusse, kui seda peetakse vajalikuks. Kolmas küsimus: "Palun eraldi vastata, kas eelnõu hõlmab ka kirikuid, kogudusi, ajalehti, lasteaedu, koole, ülikoole, sõjaväeosi, Riigikogu, kohtuid, mittetulundusühinguid ning Kaitseliitu?

aga tegemist on siiski rikkumisest teavitamise süsteemiga. Nüüd vastus. Kuna eelnõu lähtub direktiivist, mida toetas ka arupärimise esitaja, siis on hea teada, mida see direktiiv ütleb. Tsiteerin: "Asutusesiseste teavituskanalite loo­mine tuleks teha kohustuslikuks kõigile 50 või enama töötajaga äriühingutele, olenemata nende tegevuse laa­dist, võttes aluseks nende käibemaksu kogumise kohustuse. Käesoleva direktiiviga ei tohiks piirata liikmesriikide võimalust julgustada vähem kui 50 töötajaga erasektori juriidilisi isikuid looma asutusesiseseid kanaleid rikkumisest teavitamiseks ja järelmeetmete võtmiseks, sealhulgas sätestades nende kanalite suhtes käesoleva direktiiviga võrreldes vähem üksikasjalikud nõuded, tingimusel et need nõuded tagavad konfidentsiaalsuse ja põhjalikud järelmeetmed." Tsitaadi lõpp. Kinnitan teile, et seaduseelnõu on kooskõlas direktiiviga ning juriidilistel isikutel ja asutustel, kus töötab üle 50 inimese, tuleb asutusesisene teavituskanal luua. Teistele juriidilistele isikutele, kus on vähem kui 50 töötajat, sisemise kanali loomise kohustus ei laiene. pädev asutus, sõltub rikkumise sisust, seega ei ole võimalik ainult ühte konkreetset pädevat asutust nimetada. Näiteks tuleohutusega seotud probleemide korral on selleks Päästeamet, kes juba praegu sellega tegeleb ning uusi ülesandeid sellega seoses juurde ei saa. Teatavate rikkumiste korral võib see olla ka järelevalvet tegev asutus, näiteks vanglates on see Justiitsministeerium. Seega ei sõltu see, mis on pädev asutus, mitte sellest, mis valdkonnas ettevõte või asutus tegutseb, vaid sellest, millise konkreetse küsimusega on tegemist. Neljas küsimus: "Miks valitsus soovib ka parlamendis luua anonüümse pealekaebamissüsteemi koos pealekaebamise võimaldamiseks teabehanke võimalusega? Kes on see isik, kes eelnõu koostamisel Riigikogu nimel oma nõusoleku andis?" Võib-olla arupärijatele tuleb üllatusena, aga seadusi võtab vastu Riigikogu, nii et Riigikogul on lõppsõna ka selle seaduse vastuvõtmisel. Aga tundub, et teil on vaja eelnõuga põhjalikumalt tutvuda, sest see küsimus juba iseenesest sisaldab valeväiteid. Esiteks, eelnõuga ei looda anonüümset pealekaebamissüsteemi. Teiseks, eelnõul puudub seos julgeolekuasutuste seaduse alusel teostatava teabehankega. Kolmandaks, Riigikogu liige ei saa tööalase tegevusega teatavaks saanud rikkumisest teavitamise korral RTKS‑i alusel kaitset, kuna Riigikogu liige ei kuulu RTKS‑i § 3 kohaselt seaduse isikulisse kohaldamisalasse. Aitäh!

Aitäh! Võib-olla on siinkohal kohane see menetluskäik veel korra üle käia. Nimelt, see algatus tuli Euroopa Komisjonilt 2018. aastal ja Eesti kujundas oma seisukoha Riigikogu Euroopa [Liidu] asjade komisjonis. Nimetati seitse põhjust, miks Eesti ei saa seda direktiivi toetada. Seisukohad tõi valitsusse tollane justiitsminister Urmas Reinsalu. 2019. aastaks oli jõutud direktiiviga seisu, kus kõik Eesti probleemid olid lahendatud, ja minister Reinsalu leidis, et uut seisukohta pole vaja kujundada ning Eesti saab nüüd direktiivi direktiivi toetada. 2020. aastal hääletas justiitsminister Raivo Aeg direktiivi poolt. Väljatöötamiskavatsuse ja eelnõu koostamise ajal olid sellised sammud,

Martin Helme kooskõlastas väljatöötamiskavatsuse ja soovis, et oleksid kaetud kõik finantsjärelevalve subjektid, mitte üksnes direktiiviga kohustatud, ehk ta soovis selle laiendamist. Lisaks osutas ta sellele, et 20. juulil 2020 jõustus muudatus rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduses, millega loodi rikkumisest teavitajatele kaitsemehhanism. Eelnõu algataja oli Martin Helme, seda menetleti rahanduskomisjoni esimehe Aivar Koka juhtimisel. Siseminister Mart Helme kooskõlastas väljatöötamiskavatsuse, toetades ühtse horisontaalse regulatsiooni loomist. Eraldi tõstatas ta julgeolekuga seotud asutustes teavitamiskanali loomise vajaduse. Viimane on nimelt iga riigi enda valik vastavalt direktiivile, see ei ole kuidagi direktiivist tulenev, ehk see on laiendamine. Ta osutas sellele, et et Euroopa Liidu õigusest tulenevatest rikkumistest teavitamisel on vajalik teavituskanal ja teavitaja kaitse ka juhtudel, kui rikutakse siseriiklikku õigust. Näiteks raha omastamine, hanked. Lisaks soovis ta, et ka väikesed omavalitsused looksid vähemalt ühise sisemise teavitussüsteemi. Ehk oli kolm soovi seda direktiivist laiemalt käsitleda. Samuti leidis ta, et on mõistlik luua teavitamise keskne tehniline

turvalisusele, keskkonnale. Sealhulgas osutas ta sellele, et kuigi väljatöötamiskavatsuse kohaselt ei peaks teavitaja kaitse üldregulatsioon kohalduma riigi julgeoleku, salastatud teabe ja kriminaalmenetluse puhul, võib siiski ka nendel juhtudel kaitse loomist kaaluda. Ehk jällegi soov laiendamiseks. Siin

selle algatuse taga, oli Isamaa selle algatuse taga, oli Keskerakond selle algatuse taga. Nüüd, kui meie saime valitsusse, toetame teie tehtud algatusi ja oleme samuti selle taga. Nii et uskumatu üksmeel. Paul Puustusmaa, palun!

tegude võimalikult varajases staadiumis avastamine ja kõrvaldamine ning sellega potentsiaalse kahju minimeerimine. Kolmandaks on [eesmärk] luua õigusselgus, kuidas organisatsioon oma sees ja organisatsioonist väljas peab tööalaste rikkumistega tegelema. Jällegi, selle tulemusena saab organisatsioon kiiremini rikkumisele reageerida ning kahju ühiskonnale ja organisatsioonile on seeläbi väiksem. Ma Helle‑Moonika Helme, palun! Aitäh! Hea valitseja! Te ütlesite, et Maris Lauri andis meile põhjaliku ülevaate esimesel lugemisel. Tegelikult see nii ei olnud. Esiteks, ta ei andnud meile põhjalikku ülevaadet, vaid vassis ja valetas.

valitsus asub seda kohe välja töötama. Veelgi enam, ja need on tema enda sõnad: vihakõneseadus tuleb koos vanglakaristusega. Minu küsimus ei ole mitte selles, kas ja kuidas või milliste sõnade eest peaks selle valitsuse nägemuse kohaselt kedagi karistama hakkama või vangi panema, vaid selles, miks on teie valitsuses minister, kes valetas Riigikogu puldist. Aitäh! Mul ei ole praegu neid stenogramme ja ma ei oska öelda, kas ta valetas või ei valetanud. Teie süüdistate alati kõiki valetamises, aga ega siis kõik ei saa ometi valetada. Põhiseaduse § 12 näeb ette, et vaenamine peaks olema seadusega keelatud.

ainult juhul, kui inimeste elule ja tervisele tekitatakse sellega vigastusi või reaalset kahju. Samas, põhiseadus on palju laiem. Põhiseadus ütleb, et vaenamine on juba olemuslikult keelatud ja tagajärg ei pea olema see, et keegi saab reaalselt

Tõepoolest, igasuguseid reklaamlauseid võib öelda. Kui seal on sees "rahapesu" ja "terrorism", siis võivad ka ametnikud hoogu minna. Aga õigel ajal tuleb ka kaineneda. Igal juhul oli direktiivi nõue see, et Euroopa õiguse rikkumise korral [tuleb] teavitada, aga meil on pandud pool juurde, Eesti õigus on ka sinna lisatud. Eesti õiguse alla käib ju väga-väga palju asju. Milleks on vaja lisada pool sellele asjale juurde, kui faktiliselt seda vajadust ei ole? Kõik euronormid, mis meile tulevad, ei ole kuld, seda me oleme ju kõik kogenud, ka teie. Aitäh,

Riigikogu liikmed või poliitikud on oma sõnade taga, sõltumata sellest, kas nad on opositsioonis või koalitsioonis. Teil küll seisukohad tunduvad muutuvat olenevalt sellest, kas te olete parasjagu valitsuses või valitsusest väljas. Tuletan korra veel meelde, et teie enda erakonna esimees kooskõlastas väljatöötamiskavatsuse selle direktiiviga seonduvalt ja soovis, et see oleks laiem, et sinna alla läheksid finantsjärelevalve subjektid, mitte üksnes direktiiviga kohustatud subjektid. Lisaks osutas ta sellele, et ka rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusest tulenevalt peaks olema laiem

ühine teavitussüsteem, mis oli jällegi laiem [käsitlus]. Ammugi oli laiem Urmas Reinsalu käsitlus. Nagu ma ütlesin, tema soovis, et see võiks laieneda ka sellele, kui on oht rahva tervisele, turvalisusele ja keskkonnale. Tõesti,

Te mitmel korral viitasite heale armsale kolleegile Urmas Reinsalule, kes mitmel puhul panustas sellesse eelnõusse või õigemini küll direktiivi, ja Raivo Aeg ka. Aga vaadake, ühest eelnõust või ideest saab poliitiline dokument ja eelnõu siis, kui see esitatakse parlamendile ja parlament selle menetluse käigus oma poliitilist tahet avaldab.

Kuulasin väga tähelepanelikult, kuidas te selle nüüd kokku seote: see, et Urmas Reinsalu on kogu seda asja vedanud, nüüd, kui ta on Riigikogu liige,

absoluutselt teiega nõus, et parlament avaldab oma poliitilist toetust siis, kui see eelnõuks saab. See võimalus teil on, sest see eelnõu on praegu parlamendis. Parlament arutab seda komisjonides, teeb oma ettepanekuid ja muudab seda, siis hääletab selle üle. See võimalus täiesti

See on nii tüüpiline, see "aga teie tegite, aga tegelikult teie tegite, teie olete ise süüdi, mis te õiendate praegu siin". See on ju lasteaed, mida te praegu esindate seal, see ei ole ju peaminister, kes niimoodi

see oli see põhjus. Te võite ju nüüd naerda, aga te naerate iseenda üle antud juhul, andke endale sellest ka aru. Minu küsimus on: miks te seda varianti, mille te meile olete lauale pannud ja mis haiseb halvasti, omistate meile? Meie ei ole seda varianti kooskõlastanud, meie ei ole selle variandi parlamenti toojad. Selle variandi vastu, mille teie olete praegu parlamenti toonud, me protestime. Kas see on teile arusaadav? Palun vastake jah või ei!

Aitäh! Vastan Mart Helmele, kes on küll saalist lahkunud, aga siiski vastan. See eelnõu on praegu parlamendile esitatud ja parlament saab oma otsuse kujundada. Kui see eelnõu ei meeldi, siis saab teha muudatusettepanekuid, saab neid hääletada, saab selle eelnõu vastu võtta

Aitäh, hea esimees! Hea valitseja! See võiks olla koomiline, et te näitate siin näpuga meie peale, aga tegelikult on see lausa hale. hale. Nagu te ise ette lugesite, meie tahtsime lisada sinna rahapesu- ja julgeolekuküsimused, aga kogu see jälkus, kogu see pealekaebamisühiskonna loomine on ju teie vaimusünnitis. Teie valitsus püüab seda meile peale suruda. Ma vaatasin muuseas presidendi kantselei koosseisu. Teie eelnõus on ju kirjas, et ka põhiseaduslikud institutsioonid peavad peale kaebama. Seal töötab umbes 60 inimest. Palun kirjeldage mulle, kuidas nüüd meie väga auväärne ja austatud president hakkab teie nägemuses peale kaebama. Aitäh, Aitäh! Põhiseaduslikud institutsioonid, nagu ka Riigikogu liikmed, ei lähe ju ühegi sellise eelnõu alla. Ma ei ole selle eelnõu detailidega kursis, ma loogiliselt loogiliselt järeldan, et see nii on. Aga see, millele ma viitasin ja millele te ka ise oma küsimuses viitasite, on see, et teie ministrid soovisid eelnõu

Henn Põlluaas, protseduuriline küsimus, palun! Aitäh! Siin head kolleegid on korduvalt, taas ja taas pidanud tähelepanu suunama sellele, et peaminister ei vasta küsimustele, vaid süüdistab hoopistükkis teisi valitsusi, teisi isikuid, eelmist [valitsust] loomulikult. Ma palun veel kord: tehke peaministrile märkus, et ta on siin selleks, et ikkagi vastata küsimustele sisuliselt, mitte selleks, et lihtsalt suvalist loba suust välja ajada. Aitäh!

See, kui hästi küsitakse ja kui hästi vastatakse, ei ole juhataja otsustada. Aga ma usun, et me kõik püüame, et saaks ikka paremini. Liigume edasi. Kalle Grünthal, palun!

Nüüd ongi mul küsimus, et juhul kui te stenogrammi loete ja näete, et Maris Lauri on valetanud, siis milline on teie käitumine pärast seda Maris Lauri suhtes, kui selgub, et ka teie hinnangul ta on valetanud. Ma mäletan väga selgelt, mismoodi kogu Reformierakond oli tagajalgadel ja nõudis meie ministri lahkumist. Ma pean silmas Kert Kingot, kelle süülisuse kohta ma mingisugust hinnangut hetkel andma ei hakka. Tahaksin teada, mis ootab ees Maris Laurit, kui selgub, et ta on valetanud. Kas ta jätkab ministrina või mitte? Aitäh! Seda ütles minu mäletamist mööda rahandusminister Martin Helme, et valetamisel poliitikas absoluutselt mingit kohta ei ole, ja selle tulemusena ju te ise vabastasite minister Kert Kingo ametist. See ei olnud isegi umbusaldusavaldus. Aitäh!

Ma olen siin saalis pidevalt kuulnud seda juttu, mida istungi juhataja ütleb, et küsija küsib ja vastaja vastab, eks ju. See loogika kehtib põhimõtteliselt kuskil kõrtsitubades, ma arvan, kus võib igasugust suvalist juttu ajada, aga siin parlamendis on ju teema natukene teine. Riigikogu liige soovib saada [vastust] riigi juhtimisega seotud küsimustele. See tähendab, et kõrtsimöla ei ole mõtet siin ajada, vaid siin tuleb vastata konkreetselt ikkagi Riigikogu liikme küsimusele, mis on esitatud. Konkreetne näide on praegu ka minu küsimus. Ma küsisin, millised meetmed võetakse kasutusele siis,

jutule mingist aiaaugust, kui öeldakse, et te ise lasite ta lahti. Mina soovin teada, mis järgneb sellele valetamisele. Siin peaks olema ikkagi arupärimisele vastajal konkreetne suunis, mida ta küsimusele sest vastasel juhul kaotab selline formaat nagu arupärimine absoluutselt igasuguse mõtte. Hea juhataja! Ma ei tahaks, et te ütleksite enam sellist lauset, et küsija küsib ja vastaja vastab. Ei, siin on natukene teine formaat. Siin on Riigikogu, siin on tegemist riigile oluliste küsimuste arutamisega ja siin peab olema konkreetne vastus. Ütlen, et me peame väljuma sellest nii-öelda suvalisest mallist, kus aetakse mingisuguseid mullikesi sealt puldist. Kui on küsimus, peab olema konkreetne vastus. Öelge palun, kas te olete minuga nõus või ei ole. Aitäh! Ma olen sellega nõus, et küsija küsib ja vastaja vastab. Te teate, härra Grünthal, väga hästi, see tuleneb meie kodu‑ ja töökorra seadusest, et juhataja ei sekku küsimuste ja vastuste sisusse, sellesse, kui head, kui kvaliteetsed ja kui konkreetsed need vastused või küsimused on. Sellega ma olen igal juhul nõus, et alati saab küsimusi veel paremini formuleerida ja alati saab veel täpsemalt vastata. Saab paremini kindlasti.Austatud

saate ilusti ka sinna minna. Protseduuriline küsimus, Helle‑Moonika Helme, palun! Aitäh! Ma tegelikult ei taha üldse pikalt teha ega kaua oma küsimust formuleerida. Meie valitseja oleks võinud seal puldis ikka ilusti edasi olla. Aga tulen tagasi selle juurde, mida te ütlesite, et teie ei sekku, küsija küsib nii, nagu tema küsib, ja vastaja vastab nii, nagu tema vastab, teie ei sekku. Aga miks te sekkusite hea kolleegi Peeter Ernitsa sõnavõtu puhul? Miks te toimite valikuliselt?

Aga kui me räägime sisust, siis ma arvan, et juhataja kindlasti ei ütle, kas on piisavalt vastatud, kas on vastatud õige või vale nurga alt. See on alati vastaja ülesanne ja see, mida ütleb küsija selle peale ja mida küsib, on küsija roll arupärimiste vormis. Nii see on. Kalle Grünthal, palun, protseduuriline küsimus! Ma tänan! Ma olen teie vastusega minu küsimusele osaliselt nõus. Küsija küsib, mida ta küsib, ja vastaja vastab, mida ta vastab. Aga selle lähenemisega,

alates Martin Helmest ja lõpetades Urmas Reinsaluga ehk et eelmine valitsus on kõik teinud. Teie kui peaminister valitsuse istungil kooskõlastasite selle eelnõu ja saatsite Riigikokku. Sealt tuleb mu küsimus: kas te olete siis nende inimestega nõus ja kas teie valitsuses on endiselt Isamaa ja EKRE, aga mitte Reformierakond ja Keskerakond? Aitäh, Aitäh! Seda ma ju ütlesingi, et meie ei ole võtnud sellist seisukohta, et kui see on teie eelnõu, siis see on automaatselt paha, sellepärast et eelmine valitsus on selle algatanud.

siis võib nendega ju edasi minna. Minu meelest ei ole selles mitte midagi halba, ma kuidagi ei süüdista kedagi, vaid tõin välja, et see ei ole puhtalt meie algatus, vaid 2018. aastast on seda otseselt ka teie erakond vedanud. Heiki

jääks segaseks, siis võtan kätte ja tsiteerin: "Välisministeerium nõustub VTK‑s väljatooduga, et mõistlik on võimalikult suures ulatuses ära kasutada juba

Võib-olla te laiendaksite või täpsustaksite, kust te võtsite selle, et Urmas Reinsalu selle kõigega nõus on? Kui ta ütleb, et lisaks sellele, mis direktiivis on, võiks kaaluda täiendavalt veel nende valdkondade lisamist, siis – ma ei tea, semiootik teie kõrval võib teile

millest on tänaseks eelnõu sündinud ja mida me siin arutame, erakonnana, rõhutan. See, kui üks või teine meie inimene on mingil etapil mingisuguses toimingus – ja mitte valminud eelnõu puhul, vaid mingisuguse tooriku puhul teatud menetlusetapis – olnud osaline, siis see ei tähenda, et ta seda eelnõu sellisel kujul peaks toetama. Lõppude lõpuks mina küll ei häbene tunnistamast, et ka mina olen arenemisvõimeline ja kui ühes või teises küsimuses seisukoht muutub, siis julgen seda ka tunnistada. Aga mul seda vajadust selle eelnõu menetluse käigus ei ole olnud. Mu küsimus teile on Kas te näete selle eelnõu puhul ka valitsusjuhina mingisuguseid riske ja ohte? Kas selle eelnõuga võib kaasneda mingeid riske ja ohte või te neid ei näe ja siin ei ole mitte mingeid riske ja ohte? Kui te näete, siis palun kommenteerige, milliseid. Aitäh!

väljatöötamiskavatsus, see saadeti kooskõlastamisele, kõik ministrid, kes vastasid, kooskõlastasid selle väljatöötamiskavatsuse ja mõned veel märkustega. Lisaks nendele, mis ma olen juba öelnud, oli näiteks Tõnis Lukase jaoks, kes tol hetkel oli kultuuriminister, seal sees palve kaasata spordivaldkonna spordivaldkonna esindajad dopingu vastu võitlemiseks ehk oli soov veelgi laiendada seda võimalust. Aga kas ma näen riske ja ohte?

et selliseid muudatusi tihti teha ei tuleks, aga samas neid tuleb ikkagi ette. Ka selles pole midagi tavapäratut. Riina Sikkut, palun! Aitäh, hea juhataja! Lugupeetud peaminister! Kõigepealt nendin, et ma olen vähemalt niisama arenemisvõimeline kui Helir-Valdor Seeder. Seejärel kiidan, et et tõesti, väga paljud direktiivide ülevõtmised ei ole ju kuidagi üleöö sündinud valitsuse otsused. Seal taga on väga pikk protsess, see puudutab mitme valitsuse tööd. Väga hea, et teie vastustes peegeldub see areng, mis meie jaoks võib-olla mõneti võõra teema puhul on erinevates valitsustes läbi käidud. Ühtlasi kinnitan, et Urmas Reinsalu oli üks kõige kõvemini tööd tegev valitsuse liige. Ma olen väga hämmastunud, kui tema allkiri mõnel dokumendil on juhuslik või kui kommentaarid ei ole tal läbi töötatud.Aga küsin seda. Väga palju on arutatud, kuidas see eelnõu siiamaani on jõudnud. Küsin hästi lühidalt: kas me tõesti võtame direktiivi üle miinimummahus ja mis on see muutus, mis Eestis võiks tekkida? Me tõesti ei räägi ju pealekaebamisest või sellistest küsimustest. Mis on see muutus, mis on see läbipaistvus, mida me soovime saavutada, ja kaitse, mida soovime pakkuda? Aitäh,

Austatud Riigikogu aseesimees! Austatud peaminister! Mu kõne on enam-vähem seesama, mis vasturepliik, mida ma tahtsin teha. Aga kuna aega on rohkem, siis ma alustan 15. sajandi Veneetsiast. Veneetsia vabariik oli sel ajal üks õitsvamaid, majanduslikult, kultuuriliselt ja nii edasi, ja ka sõjaliselt väga võimas.

Veneetsia vabariik oli suurel määral üldse huvitav koht, anonüümne koht. Seal olid väga piiratud perioodid aastas, kui tohtis käia ilma maskita. Inimesed olid tänavatel anonüümsed.

Veneetsias olid karistusorganid tasemel, aga siis oli vaja neid suurendada. Nagu teate, Veneetsias oli kaks inkvisitsiooni.

Aga hiljem selgus, et see on väga tülikas protseduur, ja siis piisas lihtsalt kaebamisest. Siis räägiti, et ei ole vaja inimesel vaenlast, aga on vaja, et sul oleks hea sõber ja see viib sind paratamatult inkvisitsiooni vanglasse. Tulemus oli järgmine. Esiteks, korruptsioon hakkas Veneetsias väga kiiresti kasvama. Teiseks, Veneetsia vabariigi allakäik oli suurel määral seotud sellega, et karistusorganid hakkasid liiga palju vahendeid võtma. Miks ma sellest räägin? Mis on Veneetsia, mis on Nõukogude Liit ja nii edasi? Aga vot Cambridge'i ülikoolis – selle näite ma tõin siis, kui Maris Lauri siin

ise möönis, et selline sõnakasutus talle ei meeldi, aga no tsitaat on tsitaat, see on kirjanduse ajalugu ja n‑tähega sõnu on kirjanduses kasutatud. No vot, kaevati tema peale ja siis tehti see vabatahtlik komitee, kes tegeleb selliste kaebustega. Esialgu sanktsioone ei ole, aga

möödunud sajandi 70. aastal kutsuti KGB‑sse ja seal sõimati nägu täis. Pärast, juba perestroika ajal, mina ei vaadanud neid arhiive, aga öeldi, et seal oli kirjutatud, et Mihhail Lotman on profülakteeritud.

Aga see on Pandora laegas, kus nagu ei ole fikseeritud need asjad, mille peale saab kaevata. See nimekiri on vaba. Ma arvan, et siin on väga olulised piirangud. Ma Ma tahan lihtsalt kinnitada, et kui me tegime seda arupärimist, siis me ei olnud meeltesegaduses. Te ütlesite,

Samas oli natuke kurioosne kuulda, et teie jaoks nii suured autoriteedid olid Mart ja Martin Helme, et mida nemad plaanisid, seda valitsus hakkab kohe täitma. Ma ei tea, kas nad seda plaanisid, aga ma arvan, et ükskõik, kas nad plaanisid seda või mitte, ma ei usu, et need asjad on või peavad olema direktiivid praegusele valitsusele. muidugi võimalus siin seda häbiväärset eelnõu, mida, ma arvan, on õige nimetada Pavlik Morozovi nimeliseks eelnõuks, parandada.

No mis siin öelda selle asja kohta? Selle asja kohta tuleb öelda nii: ma nädalast nädalasse veendun üha kindlamalt, Kaja Kallasele ei ole mõtet küsimusi esitada, ei infotunnis ega ka arupärimiste näol, sest vastuseid me ei saa. Kui ma palun konkreetset vastust, jah või ei, siis läheb lugupeetud vastaja advokaadi rolli ja hakkab pidama süüdistuskõnet süüaluseks tembeldatu kuritegude kohta. See ei ole adekvaatne käitumine. Peaminister, kes vastutab riigi poliitika ja selle elluviimise eest ning valitsusest tulevate eelnõude eest, mida parlament menetlema peab, ei saa nii käituda. See ei ole mõistuspärane käitumine. See on poliitiline aktivism, millel ei ole seadusloome ja riigi juhtimisega ausalt öeldes mitte midagi pistmist. Seda esiteks.Teiseks, peaminister ei ole aru saanud – pärast seda, kui ta on mitu aastat töötanud Riigikogus ning olnud aasta ja natuke peale valitsusjuht – ühest väga olulisest asjast: eelnõu väljatöötamise kavatsus ei ole sama mis eelnõu lõpp-produkt. Eelnõu väljatöötamise kavatsus on nagu ettepanek keeta kirvesuppi. Kirves tuleb Euroopa Komisjonist direktiivi näol ja ministeeriumid hakkavad sinna toppima, kes oma porgandit, kes oma kartulit, kes oma kapsast. Kas see supp lõpp-produktina tuleb välja söödav, seda mitte keegi kartuli, porgandi või kapsa lisajatest ei tea. Küll näeme aga seda kirvesuppi lõpuks siin.Kes siin.Kes esitles seda konkreetset eelnõu? Ei esitlenud Martin Helme, ei esitlenud Mart Helme, ei esitlenud Urmas Reinsalu, ei esitlenud Raivo Aeg. Esitles Maris Lauri. Järelikult vastutus selle eest, mis meile menetlemiseks toodi, ei lasu mitte nendel, kes kooskõlastasid oma märkustega kirvesupi keetmise kavatsuse, vaid sellel, kes kirvesupi lõpuni keetis ja meile söömiseks tõi. Sellest võiks aru saada, eeldusel, et funktsionaalse mõtlemise võime on olemas. Eeldusel, et see on olemas.Miks Miks mingeid lisamisi tehti? Ma proovisin Martinit kätte saada, kahjuks ei õnnestunud, kuna ta on lapsega koolikatsetel, ühesõnaga, oma lapse haridusteega tegeleb praegu, lihtsalt kellaajad langesid niimoodi ja ta ei saa praegu kahjuks tulla omalt poolt selgitama. Aga ma põgusalt ütlesin ka oma küsimuse raames. Te ju teate väga hästi, et meie valitsus võttis ette

Sellega seoses leidis ta, et on vaja tugevdada ka finantssektoris informatsiooni liikumist. Informatsiooni liikumist, mitte pealekaebamist. Ka sellest võiks aru saada, kui prevaleeriv ei ole poliitiline aktivism, vaid funktsionaalse mõtlemise võime ja koostöötahe. Koostöötahe!

kelle liikmete seas ei oleks tõsist vastumeelsust selle eelnõu menetlemise vastu. Palun lisaaega. Palun! Kolm minutit lisaaega. Kõikides fraktsioonides, kaasa arvatud Reformierakonna fraktsioonis, on inimesi, kes leiavad, et see on täiesti kohatu seadus. Ja miks?

sellesama poliitilise aktivismi, selle riigi totaalse üleideologiseerituse tulemusena ühiskond niivõrd lõhki et kõik kardavad massilise pealekaebamise ühiskonna teket, millele laob vundamenti see konkreetne eelnõu.Teie valitsus on ajanud ühiskonna tagajalgadele.

Stenbocki maja juures, see autoprotest või mingi muu protest, ei ole olnud meie korraldatud. Meie ei ole pannud sinna sentigi raha, ei ole teinud reklaami, ei ole korraldanud transporti. Mitte midagi. Nii et ärge tulge siin nüüd jälle näpuga vehkima, et aga teie ise. Meie ise oleme väga tagasihoidlikud. Selle üleideologiseeritud ühiskonna lõhestamise tulemus on see, et ka kõige mõistlikumad ettepanekud, mis selles eelnõus võivad olla, ei leia praegu toetust. Ei saagi toetust leida. Minuvanuseid inimesi on siin suhteliselt vähe, aga minuvanused inimesed mäletavad seda hirmuõhkkonda, mis valitses ajal, kui me lapsed olime. Kui auto peatus maja ees, siis kõik kangestusid, sest kardeti, et kellelegi tuldi järele. Kui töökohtades räägiti, teinekord ka napsivõtmise juures, mingisuguseid anekdoote, siis võis kindel olla, et keegi käis ja koputas, et aga see rääkis selle anekdoodi ja see rääkis selle anekdoodi ja see on nüüd ikka maru nõukogudevastane element ja see on muidu lobamokk. Ma mäletan seda. Kõikides töökollektiivides olid koputajad. Ja nüüd te tahate seadusega sisse viia koputajate institutsiooni. Kas te olete hulluks läinud või? Nõukogude ühiskonnast tulnud ühiskonda tahate te nõukogude ühiskonda uuesti sisse istutada oma söödamatu kirvesupiga! No ei lähe läbi. See eelnõu jääb siin Riigikogus seisma. Mis puudutab Maris Lauri valetamist – lõpetuseks –, siis see on stenogrammis fikseeritud ja see on olemas ka meedias, kuvatõmmistena on välja võetav, kuidas ta selgelt ütleb: "Vihakõneseadus tuleb ja tuleb koos vanglakaristustega." Värisege, kes te ei ole meiega nõus, sest te olete meie vaenlased ja meie selja taga on Euroopa Liit oma direktiividega! Aga ei ole, meie ei ole sellega Me oleme seda meelt, et Eesti on suveräänne vabariik, kes otsustab ise selle üle, mis on tema kodanikele hea. Euroopa direktiivid saavad siin olla ainult toestavad, meie tahte vabatahtliku väljendusena.

Aga okei, nali naljaks.Tegelikult ma tänan väga Mihhail Lotmanit selle vahva kalambuuri eest, kui ta siin rääkis profülakteerimisest. Võin öelda, et jah, eks siin meie armastatud peaminister sai kõvasti ära profülakteeritud. Aga tegelikult asja eest.

ja mida iganes. Sellele vastust ei tulnud. Lihtsalt küsimus ongi selles, et meil ei ole mitte millestki puudus. See seadus ei ole mitte millekski vajalik. Aga see näitab ära, mis on meie ühiskonna puudus. Mis on meie õigusloome ja meie õiguskultuuri puudus, see tuleb küll välja. Põhiseaduse §‑d 93 ja 94 ütlevad ära, mida peab valitsus tegema: peaminister peab juhtima valitsust, valitsuse ministrid peavad juhtima ametnikke. Selles mõttes, et nad töötaksid välja mõistlikke ja vajalikke asju,

Jaa, me ei tegele mitte seadusloomega, vaid võtame tuimalt üle määrusi ja direktiive, me isegi ei vaevu seal tegema midagi mõistlikku meie enese jaoks, vaid võetakse lihtsalt tuimalt üle ja keeratakse 50 vinti peale. Äge! Me oleme rohkem paavstid kui paavst ise. Selge, korduvalt öeldud asi. Üks tsitaat: "Iseseisvust on meil tarvis just selleks, et Eesti saaks astuda oma rada, et ei peaks üle võtma võõrast rumalust. Selleks, et Eesti saaks olla kõige targem ja parem."

Kõige hullem on selle juures see, nagu antud juhul ka peaminister ütles, et me hakkame sellega viha või vaenamise suurenemist maha suruma, me hakkame vaenamise vastu, aga mina võin öelda, austatud peaminister, kõik head kuulajad ja vaatajad, et mida rohkem me neid Euroopa määrusi ja direktiive vastu võtame, seda suurem lõhe meil ühiskonnas on, seda suurem vaen meie ühiskonnas on. Me peame bürokraatiat vähendama, me peame hoopis vähendama seadusi, mitte neid tohutult vastu võtma. Üks lihtne näide.

küsija küsib ja vastaja vastab ning istungi juhatajal ei ole õigust sekkuda vastuse sisusse. Ma pean ütlema, et ma ei saa nõustuda sellise käsitlusega, mis on siin aegade jooksul võib-olla välja kujunenud.Seda järgmistel kaalutlustel. Kõigepealt, see, mida me täna menetlesime, arupärimine rikkumisest teavitamise seaduse eelnõu kohta, algas peale ju sellest, et kõigepealt esitati see arupärimine kirjalikult. Kui meie valitseja tuli siia pulti vastama, siis ma pean möönma, et nii või teisiti need vastused ikkagi seondusid mingilgi määral arupärimises esitatud küsimustega. Nendes ei räägitud ei Breemeni linna moosekantide muinasjuttu ega kolme karu muinasjuttu. See püsis enam-vähem formaadis. Aga tulenevalt meie kodukorrast on igal Riigikogu liikmel õigus esitada ka üks suuline küsimus

Mina ei tahaks nõustuda, et kui on küsimusele vastamine, siis on sõnakasutus absoluutselt vaba. Ma toon näiteks võrdluse kohtumenetlusest. Kui kohtumenetluses esitab näiteks kohtunik või üks pooltest küsimusi, siis enne tegelikult ei jäeta järele, kuni sellele küsimusele antakse konkreetne vastus. Võttes arvesse ka oma praktikat, ma pean tunnistama, kätt südamele pannes, et olen ka mina keerutanud, aga lõpuks olen ma ikkagi olnud sunnitud vastama täpselt nii, nagu küsimus oli. Tegelikult peakski siin olema istungi juhataja roll selles, et kui esitatakse küsimus, siis on tema kohus seista selle eest, et küsimusele ka tegelikult vastataks.

Maris Lauri valetas ja kuidas see võimalik on. Siis oli vastus valitseja poolt selline, et ta ei ole jõudnud stenogrammiga Mõistan, võib-olla tõesti ei ole. Aga kui mina juhtusin küsima, mis saab pärast seda, kui kui stenogrammiga on tutvutud ja valitseja näeb, et Maris Lauri justiitsministrina on Riigikogu liikmetele ikkagi valetanud, milliseid meetmeid ta võtab selles suhtes, siis

ka töö‑ ja kodukorra seadus, mis meie tegevust reguleerib, ütleb konkreetselt: Riigikogu liige võib esitada küsimuse ja vastaja vastab küsimusele. See tõlgendus annab konkreetse suunise vastajale, et tal puudub iseseisev õigus jätta küsimusele vastamata, kasutades mõnd muud sõnakasutusvormi, mis ei seondu küsimusega.Ma Ma selle jutu lõpetuseks annan meie valitsejale edasi järgmise teate, mis tuli minule just sõnumi teel: "Mina kui ka teised Eesti kodanikud ja Riigikogu saadikute valijad nõuame peaministrilt selget vastust Kalle Grünthali esitatud küsimusele, mis saab Riigikogule valetanud justiitsminister Maris Laurist??? (Kolm küsimärki! – K. G.) Kas peaminister kutsub ta tagasi? Seda Lauri valetamist nägid ju kõik selle istungi jälgijad." Järgmine sõnumiosa: "Palun lugege see tekst praegu peaminister Kaja Kallasele ette." Järgmine osa: "Ma ei varja ka oma nime, kui on vaja seda nimetada küsimuse esitamisel." Küsimuse esitaja on Raul Renter. Järgmine ja viimane lõik on see: "Peaminister võiks arvestada sellega, et ta ei suhtle teiega seal ainult omavahel nagu kohvikus, vaid Riigikogu istungeid saavadlive'is jälgida kõik Eesti inimesed ja soovivad ka Kaja Kallasele esitatud küsimusele vastuseid." See on nüüd rahva poolt tulnud ühe inimese sõnum, neid tuli veel mitmeid. Ma lugesin konkreetselt selle ette, et see ei jääks anonüümseks. Nüüd, hea valitseja, teil on võimalus selle arupärimise [käsitlemise] lõpuosas päästa põhimõtteliselt oma maine ja vastata konkreetselt küsimusele, mida rahvas praegu ootab: mis saab valetanud justiitsminister Maris Laurist? Muidugi, te võite jälle rääkida siin Breemeni linna muinasjutte või üldse vastamata jätta, aga arvestage sellega, et teie renomee lähenevate Riigikogu valimiste valguses ei saa olema hea. muidugi juhul, kui te ei looda ainult e‑valimiste tulemuste peale, millest, ma arvan, ei ole mõtet üldse kriitikavabalt rääkida. Ma tänan.

püsida päevakorra ja päevakorrapunkti juures. Aga nüüd, kas on vastusõnavõtu soov Helle‑Moonika Helmel sellele konkreetsele härra Grünthali sõnavõtule? Aitäh! Kuna mind sõnavõtus mainiti, siis ma teeksin sellise väikese märkuse, et et Maris Lauri mitte ei valetanud ainult vastates siin teatud küsimusele vihakõneseadusega seoses, vaid ta valetas ka selle eelnõu kohta. Seda saab samuti stenogrammist järele vaadata. Ta nimelt ütles seda seadust kommenteerides, et seaduses sätestatud üksuse loomine töökollektiivides või asutustes ei ole ettevõtjale kohustus, vaid on võimalus. Aga siin seaduses on õige mitmes kohas ja mitmes paragrahvis öeldud, et ettevõtetele ja asutustele on see kohustus. See sõna on seal igal pool kirjas. Nii et see väike vale – kui see oli ikkagi vale, mitte asjatundmatus – on samuti vale ja see on Maris Lauri vale. Nii et ta on Riigikogu puldis valetanud korduvalt ja korduvalt me oleme täna siin seda teemat tõstatanud. Mul on palve meie peaministrile, et ta tegeleks selle küsimusega, et ta tegeleks oma erakonna ja oma valitsuse valetava ministriga. Aitäh!

Kolleegid! Direktiiv 2019/1937 ei ole eriti pikk, see koosneb 29 paragrahvist.

riigihanked, rahapesu ja finantsteenused, tootearendus, tuumaoht ja kiirguskaitse ning veel mõned asjad. See ongi kogu selle direktiivi sisu. Meil on millegipärast siia poogitud juurde igasugust muud siseriiklikku jampsi, nagu kolleeg Mart ütles: porgandeid, kapsaid, kaalikaid, mida iganes. Ma ei tea, kes nad sinna külge

2021. aastal pidi direktiiv olema vastu võetud. Mis siin veel on? 23. oktoobril, 17.

1. 1931. aastal oli Pavlik 13‑aastane ja ta kaebas oma isa Trofimi peale. Isa Trofim oli väidetavalt kulak, aga tegelikult oli ta külanõukogu esimees, kes päästis kulakuid, ta andis tõendeid neile, kes olid välja saadetud, et nad ei ole kulakud ja saaksid tehases tööd.

ja mõned päevad hiljem leiti tema pussitatud laip. Pussitajad olid isa Trofim, vanaisa Vassili Kolleegid, selle peale ei ole kohane naerda. Aga Pavlikust sai

Aga kombed – ja nüüd on oluline öelda, et need kombed ei tule praegu Brüsselist, need tulevad Tallinnast

kus tuleb teavitada, kellele ja millal.Aga ma rõhutan: direktiiv iseenesest on täiesti normaalne, [mõeldud selleks,] et kohalikud rehepapid ei kasutaks euroraha nii, nii, nagu ei peaks, ja järgiksid Euroopa seadusi, tuumaohtu ja riigihankeid ja muid asju. Aga nagu näete, meile tuldi hoopis ülimalt laiendatud eelnõuga,

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud peaminister! Head kolleegid! Mina ei olnud eelmise valitsuse liige ega ole ka praeguse valitsuse liige. Aga minu käsi selle eelnõu poolt hääletamiseks ei tõuse. Ma võin ka kinnitada, et Isamaa Erakond ei ole seda eelnõu eelnõu varasemalt kusagil arutanud, ei eelmise valitsuse ajal ega ka selle valitsuse ajal. Me ei ole ka kujundanud välja erakondlikku seisukohta, et me seda toetame.Selles kontekstis ei ole aus ega õiglane peaministri tänane vastamine arupärimisele, kui pidevalt rääkis sellest, kuidas ministeeriumides ja ametkondades on selle eelnõuga tegeletud, kuidas ministrid on seda vastastikku kooskõlastanud. Mulle tuli meelde eelmisel nädalal arutatud maa maksustamise eelnõu, mida me siin arutasime, kui öeldi ka, et juba Isamaa ministrite Pomerantsi ja Kiisleri ajal Keskkonnaministeeriumis tegeleti selle eelnõuga. Väga õige, tegeleti. Ma mäletan, kuidas tegeleti. Tegeleti nii, et see jõudis lõpuks koalitsiooninõukogusse ja koalitsiooninõukogus otsustati, et poliitilist otsust eelnõu heaks kiita ja Riigikokku saata ei tehta. Seda ei tulnud. Võrdsustada ametkondades ametnike ja ministeeriumide tasemel eelnõu menetlemist poliitilise otsusega, mille langetas praegune valitsus, et tuua eelnõu parlamenti, need kaks võrdsustada – see ei ole aus ja õiglane. See ei ole täiesti adekvaatne, ei lahenda ka meie ees olevaid probleeme ega aita kuidagi kaasa selle eelnõu menetlemisele. Nii et minu arvates ei käitunud peaminister siin päris heast poliitilisest kultuurist lähtuvalt. Aga see selleks.Läheme konkreetselt eelnõu sisu juurde. Miks mina ei saa ja miks Isamaa Erakond ei saa seda eelnõu toetada? Aga sellepärast, et see eelnõu õõnestab ühiskondlikku moraali. See on ohtlik. See on ohtlik pealekaebamise eelnõu. See soosib anonüümsust. Aga me vajame, vastupidi, kodanikujulguse arendamist. Me vajame julgeid ja vastutustundlikke kodanikke. See ei aita kaasa ausa, läbipaistva kodanikuühiskonna kujunemisele, selline pealekaebamise eelnõu.Täna

kuritegudest vastavatele institutsioonidele ja organisatsioonidele. Seda enam, et direktiiv iseenesest käsitleb tõepoolest valdavalt tegevusi, mis on seotud Euroopa Liidu ühise raha kasutamisega, ühise poliitika kujundamisega, mitte siseriiklikke toiminguid, millele on praegune eelnõu laienenud. laienenud. Ei ole vähimatki põhjust selleks, et me veel laiendame seda minu arvates juba olemuslikult valet suunda ka direktiivis endas.Ei Ei ole kuidagi õige ja hea hakata vilepuhujatest kujundama Eesti uut eliiti, kellel on olemas privileegid, eriline kaitse. See lausa kutsub pealekaebamisele ja erinevate süüdistuste esitamisele. Need on hästi lühidalt ja kokkuvõtlikult need põhjused, miks Isamaa Erakond ei toeta selle eelnõu saamist seaduseks. Minu Minu mure jällegi süvenes seoses peaministri vastusega, kui ma küsisin peaministrilt, kas peaminister näeb ka mingisuguseid ohte ja riske selles eelnõus. Vastus oli, et jah, igas eelnõus võivad olla riskid ja ohud, eks parlament menetleb. Järelikult peaminister ise neid ei näinud. Ma palusin, et kui ta näeb, ka kirjeldada, kas menetluse käigus on valitsuses nähtud ka mingisuguseid ohte ja riske. Tõenäoliselt on siis tegemist ideaalse eelnõuga selle koha pealt, et mingisuguseid ohte ja riske ei nähta. Mina näen väga tõsiseid ohte ja riske. Ma palun lisaaega. Palun! Kolm minutit. Mina näen väga tõsiseid ohte ja riske, just nimelt moraali ja eetika aspektist lähtuvalt. Need tulemused saavad olema vastupidised soovitule, vastupidised soovitusele. Selliste meetoditega ühiskonnast korruptsiooni ja valet välja ei juuri ega ausat ja avatud kodanikuühiskonda ei kasvata. Sellise eelnõuga ei kasvata ausat, avatud ja julget kodanikkonda. Seetõttu teeb Isamaa kõik endast oleneva, et sellest seaduseelnõust seadust ei saaks. Kui valitsus tõesti soovib lõpuni minna, siis tõenäoliselt tuleb tal siduda see usaldushääletusega ja sellisel kujul see eelnõu vastu võtta.

Austatud eesistuja! Lugupeetud peaminister! Head rahvasaadikud! Eelkõneleja ütles seda, et seda, et vilepuhujaprobleemi puhul on tegemist eetilise probleemiga. Lubage, et ma meenutan mõningaid oma eetikaloenguid. Nimelt, vilepuhumise teema on üks keskseid teemasid ärieetikas, mida ma olen üle kümne aasta Tartu Ülikoolis õpetanud väga erinevate erialade tudengitele. Enamasti algab minu loeng sellest, et vilepuhumise teema puhul on valik erinevate väärtuste vahel. Ühel poolel on ausus ja julgus ning teisel poolel on lojaalsus. Kõik need on olulised väärtused. Tegelikult ei ole küsimus selles, et oleks valik halbade ja heade väärtuste vahel, vaid meil ongi selline punt eetilisi väärtusi, mille hierarhia teatud olukordades moodustatakse. Tõepoolest on nii, et kui keegi otsustab vilet puhuda, ta valib aususe ja julguse, ta on selline printsiibiinimene, kes toob endale tavaliselt kaasa suure hulga pahandusi, sest ta ei ole lojaalne. Ta ei ole lojaalne sellele seltskonnale, kes temaga koos töötab, kes sageli ei ole julgenud välja astuda. On tunne, et ta hammustab seda kätt, mis on teda toitnud.

sest nad on ebamäärased, ebamugavad, liiga kangelaslikud, teatud moraalipühakud, kes on teistele inimestele ebamugavad. Seda probleemi on päris palju kirjanduses ja elus arutatud. Võib-olla on selle üle hea mõelda. See ei ole täna sündinud, ammugi mitte Euroopa Liidu laudadel ega kindlasti mitte meie valitsuse laudadel. Esimesedcase'id, mida ärieetikas põhjalikult arutatakse, on seotud selliste juhtumitega, kui keegi on puhunud vilet, läinud väljapoole oma ettevõtet või organisatsiooni sellepärast, et kellegi elu on ohus.

Ma arvan, et see on taustaks, mispärast Euroopa Liidu selline direktiiv, rikkumistest teavitamise direktiiv on üldse lauale jõudnud. On teada ka palju teisi juhtumeid, kui lihtsalt inimeste julgus tõusta nii-öelda teatud rikkumiste vastu ei ole andnud kas tulemusi või ka inimeste elu, nende töökoht, nende tulevik on ohus ja nad lihtsalt ei saa seda omas väikeses organisatsioonis välja tuua. Katsuge mõelda, et see on selle taustaks. Keegi ei taha otseselt tekitada olukorda, kus peab üksteise peale kaebama või mingisugustest rikkumistest anonüümselt teavitama, vaid proovitakse leida vahendeid, kuidas leida väga tõsistest õigusrikkumistest ja vahetevahel ka lausa eluohtlikest eluohtlikest situatsioonidest väljapääsu. Tulen tagasi Eesti situatsiooni juurde. Eesti situatsioon on selles mõttes tõepoolest ... Ma palun lisaaega. Palun! Kolm minutit. Eesti situatsioon on selles mõttes tõepoolest keeruline, et me oleme olnud olukorras, kus pealekaebamine ja nuhkimine on olnud ideoloogilistel põhjustel midagi sellist, mida on soodustatud. Me oleme elanud totalitaarses ühiskonnas ja me teame, mida see tähendab.Võib-olla ei ole juhuslik, et Riigikogus räägivad just vanad inimesed, vanema generatsiooni inimesed, kelle hulka ma ka ise juba kuulun, sellest, mida võib nuhkimine ühiskonnas

Siiski peaksime ka nende inimestena, kes tulevad okupatsiooniajast, katsuma mõelda selle peale, et on vahe, kas teha rikkumistest teavitamise süsteemi okupatsiooni tingimustes, totalitaarses ühiskonnas, või teha seda õigusriigis. Euroopa Liit toetub

meil ei tule midagi sellist, mida siin ette maalitakse ja mille eest tahetakse meid hoiatada. Sellegipoolest tahaksin öelda täna siin, mispärast see on arupärimisel teemaks tulnud. Mulle tundub ebaõiglane piinata peaministrit nende küsimustega, et mida teie valitsus soovib, kui selle asja algatamine

Võib-olla on see just see, mispärast me istume siin täna, kuigi kusagil on väga suur julgeolekukriis, homme võib alata kolmas maailmasõda, ja piiname oma rahvusvaheliselt toimekat peaministrit nende küsimustega. Katsume võtta mõistusega ja minna uuesti tagasi selle

tulla välja, ja kui on vaja ennast varjata, siis tagatakse konfidentsiaalsus, aga inimene ei peaks saama võimalust anonüümselt kaevata. On mitmeid asju, mida – ma olen ka nõus – võiks seal vähendada. Võiks välja võtta need laiendused, mida eelmised valitsused on sinna sisse pannud. Julgus on väga tervitatav. Olgem ka julged seda direktiivi võtma täpselt nendes piirides, mis tagaks rikkumistest teavitamise

ei ole ühtegi sellist eelnõu valitsuse tasemel kinnitanud. Ametnikud teevad oma tööd, mida me siin saalis tihti kiidame, väga head tööd, aga otsuse teevad lõpuks poliitikud. Kõigepealt valitsuskabinetis, valitsuse istungil ja siis tuleb see eelnõu siia saali. Eelmise koosseisu ajal ametnikud kindlasti selle teemaga tegelesid. Euroopa Liidu direktiivide arutelud käivad tahes-tahtmata, aga eelmine valitsus sellist eelnõu siia saali ei toonud. Kui peaminister ütles, et eelmised ministrid on kõik väga nõus, siis see tähendab seda, et sellega on nõus tänane peaminister.

Kui ülikoolis räägitakse nii-öelda vilepuhumisest, siis siin on üks väga oluline teema, millest ei ole täna kordagi siin saalis räägitud ja väga tõsiselt ei räägitud ka selle seaduseelnõu esimesel lugemisel. See on valekaebuste teema. Valekaebuse, vilepuhumise puhul on tihti nii, et kõigepealt kaevatakse, siis millegipärast uurivad organisatsioonid

selgub, lõpptulemus on see, et üks inimene kaebas, tegi valekaebuse ning kohtus saab ta lõpuks trahvi 200 eurot. Aga mõne inimese elu on sellega lõplikult ära rikutud.

Seal on vallavanem, kes oli kõige-kõige-kõige Tartus, aga üks inimene, kellele ta tööd ei pakkunud, on kaebekirju kirjutanud, ma arvan, kõikidesse instantsidesse, ministeeriumidesse. Lõpuks võeti see

aga see, kes kaebas, töötab seal, kus ta enne töötas, talle ei ole ühtegi märget tehtud. Ma olen nõus, kui on näha, et keegi ikka päris sikku teeb, siis tulebki

siis tee kaebus, sama kaebus saada igaks juhuks kohe ka ajakirjandusse. Ja läheb lahti. Ma kogesin aasta tagasi sedasi, kui üks ametnik ütles, et tal ei ole mitte midagi teha, ülemus laseb ta lahti, kui ta sellele inimesele seda protokolli ei tee. See inimene võib ju pärast kohtusse minna oma õigust taga ajama.

Praegu me oleme toonud siia selle, et mina kui ettevõtete omanik pean looma ettevõttes olukorra, kus pealekaebamine on on normaalne, ja pealekaebamise jaoks peaks kellegi tööle võtma. Ma ei saa sellest hästi aru, et kui ma pean looma sellise võimaluse, siis tegelikult ma peaks kellegi inimese tööle võtma.

Ma olen selle poolt, et igasugused korruptsiooninähud tuleb välja juurida, kui need olemas on. Aga minu arust, kui keegi soovib kellegi peale kaevata, siis need võimalused on täna olemas. Kui see on õige asja eest, siis ei saa selle üle vaielda. Aga ma ütlen veel kord, et enamikul juhtudel on see tühi vilepuhumine, kas kadedusest või selle teema enda pattudest kõrvale lükkamine, et keegi teine võib-olla midagi ei ütleks, sest lihtsalt see inimene tapetakse ajakirjanduse ja uurimise tulemusena ära. Sa võid küll rääkida, et mina ei ole süüdi, näed, see teine on, aga see ei huvita mitte kedagi, absoluutselt mitte kedagi. valevilepuhujad – mina ei ole veel kuulnud, et need inimesed oleks saanud karistada. Ma saan aru, et isegi valitsuse vahetust on väga lihtne sellisel momendil teha.

Ma olen täiesti veendunult selle eelnõu vastuvõtmise vastu ja minult see kindlasti poolthäält ei saa. See on päris-päris selge. Ma julgen küll kinnitada – sest

aastal –, et Isamaa fraktsioonis seda eelnõu ei ole arutatud ja minule teadaolevalt ei ole seda arutatud ka valitsuses, rääkimata selle heakskiitmisest valitsuses. See on põhimõtteline punkt, kust edasi minna. Nii et selles, et me täna oleme jõudnud selleni, et selline eelnõu on meil menetluses, nüüd küll eelmist või üle-eelmist valitsust süüdistada ei saa.Aga

sundust ette kirjutama. Meil on olemas terve rida rahvusvahelisi standardeid, mille alusel on võimalik kõiki protsesse monitoorida, sealhulgas koguda infot, kui mõne protsessi

kui me vaatame laiemalt, siis tänased regulatsioonid sisuliselt ikkagi põhjendatud juhtudel, kui eksitakse karistusseadustiku vastu, tagavad need võimalused, et oleks vajadusel ka teatud kaitstus tagatud. Samas on ju praegu ka eelnõusse sisse kirjutatud, et sisuliselt mingit

täiesti mõttetu. Isegi kui see inimene täidab seda kohustust, ma ei tea, poole kohaga, on see igal juhul mahavisatud raha. Igal juhul on see mahavisatud raha, selles ei ole mitte mingisugust kahtlust.

Ministrite Komitee soovituste analüüs pluss on see Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtulahenditest tulnud. Palun lisaaega. Palun! Kolm minutit lisaaega.

nende teemade üle, mida on välja pakutud direktiivist tulenevalt, kas üks üldine või eraldi iga asutuse juurde. Ta ütleb, et Välisministeerium teeb ettepaneku edasise töö käigus kaaluda koos asjaomaste pädevate asutustega, kas võiks olla põhjendatud ja vajalik panna see ülesanne ühele kesksele asutusele. Ehk ta teeb ettepaneku kaaluda,

on täiesti meelevaldne. Ma saan sellest aru selles mõttes, et Isamaa Erakond poleks iialgi sellist eelnõu heaks kiitnud, kui see oleks tulnud fraktsiooni koosolekule. Mitte iialgi!

saan aru, et valitsus on sattunud piinlikku situatsiooni. Hurraaga tuldi siia ja siis järsku märgati, et on üks paras käkk kaasa võetud. Hea oleks kuidagi selle käki küpsetamise pärast näidata näpuga teiste peale, aga minu meelest oleks täna õige ütelda, et

julgeolekuteemadele, nii nagu me siin kuulsime, et on vaja nendele keskenduda, saame tegeleda energiakriisiteemadega, ka seal on piisavalt muresid, millega võiks tegeleda.

Palun lisaaega. Palun! Kaheksa minutit. Aitäh, austatud eesistuja! Hea peaminister! Ajaloolased on juba ammu täiesti selgeks teinud, et müüdid 700‑aastasest orjaööst ei pea paika. Jah, meie ajaloos on olnud erinevaid ajajärke, kui meie rahvas on olnud vabam või mitte nii vaba. Aga mulle tundub, et sellele vaatamata on see orjamentaliteet kinnistunud ja jätkub väga paljude inimeste peas, kahjuks tuleb tunnistada, et eriti tänase valitsuse peas.Me oleme kõigega nõus. Ükskõik, mis Brüsselist tuleb, ükskõik kui arulage mõni direktiiv või määrus ei ole – kõigega ollakse nõus. Neid näiteid võib tuua kümneid ja kümneid. Meenutagem kas või südatalvel sõnniku laotamise ärakeelamist. Öelge mulle, millal üks Eesti talupidaja on sellist asja teinud. See on täiesti terve mõistuse vastane ja selle ärakeelamine on veelgi hullem. Me teame seda, kuidas porgand on kuulutatud puuviljaks ja nii edasi ja nii edasi. Kõikidele nendele asjadele on samasuguse innuga, nagu tänane valitsus sellele direktiivile vinti peale keerab, vinti ju juurde keeratud. Meenutagem kas või seda haledat kahe kraanikausi lugu, mis tingimata pidid olema igas kõige väiksemaski maapoes, aga mida tegelikult mitte keegi ei nõudnudki, peale meie enda valitsuse.Väga häiriv on see näpuga näitamine ja valetamine eelmise valitsuse suhtes, justkui eelmine valitsus ja selle ministrid oleksid selle eelnõu ette valmistanud. See ei vasta absoluutselt tõele, sest seda eelnõu ei arutatud valitsuses, seda eelnõu ei toodud Riigikogu menetlusse, seda ei olnudki olemas.

justiitsminister siinsamas puldis ja samamoodi on seda valet levitatud ju ka meedias. Nii et mina ühtin küll oma kolleegide küsimusega, et mida tehakse ja kuidas ja mismoodi vastutavad valetavad ministrid.Mis Mis kõige hullem: meile püütakse selgeks teha, justkui tegemist oleks ühe süütu vilepuhumise seadusega. No andke andeks! See on kõike muud kui vilepuhumine. Selle loogika järgi oli vilepuhumine ka see, kui okupatsioonivõimu esindajad ja nende siinsed käsilased vilistasid meie inimeste peale, nii et kümned tuhanded inimesed küüditati ja tuhanded inimesed lasti lahti. Kas see oli vilepuhumine?

seadus selles reas. Vilepuhumiseks on meil olemas mehhanismid. Tõepoolest, kui inimene avastab mingisuguse seadusrikkumise, on tal võimalik pöörduda politseisse, prokuratuuri või kaposse. Kõik võimalused on loodud. Vajadusel on võimalik tagada talle ka anonüümsus. Aga see seaduseelnõu räägib ju hoopis millestki muust. Peale peab hakkama [kaebama] ka nende asjade suhtes – ja see on must valgel seal kirjas –, mis ei ole seadusrikkumised. Ehk teisisõnu: ükskõik mille vastu. Ja seda võib teha anonüümselt. Täiesti absurdne! Kui me loeme seda loetelu, kes peavad hakkama anonüümselt üksteise peale kaebama, oma kaaskodanike ja kolleegide peale, oma sugulaste, sõprade ja tuttavate peale, siis näeme, et seal on ka põhiseaduslikud institutsioonid. Ka meie siin Riigikogus peame hakkama peale kaebama, sest meil on kõvasti üle 50 inimese kantseleis tööl, siin on neid lausa 200, ja presidendi kantseleis töötab ligi 60 inimest, ka seal peab hakkama peale kaebama ja mingisuguse pealekaebamisvoliniku paika panema. See on ju absurd! Saate aru? Sellega tehaksegi see pealekaebamine – mitte vilistamine, vaid just nimelt anonüümne pealekaebamine – lausa kohustuslikuks kogu ühiskonnale. Nii et selle seaduse nimetamine Pavlik Morozovi nimeliseks ei ole üleüldsegi mitte liialdus. Ühel päeval hakkavad need koputamisvolinikud vaatama seda, miks Jüri või Jaan ei ole oma kolleegide peale koputanud. Äkki on siin midagi kahtlast?

Ühel heal päeval võivad ka nemad oodata koputust uksele, aga siis juba märksa tõsisemat, sellist, mille järel nad viiakse ära. Jumal teab, mis tagajärjed siis on, sest seadus nõuab. Nii et sellist seadust ei ole mitte mingil juhul võimalik vastu võtta. Selline seadus on haige ja pimeda ja uinuva aju sünnitis, selle tagajärg saab olema täiesti košmaarne. See lööb sodiks ja purustab kõik meie moraalsed ja eetilised arusaamad, solidaarsuse ja vennalikkuse, ning toob esile just sihukesed madalad kired. Anonüümset koputajat tuleb ju selle seaduse järgi edaspidi edutada, teda tuleb kõikvõimalikul moel esile tõsta, tema palka peab tõstma, sellepärast et vastasel juhul ta äkki leiab, et teda on diskrimineeritud seetõttu, et ta et ta koputas. Kõige õudsem on, kui me mõtleme sellele, et tänane valitsus tahab vastu võtta ka vihakõneseaduse, mille järgi sõnavabadus ja mõttevabadus

Lugupeetud juhataja! Head kolleegid! Lugupeetud peaminister! Võtsin selle seaduse lahti, kuna üks väga oluline punkt jäi rääkimata. See on nimelt asjaolu, et siin on kirjas midagi üllatavat. Paragrahv 4: "Rikkumine käesoleva seaduse tähenduses on ka tegevus või tegevusetus, mis ei kujuta endast õigusrikkumist, kuid on vastuolus õigusnormi eesmärgiga." Mõtlema panev koht. Keegi on lasknud fantaasial lennata.Kui me seadustes pingutame ikka selle nimel, et mõisted oleksid võimalikult täpselt paigas, siis siin, kuna tegu on ju, europositiivse seadusega, tuleks mõisted anda võimalikult laialt. Ida-Saksa õigusteaduses olevat olnud midagi sarnast. Muidu jooksid mingid tehnilised reeglid kenasti, aga siis olid sellised asjad nagu generaalklauslid, mille alla paigutati kõik ära: midagi üldist, millega sai kinni panna kõik, keda vaja. See oli efektiivne, töötas saksa täpsusega. Stasi Stasi arhiivid täitusid isegi abikaasade kaebustega oma abikaasade peale, nii professionaalselt oli töö tehtud. Siin on selge, et see direktiiv ise on nii kurb kui see ka ei ole – mingit laadi euro-Stasi tegemine ja kindlasti ehmatav kõigile, kes arvasid, et selliseid asju ei saa ju sündida.Aga sellegipoolest, mitu korda lugesin direktiivi. Ennäe imet, me oleme tõepoolest seekord poole juurde pannud. Täiesti vabatahtlikult! Valitsusel on tegelikult taganemistee siin olemas. Ma usun, et Reformierakonnas on mõned inimesed, kes täiesti tõsiselt usuvad, et nad on liberaalid, ja ei saa sellest aru. Kui nad oma toimiku kusagil ülikoolis üles otsiksid, siis leiaksid nii mõndagi, nii mõnegi huvitava pealekaebuse enda kohta. Nii et koputan ka nende inimeste südametunnistusele, et siit tuleb tuleb jama.Kui me vaatame seaduse isikulist kohaldusala, siis näeme, et see on ka nii laiaks aetud, kui mõistus üldse võtab. Näiteks on siin kirjas, et käesoleva seaduse alusel saab kaitset tööalase tegevusega teatavaks saanud rikkumisest teavitanud füüsilisest isikust ettevõtja. See on ka ju üks inimene. Äkki tuleks temale ka kanal teha, mille kaudu ta saadab kellelegi teate, et ta on ise ka halb inimene? Patukahetsus, moodne patukahetsus, võimalus ennast organitele üles anda. Pädev asutus on selle nimi tänapäeval, vanasti oli organ, nüüd on pädev asutus. Võlaõigusliku lepingu alusel tööd tegev isik, vabatahtlikuna tegutsev isik on ka veel isikulises kohaldusalas,

äriühingu juht‑ või kontrollorgani liige, ametnik – kõik on sees. Kõiki erialasid ei ole põhjust ära nimetada, "ametnik" on piisavalt üldine, et kõik ametnikud oleksid sellega hõlmatud.Ka

on ennegi nähtud, mõned on isegi advokatuurist välja visatud.Nii et see on terve miiniväli, direktiiv on ohtlik ja sellel meie laiendusel

See on Riigikogu liikmete Jaak Valge, Martin Helme, Kert Kingo, Paul Puustusmaa, Helle-Moonika Helme, Leo Kunnase, Peeter Ernitsa, Riho Breiveli, Anti Poolametsa, Alar Lanemani, Urmas Reitelmanni, Ruuben Kaalepi, Heiki Hepneri, Viktoria Ladõnskaja-Kubitsa, Helir-Valdor Seederi, Priit Sibula, Tarmo Kruusimäe, Mihhail Lotmani, Riina Sikkuti, Helmen Küti, Indrek Saare, Eduard Odinetsi ja Heljo Pikhofi esitatud arupärimine põhikooli lõpueksamite lävendi kaotamise kohta. Palun arupärijate esindajaks Riigikogu liikme Jaak Valge. Nii.

määruse eelnõust, millega selle heakskiitmise korral muudetakse põhikooli ühtsete ülesannetega lõpueksamite tähendust. Arupärimises on rida küsimusi, aga selle tuum ongi just see kavandatav põhikooli lõpueksamite tähenduse muutus.

Põhikooli lõpueksamite eesmärk on hinnata õpilase põhikoolis omandatud teadmisi, oskusi ja pädevusi ning – toonitan – teha otsus kooli lõpetamise kohta. Praeguste regulatsioonide kehtides tuleb põhikooli lõpetamisel õpilasel saada vähemalt rahuldavad aastahinded kõigis õppeainetes ja sooritada ühtsed riiklikud lõpueksamid. Eksamid peavad olema sooritatud vähemalt hindele kolm, mis tähendab vähemalt 50% maksimaalsest tulemusest. Põhikooli ei saa lõpetada õpilane, kellel on ühes õppeaines mitterahuldav tulemus nii

Nüüd esitatud muudatuse järgi aga pole lävendit ette nähtud ja seetõttu ei sõltuks põhikooli lõpetamine enam eksamitulemusest. Luuakse olukord, kus põhikooli saab lõpetada õpilane, kellel on kolm eksamitulemust nullid ja veel kaks aastahinnet mitterahuldavad. Seega tekib võimalus, et põhikooli lõpetaja ei pea [saavutama] õpitulemusi ei eesti keeles ega matemaatikas ja veel lisaks ühes õppeaines. See on teoreetiline võimalus. Nii. See puutub lõpetamise võimalustesse. Aga lisaks on sellel arupärimisel veel kaks aspekti.

Edasi, kahel aastal toimunud arutelude käigus kujundas Riigikogu oma seisukoha ja selleks oli keeldumine kaotada standardile vastavuse kohta tagasisidestavad põhikoolieksamid. Nüüdne katse, tõsi küll, ei seisne mitte eksamite kaotamises, vaid nende tähenduse muutmises. Meil on parlamentaarne riik ja lahendada sedavõrd olulist küsimust parlamendist mööda minnes, tundub, ei ole aus ega asjakohane, mis sest, et formaaljuriidiliselt on seda võimalik teha ka valitsuse määrusega. Teine lisaaspekt. Nende katsete käigus on paljud, ma ei tea, mulle tundub, et ilmselt suurem osa õpetajate ühendustest väljendanud selgelt oma vastuseisu nendele muudatustele. Tuleb järeldada seda, et Haridus‑ ja Teadusministeerium ei ole seekord praktikutega piisavalt konsulteerinud. Lisaks on oma vastuseisu väljendanud mitmed haridus‑ ja kultuuritegelased ja asutused, sealhulgas Eesti Kirjanike Liit. 14 õpetajate ühendust on selgelt väljendanud, et nad ei ole plaanitud muudatustega nõus. No keda me siis usaldame kui mitte õpetajaid endid, kes on meie maa sool? Nii on ka see nimetatud arupärimine justkui paratamatu.

Austatud istungi juhataja! Head arupärijad! Suur tänu arupärimise eest! Kuna siin on 11 küsimust ja aega on 20 minutit, siis ma pikka sissejuhatust ei tee. Me kindlasti jõuame pärast küsimustele vastamist debatti jätkata. Nii et alustan kohe küsimustele vastamisest. Esimene küsimus: "Kas põhikooli riiklik õppekava on meie õpilastele jõukohane?" Vastus. Riiklik õppekava ei saa olla koostatud nii, et õpe oleks kõikidele õpilastele ühetaoliselt jõukohane, isegi juhul, kui tegemist on niinimetatud tavaõppes [õppivate] õpilastega. Me teame, inimesed on erinevad, inimeste võimekus on erinev, huvid on erinevad. Õppekava on üles ehitatud nii, et minimaalsel tasemel peab laps olema omandanud õppekavas ettenähtu, aga kindlasti on võimalik omandada oluliselt rohkem. Nii et kindlasti on õppekava jõukohane, aga lapsed läbivad õppekava erinevalt. Seda me näeme ka jooksvatest hinnetest. Teine küsimus. Milline mõju on kaasava hariduse põhimõtete rakendamisel olnud põhikooli riiklikus õppekavas seatud õpitulemuste saavutamisele ja kas on tehtud ka selleteemaline teadusanalüüs? Tulemuslikkuse mõõdupuuks me saame võtta näiteks PISA tulemusi. Saab öelda, et peale kaasava hariduse põhimõtete kinnitamist seaduse tasandil aastal 2010 on Eesti hariduse tulemuslikkus olnud väga hea, kui me vaatame PISA tulemusi. Meie tulemused rahvusvahelises võrdluses on kas püsinud ülikõrged või oleme saavutanud lausa maailma tipptaseme. Aga loomulikult ei ole siin otsest seost, et on kaasav haridus ja sellepärast me oleme saavutanud need tipptulemused. Toevajadusega õpilaste õpet puudutavaid trende Eesti riigis tervikuna soovime me uurida regulaarseks muutuva uuringuga juba järgmisel aastal ning hange uuringu tellimiseks kuulutatakse välja sel aastal. Kuid meil on olemas ka Eesti oma teadlaste tehtud uurimus. Tartu Ülikooli teadlasterühm on oma uuringu põhjal avaldatud artiklis öelnud, et kaasamisel on positiivne mõju nii kõigi õpilaste akadeemilisele saavutusele kui ka sotsiaalsete võimaluste suurenemisele, haridusliku erivajadusega õpilaste puhul ka õpingute jätkamisele ja tööturule sisenemisele. See on see teadmine, mis on tulnud meile teadusest kaasava hariduse kohta. Kolmas küsimus: "Milliseid meetmeid koolid rakendavad, et toetada õppijaid õpitulemuseni jõudmisel?" Õppetöö individualiseerimiseks ning õpilase toetamiseks on õpetajal mitmeid võimalusi. Näiteks saab õpetaja õppetööd diferentseerida ja kasutada erineva raskusastmega ülesandeid, kohandada õpikeskkonda, jõukohastada õppevara ja õppekorraldusi, juhendada õpilast tunnis individuaalselt, anda eduelamust võimaldavat tagasisidet õpitegevusele, tunnustada pingutust ja positiivset suhtumist, võimaldada rahulikku keskkonda vastamiseks, näiteks [kasutades] individuaalset vastamist. Lisaks esmasele õppetöö individualiseerimisele klassis on õpilase võimetekohast arengut võimalik koolis toetada veel mitmel viisil. Näiteks, pakkudes individuaalset lisajuhendamist õppetundideväliselt, viies osaliselt õpet läbi ajutise või püsiva iseloomuga rühmades, rakendades abiõpetajat või muud toetavat personali, tagades tugispetsialistiteenuse, näiteks eripedagoogi, logopeedi ja psühholoogi toe, ja koostades õpilasele individuaalse õppekava, arvestades lapse huvide ja vajadustega. Tuletan meelde, et COVID‑i tingimustes me oleme koolidele suunanud kokku 17 miljonit eurot õpilünkade tasandamiseks, mis aitab neid individuaalsemat lähenemist pakkuda. Neljas küsimus: "Haridus‑ ja Teadusministeerium on viimaste nädalate vältel korduvalt väitnud, et koolide poolt läbiviidud põhikooli järeleksamid ei ole nö ausad.

HTMile teada?" Võib-olla kusagil tõesti keegi on rääkinud ebaaususest, aga me räägime tegelikult võrreldavusest. Olgu öeldud, et ministri määruses öeldakse, et korduseksam sooritatakse kooli direktori poolt määratud ajal hiljemalt jooksva õppeaasta 30. juuniks ning õpilase taotlusel võib eksam toimuda ka pärast 30. juunit, hiljemalt jooksva õppeaasta 25. augustil. Selleks, et õpilased saaksid minna koos klassikaaslastega lõpuaktusele ja enne järgmise õppeaasta algust põhikooli lõputunnistuse kätte saada, et jätkata haridusteed, toimuvad koolieksamid tegelikkuses nädal või paar peale riiklikku eksamit. Arvestades, et kooli koostatud korduseksamite tegemine toimub nädal või paar peale riiklikul eksamil läbikukkumist, tähendab see, et need eksamid peavad olema lapse tasemega kohandatud. Sest kui me vaatame ka koolijäreleksami tegijate statistikat, siis valdav enamus neist, kes on kukkunud läbi riiklikul eksamil ja läinud koolieksamit tegema,

Aga mida on näiteks öelnud koolijuhtide ühendus? Postimehes avaldatud artiklis on koolijuhtide ühendus öelnud: "Me ei tohi teha korduseksameid mulje pärast, et hoiame kõrget taset. Mõne päeva või nädalaga ei saavuta õpilane, kes ei ületanud lävendit, olulist edasiminekut. Korduseksamid on sageli kollektiivne enesepettus, mis ei aita murega õpilast päriselt edasi. Erinevate õpilaste jaoks võivad olla nende järgmised sammud ja edasised õpiteed erinevad." See oli see, mida ütlesid koolijuhid.Viies küsimus: "Eesti Matemaatika Seltsi Koolimatemaatika Ühing tegi Haridus‑ ja Teadusministeeriumile 2021. aasta sügisel kaks ettepanekut: 1) esitada põhikooli ühtsete ülesannetega eksamite tulemused protsentides; 2) koostada ka järeleksam riiklikult. Mõlemad põhimõtted toetaksid eesmärki, millega Te põhjendasite oma algatatud määrust. Miks Te otsustasite jätta järeleksamite kokkupanemise koolide kanda?" Tulin siia kohtumiselt haridusvaldkonna osapooltega ja leppisime seal kokku selles, et järgmisel aastal toimub lisaeksam riiklikult. Nii et selle aasta 25. maiks peavad olema paika pandud järgmise õppeaasta riiklike eksamite ajad. Leppisime kokku, et selleks ajaks me jõuame omavahel kokkuleppele, mis kuupäevadel järgmisel aastal eksamid toimuvad, sealhulgas põhikooli lõpueksamite riiklik lisaeksam.Kuues küsimus: "Põhikooli ühtsete ülesannetega lõpueksamite korraldamist alustas riik 1999. aastal. Mis põhjusel kehtestati siis eksamitele soorituslävend ning missuguses osas on need põhjused tänaseks muutunud?" See on väga hea küsimus. Kui me mõtleme kooli peale, sellele, milline oli Eesti kool aastal 1999 ja milline on Eesti kool aastal 2022, siis me oleme teinud läbi väga suure arengu selle aja jooksul, me oleme teaduslikult saanud oluliselt targemaks selles, kuidas toimub õppimine ja kuidas toimub efektiivne õpetamine. Me oleme oluliselt arendanud oma õppekavu, selleks et arendada ennastjuhtivat õpilast, selleks et motiveerida õpilasi oma tugevusi arendama ja nõrkustega tegelema. Me oleme viinud sisse õppimist toetava hindamise ja selle õppimist toetava hindamisega me peame jõudma ka välishindamiseni. Nii et väga palju on selle ajaga muutunud. Aga mis ei ole muutunud, on eksam.Seitsmes küsimus: "Milline mõju on olnud gümnaasiumi riigieksamite lävendi muutumisel (20 punktilt ühele punktile)? Missugune on ülikoolide tagasiside gümnasistide õpitulemustele?" Me analüüsisime kõrgkooli sisseastunute riigieksamite tulemusi aastail 2010–2021. See analüüs näitas, et riigieksami lävendi muutmise mõju sisseastunute eksamitulemustele ei ole täheldatav. Aga milles on olnud mõju? Oluline mõju on olnud selles, et aastast 2014 mindi matemaatikas üle kitsa ja laia matemaatikakursuse ja eksami peale. Selle Selle muudatuse suhtes on tõesti väga palju kriitikat ja on ka kriitikat ülikoolide poolt. Nähakse, et see, et on võimalus valida kahe erineva kursuse vahel ja teha ka kahte erinevat eksamit, on võtnud oluliselt maha motivatsiooni gümnaasiumiastmes

Haridus‑ ja Teadusministeeriumi andmeil kasutab alates 2022/2023. õppeaastast ehk sellest õppeaastast vastuvõtutingimuste ühe osana kombineeritud keemia‑ ja füüsikaeksamit Tartu Ülikool meditsiiniteaduste valdkonnas kolmel õppekaval: arstiteadus, hambaarstiteadus ja proviisori[õpe]. Lisaks sellele komplekseksamile tuleb sooritada akadeemiline test ning anda sisseastumisintervjuu. Seda tehakse esiteks seetõttu, et füüsikas ja keemias ei ole riiklikke eksameid gümnaasiumi lõpus, need on koolieksamid, mida saab nendes ainetes teha gümnaasiumi lõpus. Aga ka seetõttu, et nendele erialadele astub ka selliseid inimesi, kes ei ole teinud riigieksameid varasematel aegadel ja neil ei ole neid andmeid ülikoolidele pakkuda. Siis on ülikoolidel võimalus lasta nendel inimestel ennast tõestada, kas nad saavad hakkama, kas nad on võimelised seda eriala õppima. Meie teada ei ole selliseid

koolijuhtide ühendus on toetanud ja haridustöötajate liit ka toetab seda muudatusettepanekut, aga on kõlanud erinevate koolijuhtide arvamused, kes seda ei toeta, kui paljud neist eksamite tähenduse muutmise mõtet tegelikult toetavad. Meil on olemas ametlik koolijuhtide ühenduse vastuskiri, milles nad kinnitavad, et nad toetavad lävendi kaotamist. Nagu meie siin saalis väga hästi teame ja oleme täitsa kindlad, esindusdemokraatia puhul ei

ühtemoodi arvavad. Kindlasti on ka eksamite lävendi teema selline, mille puhul ongi erinevaid arvamusi. Näiteks haridustöötajate liit tegi küsitluse oma liikmete seas, mis näitas, et liikmetest 60% ja peale toetas lävendi kaotamist ja 15,4% liikmetest oli selgelt lävendi kaotamise vastu. Kindlasti on selliseid õpetajaid ja koolijuhte, kes on lävendi kaotamise vastu, aga haridustöötajate liit ametlikult toetab valitsuse ettepanekut. Ja nüüd küsimus just nimelt haridustöötajate liidu kohta. Jah, meil oli 23. novembril aineühendustega, aga ka koolijuhtide ja haridustöötajatega veebikoosolek ametnike tasandil. Seal nii koolijuhid kui ka haridustöötajate liit kinnitasid, et nemad toetavad seda. Pärast tehti küsitlus see küsitlus ainult kinnitas nende varasemat toetust. Nii et 17. veebruaril laekus ka ametlik seisukoht, et haridustöötajate liit toetab lävendi kaotamist. Nüüd viimane küsimus.

Eesti Matemaatika Selts ütleb, et lävend võiks olla 1%. Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liit pooldab lävendi kaotamist. Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Selts pooldab lävendi kaotamist, aga taotleb üleminekuaega. Eesti Füüsika Selts – meil ei ole ametlikult teada, mida nemad arvavad, me

mis on seni tähendanud eksami tegemist vähemalt rahuldavale tulemusele, mitte eksamile kohaleilmumist. Gümnaasiumi lõpueksamite puhul on sätestatud, et eksam on sooritatud 1%‑ga ja rahuldava tulemusega sooritatud 20% saavutamisega. Miks samalaadset muudatust ei tehta põhikooli lõpueksamite puhul, vaid minnakse mööda Riigikogu tahtest ja ministri määrusega kehtestatakse kord, mis on seaduse mõttega vastuolus? Aitäh, Kui me 2019 arutasime põhikooli lõpueksamite teemal, siis peamine arutelu fookus oli eksamite kaotamisel ja tuldi välja seadusemuudatusega, et põhikooli lõpueksameid ei olekski enam. Täna me ütleme väga selgelt ja selle poolt on ka enamik – olen just tulnud haridusvaldkonna osapooltega kohtumiselt –, et põhikool peab lõppema kohustusliku eksamiga, mille tulemus läheb põhikooli lõputunnistusele kirja. Selle poolt on kõik. Vastuseis oli näiteks sel teemal, mida see tänane eksam mõõdab ja kas see eksam, mida me teeme matemaatikas, eesti keeles ja ühes valik[aines], mõõdab seda, mida me õpetame lastele,

meil võiksid olla nii-öelda küpsuseksamid loodusainetes ja näiteks sotsiaalainetes, et rohkem lõimida keemiat, füüsikat ja näiteks matemaatikat. Kui me ütleme, et meie eesmärk on ennastjuhtiva õppija arendamine, siis kuidas me seda mõõdame, kas lapsest on kujunenud üheksa aasta jooksul ennastjuhtiv õpilane? Kas tänased eksamid seda mõõdavad? Tegelikult enamik arvab, et tänased eksamid seda ei mõõda. Eksamid jäävad ka selle ettepaneku kohaselt kohustuslikuks. Hindamine on õppimise normaalne ja oluline osa. osa. Eelkõige õpilane, aga ka teised haridusvaldkonna osapooled peavad saama tagasisidet, milline on olnud õppimisprotsessi tulemus. Anti Poolamets, palun! Aitäh, juhataja! Lugupeetud minister! Mind huvitab see, kuidas seletuskirjas toodud eesti keele kui teise keele osa täidab "Eesti keele arengukavas 2021–2035" toodud strateegilist eesmärki: kõik Eesti elanikud valdavad eesti keelt.

Me näeme, et suurusjärgus 75% põhikooli lõpetajatest, kes teevad eesti keele kui teise keele eksami põhikooli lõpus, saavad B1-taseme kätte.

ületavad lävendi. Nii et meil on probleem alla 20% lõpetajatega. See loomulikult on mure ja sellega peab tegelema, sest meil peaks olema 100% nii, et kõik saaksid keeletaseme kätte ja saaksid südamerahus liikuda edasi liikuda edasi järgmisesse haridusastmesse. Minu meelest on see hea näide selle kohta, kuidas riiklik lävend ei motiveeri. Motiveerib midagi muud. Need lapsed tahavad minna edasi järgmistesse haridusastmetesse, neil on vaja osata eesti keelt nii ühiskonnas hästi hakkamasaamiseks kui ka õppimiseks ja nad pingutavad selle Tegelikult on meie ambitsioon palju suurem. Me tahaksime, et põhikooli lõpuks oskaksid noored rääkida vähemalt B2‑tasemel. Selle nimel me teeme praegu tööd õppekavaga, et meie eesmärk jõuaks kõrgemale tasemele, mitte B1-, vaid

aga eksam on ka kohustus, mis tuleb täita. Meil on nii lapsi kui ka lapsevanemaid, kes lähevad sageli lihtsama vastupanu teed ja tahavad, et laps saaks rahuldava hinde isegi siis, kui ta õppekavas seatud õpitulemusi ei saavuta. Aga lisaks sellele peab kujundama laste arvamust või lisaks teadmistele peab õpetama ka kohusetunnet ja vastutust. Kuidas nad muidu elus hakkama saavad, kuidas nad stressiga toime tulevad? Ma ei oska öelda, kui laps põhikoolist ei saa sellist teadmist ja harjumust vastutada ja sellist hoiakut, siis kuidas ta sellise teadmise omandab, kust see tuleb. Lastele on ju stressiga toimetulek hästi oluline. Minu hirm on see, et kas me ei kasvata äkki sellist põlvkonda, kes seisavadki keset tuba, käed rippu, ja süüdistavad ainult teisi. Sealt tulevad suitsiidid ja kohanemisvõimetus. Kuidas sellesse suhtuda? Aitäh küsimuse eest! Tegelikult on vastutuse kasvatamine õppeprotsessi loomulik osa, õpilane vastutab oma õppimise õppimise eest. See on meil ka õppekavades: ennastjuhtiv õpilane, kes võtab oma õppimise eest vastutuse. See ongi meie eesmärk, et mitte eksamil läbikukkumise hirm ei kasvataks vastutustunnet, vaid vastutustunne kasvaks seetõttu, et ma tahan õppida, ma tahan rohkem teada, ma olen valmis pingutama. See on selline

Seda just täna ka hariduspsühholoogid meile kohtumisel eriliselt rõhutasid, et kui on kõrgete panustega test, siis lapsed saavad madalamaid tulemusi kui siis,

Lugupeetud juhataja! Hea minister! Ma püüan ühe küsimusega palju haarata. Kui ma olen rääkinud direktoritega, arutanud neid asju,

seda asja vaadata, üldse haridust, siis haridus on ikka väga tõsine, kuidas öelda, ühiskonda ühiskonda toetav süsteem. Kui haridust reformida, siis see tähendab seda, et see peab olema väga läbimõeldud, väga targalt tehtud, sest selle protsessi lõppeesmärk peab olema kvaliteet.

selgelt vähemuses. Enamus noori inimesi pingutab, me ütleme vahepeal isegi, et nad pingutavad liiga palju, nad pingutavad ennast katki ja katkine laps ega noor ei suuda kindlasti anda endast parimat ka eksamitel. Aga Aga neid noori, kelle motivatsioon vajab eriliselt toetamist, ei tohiks me vaadata kui laisku ja lohakaid. Nad on mures lapsed, keda me peame aitama. Kuhu me tahame jõuda, kuhu selliseid lapsi märgataks varem, mitte siis, kui on põhikooli lõpueksam tehtud ja ta on seal läbi kukkunud. Me peame neid lapsi märkama varem ja neile tuge pakkuma varem. See

luua haridusvaldkonnas selline keskkond, ka väärtushoiakud, mis innustavad pingutama, mitte sellised, mis võtavad seda indu õpilastes maha.

Õpilane tuleb eksamile kohale ja saab eksami tehtud lihtsalt selle eest, et on kohale tulnud. Vabandust, aga see on ausalt öeldes lihtsalt jabur ettepanek. Hariduses tuleb kindlasti

ei ole vajalikud, need pole põhjalikult läbi mõeldud ja need pigem kahjustavad meie laste haridustaset. Austatud minister! Miks te surute läbi muudatusi, mida õpetajaskonna enamus selgelt ei toeta? Kas see on tõesti meie meie hariduse peamine väljakutse, peamine murekoht, mis tuleb lahendada, või äkki on see [murekoht] hoopis näiteks õpetajate järelkasv ja õpetajate palgad, kus te pole suutnud väga suuri läbimurdeid teha? Austatud Aitäh küsimuse eest! Esiteks, esimest korda Eesti riigi ajaloos on meil konkreetne tegevuskava õpetajate järelkasvu tagamiseks. Me loodame, et me saame seda ka täies mahus rakendada. Erinevalt eelmisest aastast sel aastal õpetajate palgad siiski tõusid. Õpetajate järelkasvu küsimus, õpetajate kvalifikatsiooni tagamise küsimus on kindlasti väga oluline teema ja sellega me kindlasti tegeleme.Teiseks, te ütlete, et 14 aineühendust on vastu, ja ütlete, et see ongi kogu õpetajaskond. Mina ütlen, et haridustöötajate liit on väga selgelt selle seadusemuudatuse poolt, õpetajate liit on väga selgelt selle seadusemuudatuse poolt, koolijuhtide ühendus on selle seadusemuudatuse poolt. Tallinna Ülikooli hariduspsühholoogid põhjendavad väga teaduslikult, miks on lävendi kaotamine just nimelt hea, suunamaks meie haridussüsteemi teistsuguste väärtuste poole. Tartu Ülikooli haridusteaduste professorid, Margus Pedaste, kes täna sai presidendilt teenetemärgi, ja Äli Leijen, on selle muudatusettepaneku poolt ja on püüdnud seda ka põhjendada. Õpetajate koostöökoda koondab endas 23 aineühendust. Tõesti, 14 aineühendust on öelnud, et nad ei poolda seda muudatust. Õpetajate koostöökoda ütlebki, et neil on koostöökojas erinevad arvamused. Aga selgelt on ka selliseid aineühendusi, kes lävendi kaotamist mõistavad ja toetavad.Kui ma püüan nüüd mõelda, mis toimuks meie avalikus ruumis ja diskussioonis, kui me ütleksime, et see lävend on sel aastal ja tulevikus 50%,

palun! Eduard Odinets, palun! Aitäh! Ma tsiteerin Riigikogu stenogrammi 24. septembrist 2019. Tsitaadi algus: hea juhataja! Austatud minister! Riigivalitsemises peetakse etteaimatavust üldiselt väga oluliseks. Mulle tundub, et hariduses peaks etteaimatavus olema eriti kõrgelt väärtustatud. alguses pani riik õpetajad üheksandike ette teadmatuses, kuidas need üheksandikud kooli lõpetavad. Minu küsimus on, et kas see oli teadlik otsus niimoodi õppeaasta sees reegleid muuta või läks teil kiireks. Miks te otsustasite seda etteaimatavuse printsiipi nii jõuliselt rikkuda?" Tsitaadi lõpp. Liina Kersna küsimus minister Mailis Repsile. Küsingi teie käest, lugupeetud minister, miks te otsustasite seda etteaimatavuse printsiipi nii jõuliselt rikkuda. Aitäh! Aitäh! Tol hetkel ei olnud see ettepanek tõesti haridusvaldkonnaga läbi räägitud ja tol hetkel ei olnud sellele ettepanekule ka haridusvaldkonnas toetust. Eelmise aasta oktoobris tegid matemaatikud meile selle ettepaneku, et me jätkaksime sama süsteemiga, mis oli põhikooli lõpueksamitega eelmine aasta, et eksami tegemine on kohustuslik, aga et lõpetamine on lahti seotud eksamitulemustest. See oli eelmise aasta oktoobris. Novembris kutsus ministeerium kõik osapooled videokohtumisele, kus seda ettepanekut arutati. ütles kohe väga selgelt emakeeleõpetajate selts, et nemad lävendi kaotamist ei poolda. Tol hetkel ütles ka majandus- ja ettevõtlusõpetajate selts, mis koondab endas 46 õpetajat, et nemad lävendi kaotamist ei toeta.

miks nad on vastu. Me täna erinevate osapooltega püüdsime kaardistada neid põhjuseid, neid hirme, mis selle lävendi kaotamise taga on, et neid hirme maandada või leevendada. Aitäh!

Te olete ise sellele kõigele nii printsipiaalselt vastu olnud, teie erakond oli vastu. Ma mäletan, kuidas me kultuurikomisjonis minister Repsile samasuguseid küsimusi esitasime. Te ise kutsusite kokku aineõpetajate ümarlaudu, tegite nägu, et te olete selles küsimuses nende poolel. Nüüd olete teie minister ja mida me näeme? Ei ole absoluutselt mingit vahet, kas seda juttu rääkis meile Mailis Reps või räägite seda nüüd teie. Kes teid vahepeal ära on tinistanud? Millest selline meelemuutus? Kas eelnev oli mingi poliitiline populism ja sõu?

Aitäh! Aastal 2019 tehti ettepanek riiklikud lõpueksamid põhikooli lõpus ära kaotada.

Kõik õpilased peavad tegema eksami ja see eksamitulemus läheb põhikooli lõputunnistusele kirja.Mul on lausa kurb vaadata, kui väga te alahindate õpilasi, nagu enamik õpilasi oleks sellised, kes lähevad, kirjutavad oma nime paberile ja saavad null punkti oma lõputunnistusele. Kas te tõesti arvate, et tänapäeva noored on sellised? Ei ole. Ma kinnitan teile: ei ole. Noored inimesed tahavad õppida, tahavad pingutada ja tahavad, et nende üheksa-aastase õppimise tulemus oleks adekvaatselt ka tunnistusel kirjas. kirjas. Loomulikult võib olla erandeid, aga enamik noori pingutab väga, et saada väga häid tulemusi kooli lõputunnistusele, selleks et liikuda edasi järgmistesse haridusastmetesse. Aitäh! Jaak Valge, palun! Aitäh, lugupeetud eesistuja! Lugupeetud minister! Teatavasti tegeleb Haridus‑ ja Teadusministeeriumi kõrval eksamite koostamise ja analüüsimisega ka

üheks partneriks eelnõu kooskõlastamisel oli ka Eesti Õpetajate Liit, keda te kiitvalt ära märkisite. Aga juba eelnevate arutelude käigus aastatel 2019–2020 selgus, et selles organisatsioonis on mõnikümmend liiget. Kas vastab tõele, et Haridus‑ ja Teadusministeerium on selles organisatsioonis läbi viinud järelevalvemenetluse ja tuvastanud laiaulatuslikud rikkumised? Kui nii on, siis miks on ministeerium valinud oma häälekandjaks sellise organisatsiooni, mida kahtlustatakse seadustega pahuksis olemises? Aitäh! Kindlasti ei ole ükski haridusvaldkonna esindusorganisatsioon ministeeriumi hääletoru. Mul on lausa valus lugeda seda, et kui keegi saab ministeeriumist raha, siis ta on justkui ära ostetud. Palun vabandust, aga kõik aineühendused saavad ministeeriumist raha, ka emakeeleõpetajate selts saab ministeeriumist raha. See lihtsalt on nii, et me toetame kolmandat sektorit haridusvaldkonnas ja nad kõik saavad suuremal või vähemal määral

Heiki Hepner, palun! Suur tänu, hea istungi juhataja! Austatud minister! Te väitsite, et Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liit toetab lävendi kaotamist. Samas tuli täna mu postkasti – tõesti, nagu te õigesti märkisite, kirju tuli üksjagu – hoopis teistsugune arvamus. Ma tsiteerin: "Lävendi kaotamine ei aita ju nõrgal õpilasel paremini omandada põhikooli lõpetamiseks vajalikke teadmisi, vaid vastupidi, põhikooli saavad lõpetada ka õpilased, kelle eesti keele tase on olematu või väga nõrk." Nad tegelikult ei

Aitäh küsimuse eest! Esiteks olgu väga selgelt öeldud, et Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liit pooldab lävendi kaotamist. Ametlik tagasiside või kooskõlastuskiri on meil olemas, mis ei tähenda seda, et konkreetses valdkonnas ei oleks kes seda ei poolda. Tegemist on esindusorganisatsioonidega, neil tõenäoliselt ei oleks võimalik ühelgi teemal seisukohta võtta, kui see peaks olema absoluutselt konsensuslik, kõikide ühesugune arvamus. Me teame, et on erinevad arvamused. Eriti kui me räägime muudatustest, siis inimesed arvavadki erinevalt. Miks nad arvavad erinevalt? Me rääkisime täna õpetajatega sellest. Põhiline hirm ongi see, et õpilastel kaob õpimotivatsioon. Samal ajal me teame – see on teaduslik teadmine, see ei ole lihtsalt kellegi kõhutunne –, et seesama lävend ei motiveeri – just nimelt nagu teie viidatud kirjas oli – seda nõrgemat õpilast õppima. Ei motiveeri, pigem vastupidi, see õpilane alasooritab. On On muidugi jälle sümptomaatiline, justkui me peaksime õpetama selle lävendi pärast. Ei, eesti keelt teise emakeelega õpilastele me peame õpetama sellepärast ja seda üheksa aasta jooksul, et nad saaksid pärast üheksandat klassi liikuda järgmisesse haridusastmesse ja ka eestikeelsesse haridusastmesse. See peab olema eesmärk, mitte see, et ta ületaks lävendi. Helir-Valdor Seeder, palun! Aitäh! Lugupeetud minister! Mina ei saa aru. Võib-olla te suudate

mu küsimus on riiklike eksamite ja standardite kohta. Te ütlesite ka, et riiklikud standardid ei motiveeri õppima, et vajalikud on muud motivaatorid. Rõhutasite veel üle, et õpilastel kaob motivatsioon, kui on lävendid, et see on niisugune teaduslik lähenemine. See on ka ilmselt aluseks, miks te toetate lävendite kaotamist. Minu loogika ütleb, et siis te toetate ju ka kodakondsuse keeleeksami puhul lävendite kaotamist. See peaks motiveerima ka kodakondsuse omandamisel keeleõpet. Kas on nii, et te toetate siis ka seal eksamil lävendite kaotamist ja see motiveerib eesti keelt õppima ja kodakondsuseksamit sooritama? Aitäh! Aitäh! Kodakondsuseksamit sooritama motiveerib inimest kindlasti see, et ta tahab saada kodanikuks. See motiveerib teda. See on selline filosoofiline küsimus, kas me kehtestame lävendi ühe haridusastme lõpus või me kehtestame lävendi järgmisesse haridusastmesse astumisel. Väga paljud arvavad, et me peaksime kehtestama lävendi järgmisesse haridusastmesse astumisel. Täna Täna me ka leppisime kokku, üks asi, milles me kokku leppisime, oli see, et järgmisel aastal toimub riiklik lisaeksam, see ei ole koolieksam, ja teine asi, milles me kokku leppisime, oli see, et me püüame disainida riiklikke eksameid niimoodi, et neid saaks kasutada gümnaasiumisse ja kutsekooli sisseastumisel. See eeldab eksamisessiooni veidi ettepoole toomist ja kindlasti ka valdkonnaga põhjalikku läbiarutamist. Aga õpilasel oleks siis

Kodakondsuse saamisel on omad reeglid ja ma ei ole kujundanud seisukohta selles küsimuses. Ju see lävend on sellel sellel tasemel õigustatud, nii nagu on õigustatud gümnaasiumisse sisseastumisel erinevad lävendid. Ongi kehtestatud erinevad lävendid. Ma ütlesin, et küsimus on selles, kas me kehtestame lävendi ühe õppeastme lõppu,

Juhuslikult olen ka mina pedagoogiharidusega, olen õpetajana tööd teinud ja ma võin kinnitada, et teie jutul, et eksamid jäävad, ei ole mingit sisulist alust. See ei ole enam eksam, kui see ei mõõda laste teadmisi ja sellel lävend puudub. Tundub, et selle taga on selline mugavuse tagamine, vastutulek

Aitäh! Näiteks Soomes, kus on ka väga kõrged PISA testi tulemused, ei ole põhikooli lõpus ühtegi riiklikku eksamit.

Te kindlasti olete kuulnud sellest, et irvhambad toovad paralleeli haridusministeeriumis või haridusvaldkonnas toimuva ja autokoolide vahel: tõenäoliselt saab varsti autojuhieksamit sooritada ennast autokoolis lihtsalt kirja pannes. Te väidate, et valdav osa noori on ääretult motiveeritud, ja samas ütlete, et on vaja märgata, kuulata, motiveerida, aidata. Juba nendes kahes väites on ju teatud vastuolu. Kõik inimesed ei ole võrdsed, kõiki ei pea läbi lohistama. Ma küsin: kas põhikoolist ja gümnaasiumist vägisi läbiveetud seltskond moodustabki nüüd üliõpilastest selle osa, kelle kohta õppejõud ütlevad, et puudub funktsionaalne kirjaoskus? Aitäh,

Üldine arvamus oli, et 20% õpilastest on sellised, kes vajavad rohkem tähelepanu ja kelle motivatsiooni hoidmine õppimisel vajab ka suuremat tähelepanu. 80% on selliseid, kelle puhul see vajadus ei ole nii sügav. Jah, kindlasti peab märkama, aga märkama ei pea mitte ainult neid, kes aeglasemalt edasi liiguvad, vaid ka neid, kes kiiremini edasi liiguvad, ja ka neile peab

lõpus saadame lapse tootvale tööle, et tal peavad olema kindlasti mingid kindlad oskused selleks, et mingisuguse ülesandega konkreetselt hakkama saada, näiteks turvaliselt autojuhtimine või teise inimese opereerimine.

selge silmaga, kuidas kõik on õigel teel, aga väga paljud pedagoogid ütlevad, et see on tegelikult pakazuhha, ja küsivad, et mis kärbes teid hammustas. Emakeeleõpetajate selts ütleb niimoodi: "Lävendi kaotamine ei aita nõrgal õpilasel paremini omandada põhikooli lõpetamiseks vajalikke teadmisi, vaid, vastupidi, põhikooli saavad lõpetada ka õpilased, kelle eesti keele tase on olematu või väga nõrk." Kas see ongi teie eesmärk, et järgmise sammuna põhiseaduse preambulist mõni sõna ära koristada? Aitäh! See kindlasti ei ole minu eesmärk ega puuduta ka antud muudatust. Me teame ka täna, et näiteks aastal 2019 oli 20 õpilast, kes emakeeles ei sooritanud riiklikku eksamit ja ei sooritanud ka koolieksamit, aga nad lõpetasid siiski kooli. See on, ma arvan, kahetsusväärne, et süsteem ei ole suutnud aidata neid õpilasi 9. klassi lõpuks nii palju, et nad suudaksid eksami ära teha.

Helmen Kütt, palun! Suur tänu, austatud eesistuja! Lugupeetud minister! Mina ei ole kindlasti haridusvaldkonnas asjatundja ja spetsialist, aga olles lugenud väga erinevaid pöördumisi meie poole, ajaleheartikleid, õpetajate ja aineühenduste muret, tekib mul siiski tunne, kas see reform ikka toetab kuidagi õppijate teadmiste, pädevuste, oskuste ja hoiakute paranemist. Te olete toonud täna siin välja mitmeid positiivseid

teadmisi ja ka motivatsiooni siiski vähendada. Aitäh! Loomulikult on neid murekohti ja täna me neid ka kaardistasime. Kõige suurem murekoht on just nimelt sellessamas motivatsioonis, motivatsioonis õppida

kuidas me saaksime laiendada üldist ühiskondlikku arusaama, kuidas tekib motivatsioon ja kuidas motivatsiooni hoida. See ei tule nipsust, see ongi protsess, see on hoiakute ja eneseusu küsimuse protsess ka. Sellega me peamegi tegelema. Õpetajad, kes on kriitilised,

Samas ka hariduspsühholoogid tänasel kohtumisel põhjendasid, millest koosneb motivatsioon, kuidas motivatsiooni hoida ja mida me saaksime teha, et üldine arusaam õpilaste ja õpetajate motivatsioonist oleks parem. Teine murekoht on kindlasti õpetajate kvalifikatsiooni kvalifikatsiooni temaatika. Loomulikult, õpetajate järelkasv ja õpetajate kvalifikatsioon on olulised teemad. Ka minule on saadetud kirju, neid kirju on tulnud ka teile, kus väidetakse, et 57% õpetajatest ei oma kvalifikatsiooni. Tegelikult 86% õpetajatest, kes seisavad klassi ees, omavad kvalifikatsiooni, see 50 ja peale protsenti puudutab

paindlikke võimalusi kvalifikatsioon võimalikult kiiresti omandada. Õpetajate Akadeemia me kutsumegi ellu just nimelt ka seetõttu, et kvalifikatsioonita õpetajatele pakkuda paindlikult võimalusi enesetäienduseks. Murekohana tuuakse välja ka seda, et riiklik hindamine või seire justkui kaob. Me peame vaatama üle selle, et meil oleksid regulaarsed tasemetööd. See ongi just nimelt riikliku seire eesmärk, et kui me näeme kusagil, et näiteks tasemetööde tulemused on valdavalt väga madalad, siis me saamegi minna sellele koolile appi, minna uurima, mis on juhtunud, miks need tulemused on sellised, kuidas me saame riigi poolt toetada neid koole, meeskondi, kus me näeme riikliku seire tulemusel, et need tulemused on muret tekitavad. See seire peab kindlasti jääma, seda me peame arendama ja seda me ka teeme. Kindlasti üks selle riikliku seire instrumente on ka lõpueksam, kus me samamoodi näeme neid tulemusi. Kalle Kalle Grünthal, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud vastaja, proua minister!

tulla. Vaadates seda momenti, et te leiate, et piisab eksamile kohaletulekust – minu meelest on see absurditeater. Kas te olete valmis laskma ennast opereerida näiteks vähi tõttu, kui kõrgkoolis õpilane saanud arstidiplomi, ütleme, ainult selle tõttu, et ta käis kohal? Ma hästi ei usu.Aga olge hea, öelge, kas te olete nõus sellise muudatusega, et liikluseksamil piisab ka kohaletulekust, ja kas te teete ettepaneku selle eksami korra muutmiseks.

mõnel eksamil tulemuseks 20%, aga ta on jõudnud ülikooli lõppu ja temast on kasvanud suurepärane kirurg. Kindlasti laseksin ma sellisel kirurgil ennast opereerida. Aitäh Viktoria Ladõnskaja-Kubits, palun! Lugupeetud minister! Mul on äärmiselt kahju, sellepärast et te väga oskuslikult räägite pooltõdesid. No näiteks, Eesti Haridustöötajate Liidu läbiviidud küsitlus. Alustame sellest, et alguses anti teada, mis arvamus neil on, ja siis viidi läbi küsitlus. Nüüd siis need tulemused ja see tabel, mis justkui väidab meile, mis on nende arvamus. Te täna oma kõnes tsiteerisite, et 60% toetab ja 15% ei toeta. Selle esimese protsendi sisse ehk siis 60% sisse te panite nii need, kes on nõus, kui ka need, kes on pigem nõus, aga 15% sisse panite ainult need, kes ei ole nõus. Sinna juurde tuleb lisada 25%, kes pigem ei ole nõus. Saate aru? Siis protsent kohe muutub, 60versus40 ehk siis peaaegu pooled.Täpselt

ma olen korduvalt viidanud sellele koosolekule – küsiti arvamust ja ka haridustöötajate liit ütles, et nemad seda muudatusettepanekut pigem toetavad. Siis tehti küsitlus. Jaa, teie numbrid on õiged. Ma ütlesingi, et 60% toetab, ja rõhutasingi just, et 15,4% kindlasti

seda muudatust, täpselt samamoodi nagu koolijuhid ütlevad, ametlikus kooskõlastuskirjas nad kinnitavad, et nad toetavad. See tõesti ei tähenda seda, et et kõik Eesti Vabariigi haridustöötajad ja kõik Eesti Vabariigi koolijuhid ühte konkreetset muudatust toetavad. Aga esindusorganisatsioonil on oma esindusvorm ja mina saan lähtuda sellest. Riina Riina Sikkut, palun! Aitäh, hea juhataja! Lugupeetud minister! Olete väga olulise teemaga siin saali ees. Huvi on suur ja küsimusi palju.

Selle eesmärgi täidab tegelikult eksamitulemuste esitamine protsendina maksimaalsest tulemusest senise hinde asemel ja seda kõik õpetajad toetavad. Tegelikult ei ole raske saavutada tulemust või lahendust, mille toetus on suur. Aga miks kaotada lävend? Lävendi kaotamise ainsa sisulise põhjendusena olete esile toonud soorituspinge mahavõtmise ja enesemotivatsiooni parandamise, eriti nõrgemate õpilaste

Aitäh! Ma olen korduvalt öelnud, et seda muudatust me ellu ei vii, kui valdav osa haridusvaldkonnast ei ole selle poolt. poolt. Sõbrad, ma loen teile ette, et on suured organisatsioonid, kes toetavad seda muudatusettepanekut. Loomulikult, aineühendused, keda on 14, on

Loomulikult on oluline teada, mis on need hirmud ja mured seoses lävendi kaotamisega, aga minu tänane parim teadmine on see, et enamik haridusvaldkonna osalistest on selle muudatuse poolt. Koolijuhid, haridustöötajate liit, õpetajate liit, õpilased, hariduspsühholoogid ja ka mitmed aineühendused on ju selle poolt. Te unustate ära selle, et see ei ole olukord, kus oleks ministeeriumi või ministri soolo. Selle ettepaneku taga on suur hulk haridusvaldkonna osalistest. Margit Margit Sutrop, palun! Austatud eesistuja! Lugupeetud minister! Mina küsin sellise küsimuse. Mulle on kuidagi meelde jäänud, et täpselt samasugune diskussioon oli siis, kui gümnaasiumieksamite puhul lävend maha võeti. Tookord olid väga erinevad diskussioonid, aga ma ei suuda meenutada, milline minister siis oli, missuguse erakonna poolt see ettepanek tuli. Kas teie mäletate ja oskate äkki tookordse diskussiooni tausta selgitada? Austatud Aitäh! Sel ajal oli minister Jaak Aaviksoo. Ma ei teadnud seda. Ma läksin tagasi aastasse 2014. See lihtsalt jäi silma, et on selline aasta, kui palju suuri põhimõttelisi muutusi toimus, näiteks gümnaasiumide lõpueksamite lõpueksamite lävend kaotati ja see läks ühe punkti peale, ka tasuta kõrgharidust rakendati sel ajal. Siis sain vastuseks – ei ole ise üle kontrollinud –, et Jaak Aaviksoo oli sel ajal minister. Aitäh! Ma vaatan, et rohkem küsimusi ei ole, saame minna läbirääkimiste juurde. Kõigepealt Jaak Valge, palun! mitte. Lugupeetud kolleegid! Lugupeetav minister! Tegemist on ju väga olulise muudatusega hariduskorralduses, millele vastuolekut teie nimetate hirmuks. Ma ei saa öelda, et see ei ole alavääristav.Tegelikult on hindamisel rida funktsioone. Ütleme nii, et esimene on kontrollifunktsioon, mis on suunatud eelkõige õpetaja tegevuse korrigeerimisele. Teiseks on hindamisel tagasiside andmise funktsioon, mis peaks olema suunatud õppija tegevuse korrigeerimisele. Kolmandaks on õppimise väärtustamise funktsioon, mis võimaldab otsustada õpilase valmisoleku üle õpingute jätkamiseks või mingi taseme saavutamiseks. Neljas funktsioon on õppija motiveerimise funktsioon, mis seisneb nii õppija tunnustamises kui ka õpilase sihikindluse toetamises.Lävendi kaotamisega ähmastuksid kõik need funktsioonid, sest eksamiks valmistudes ja eksamit tehes ei ole vaja enam pingutada. Aga eriti ähmastuksid kaks hindamisfunktsiooni. Esiteks, Esiteks, põhikooli lõpetamine ei annaks enam teadmist selle kohta, kuivõrd vastav tase on saavutatud. Sisuliselt tähendab see seda, et edaspidi suureneb surve, et õpetajad kahandaksid nõudlikkust juba varasemate õpingute käigus ja põhikooli lõpetamine ei omaks enam mingit kvaliteeditaset. Inimese hindamisel poleks vahet, kas inimene on lõpetanud põhikooli või mitte, ja need, kes kirjutavad, et Pythagoras oli Leedu maadleja, lõpetavad kooli täpipealt samamoodi kui need, kes on tõsiselt pingutanud.Teiseks kaoks või oluliselt väheneks õppija motiveerimise funktsioon. Te olete väitnud, et ilma põhikooli lõpueksamiteta ei ole võimalik põhikooli lõpetada, kõik põhikoolilõpetajad peavad tegema põhikooli lõpueksamid, mille tulemus läheb tunnistusele kirja. See on õige. Aga samas on see ka probleemi udustamine. Teie jätkasite nii, et meie noori ei tule alahinnata ega arvata, et kõik põhikoolilõpetajad lähevad põhikooli lõpueksamitele ja kirjutavad paberile oma nime, et saada põhikooli lõputunnistusele 0%. 0%. Veel väitsite, et teil on lihtsalt kurb kuulata sellist Eesti noori alavääristavat hoiakut. tegelikult keegi ei alaväärista meie noori. Võiks öelda vastupidi, et teie alavääristate. Meie arvame, et meie noored hindavad nõudlikkust. Teie aga oma varasemates vastustes samastasite nõudlikkuse õpetamisega hirmu abil. Te väitsite, et teie arvates aastal 2022 ei pea me enam õpetama lapsi hirmu abil, et me ei pea andma kaardikepiga lastele vastu sõrmi. See oli teie tsitaat. Ma küsin: kas see ei ole hämamine? Loomulikult ei arva keegi, et kõik põhikoolilõpetajad lähevad eksamile ainult kohale, et saada põhikooli lõputunnistusele 0%. üldistades on ikkagi üliraske ette kujutada, et motiveerimise funktsiooni ühe aspekti kaotamine ei tähenda omandatavate teadmiste kvaliteedi langust. arvates on raske pidada mittehämamiseks teie vastuväidet neile ülikooli õppejõududele, kes ütlevad, et kümme aastat tagasi olid noored inimesed targemad. Teie aga väitsite oma eelmises esinemises, et see kõik on juhtunud olemasoleva lävendi ajal. Aga tegelikult on jutt ju gümnaasiumi riigieksami lävendist, mis on murust madalamaks surutud. 2013. aastal tehtud seadusemuudatuse kohaselt on riigieksam sooritatud, kui saavutatud on vähemalt 1% maksimaalsest tulemusest. Varem oli gümnaasiumi lõpetamise tingimuseks riigieksamite sooritamine vähemalt 20%‑ga maksimaalsest tulemusest. Mina ei ole teinud ülikoolide õppejõudude hulgas küsitlust, aga mina tõesti ei tea mitte ühtegi õppejõudu ... Palun lisaaega. Palun! ... kes ei väidaks, et ülikoolidesse sisseastujate tase pole pärast seda 2013. aasta muudatust kiiresti langenud.

Ma ei ole oma tutvuskonda valinud selle pealt, kes kvaliteeti vähem ja kes rohkem hindab. Üldistades: ma tõesti ei taipa, miks me soovime seda taset langetada, praegu, kui me teame, et 2013. aasta muudatusega see tase langes. Kui me ei soovi seda taset langetada, miks me siis arvame, et sarnase tegevuse kordamine annab teistsuguse tulemuse? Aitäh! Suur tänu! Kas tõesti rohkem kõnesoove polegi? On. Viktoria Ladõnskaja-Kubits, palun! Aitäh! Austatud Riigikogu! Austatud minister! Haridusrahvas, kes te jälgite meie arutelu! Mul on tõesti väga kurb meel. Sellepärast et me nägime, kuidas Liina töötas haridusvaldkonna teemadega parlamendi tasemel. Lootsime, et tulevad sisulised arutelud, väga sisulised arutelud. Meil on väga palju praegusel hetkel selliseid teemasid, mille üle tahaks mitte ainult arutada, vaid mida ka otsustada. Nendeks on õpetajate järelkasvu teema, kõrgkoolide rahastamise küsimus, kutsehariduse süsteem,

Tegelikult tahaks küsida – ja kui tänasel arutelul oleks võimalus kaks korda küsimust esitada, siis ma oleksin küsinud –, kas lugupeetud haridus‑ ja teadusminister on lugenud aastal 2020 ilmunud Riigikontrolli raportit, kus väidetakse, et vähemalt 8000 last ei saa piisavalt palju seda tuge, mille saamiseks neil oli lootus siis, kui me seda süsteemi lõime. Kui ma proovisin sõnastada oma tänast küsimust ministrile, siis sain aru, et siin on vaja väga selgelt aru saada, kus on sisu võivad meil tõepoolest olla erinevad positsioonid – ja kus on protseduur. Tegelikult on selle eelnõu juures hästi oluline ka protseduur.

Teiseks, jah, me teame, et see on poliitiline reegel, et koalitsioonil on alati enamus ehk koalitsioon võib alati opositsioonist üle sõita, aga meie parlamendis on viis erakonda ja neist kolmele ei meeldi see ettepanek.

enamus. Me teame suurepäraselt, vaadates neid protsente, et ei ole nii selge see enamus, kes toetab ministri initsiatiivi. Lugupeetud minister ei töötanud kultuurikomisjonis. Ilmselt ka selles on osaliselt probleem, sellepärast et me mäletame, et

Jällegi, kas on oluline, mida parlament arvab? Tuleb välja, et ei ole nii väga oluline, kui me iga aasta tegeleme ühe ja sama küsimusega.

on endiselt sama: mil viisil me kontrollime õpilase teadmisi siis, kui ta lõpetab põhikooli. See on ju asja juur.Haridusvaldkond on väga tundlik valdkond. Kui sinu selja taga ei ole konsensuslikku arusaama asjadest, siis minu jaoks on küsitav, miks sa tahad näidata jõudu. Me praegu näeme, et tegelikult see eelnõu, see määruse ettepanek tekitab pingeid, tekitab palju emotsioone.

See on alati küsitav, milline muster peaks olema heal ministril, kas lihtsalt näidata jõudu või arvestada ka teiste arvamustega, positsioonidega, ja eelkõige parlamendiga.

kätte. Parlament juba neli aastat järjest räägib sellest, et ei tohi muuta, ja siis tuleb uus minister, ta on enam-vähem vana, ja ikkagi paneb lauda täpselt samasugused arutelud. Meil on tekstid, mida

ja võib-olla tõepoolest alguses – nagu sa väga õigesti loetlesid – lahendama neid probleemseid kohti: korduveksamid riiklikule tasemele, õpetajate põud. Mõtleme läbi, mis on see motivatsioon, ja alles siis tuleme tagasi selle sinu initsiatiivi juurde. Aga mitte nii, et alguses me kaotame lävendid ja siis vaatame, mis saab.

tulemuse suhtes kriitilised, mina oma sõnavõtus enda meelest rõhutasin väga seda, et protsess on oluline. Me ei ela mingis mustvalges maailmas, kus on ainuõiged lahendused. Tegelikult on meil võimalik leida Eesti jaoks tõesti tulemuslikult töötav lahendus, aga see tähendab, et osapooled on kaasatud,

See, et eksam on sooritatud, on seni põhikooli puhul tähendanud seda, et see on sooritatud rahuldava tulemusega. Parlamendi tahtest ei saa niisama mööda minna.

ole olnud võimalik pidada sisulist arutelu, leida poolt‑ ja vastuargumente ja tõesti kujundada selline tugev seisukoht või vähemalt näiteks ka eeldused, et kui sellist muudatust teha, siis mida oleks veel vaja. Nii et kaasamise mõttes on protsess olnud väga kehvasti juhitud.

see, et sellega koos kaotatakse ka lävend, on olnud paljude jaoks üllatus. Helir-Valdor Seeder saab nüüd võimaluse repliigiks. Kui ma seda arutelu jälgisin, tekkis mul kohe paralleel teise samba lammutamise protsessiga. loomine, et inimesed ise oma raha investeerivad ja otsuseid teevad, on väga mõistlik, aga kui sellist otsust teha, tuleb maandada riskid. See, et keegi selle [raha] tarbimiseks ära kasutab, see, et pettuste risk suureneb – kõik need asjad, mille puhul tegelikult riigil on hoovad riske maandada, on jäetud tegemata. Täna me õnneks siit puldist kuulsime, et järeleksamid kaalutakse riiklikuks teha. Kui lävend kaotada, siis tõesti tuleks paralleelselt vähemalt õpetajatele vastu tulla ja teha ühtsed riiklikud järeleksamid. Samamoodi on avaldatud muret selliste põhikooli riiklike pingeridade tekke Kuidas sellega tegeldakse, mis on need kommunikatiivsed sammud, kuidas seda siis selgitatakse? Kõige olulisemana: minister süüdistas meid õpilaste alahindamises, aga tegelikult me ju hindame hoopis realistlikult seda, mis piiratud ressursside olukorras ja haridussüsteemi alarahastuse olukorras tegelikult juhtuma hakkab.

kui tegelikult mitte midagi muud peale lävendi kaotamise ei muudeta. Kuidas õpilaste motivatsioon kasvab, enesejuhtimise oskused paranevad? Protsess on jah tõesti olnud kiire. Palun

ja see tähendab rahuldava tulemuse saamist. Gümnaasiumi lõpueksamite puhul on seadust muudetud ja räägitud sooritamisest 1% ja rahuldava tulemuse saamisest 20% puhul. Kui on soov põhikooli lõpus samasugust muudatust teha, siis tuleb muuta seadust.

kohustusliku haridustaseme lõpus tulemuslikku sooritust hinnatakse, ei ole pärast selle muudatuse tegemist arusaadav. Mina oma seisukohas ja sõnavõtus lähtun sellest, et normintellektiga õpilasele on põhikooli lõpus igas aines rahuldava tulemuse saavutamine jõukohane. Meil on lihtsustatud riiklik õppekava, on toimetulekuõppekava, haridusliku erivajadusega õppijal on eksamil eritingimused. See kõik on olemas. Normintellektiga õpilasele ei käi üle jõu eksami rahuldava tulemusega sooritamine. Minister ise ütles, et minimaalsel tasemel tuleb omandada õppekavas ettenähtu, see tuleb teha ja seda annab rahuldava tulemuse saavutamine. Kui see ei ole õnnestunud, siis tuleb midagi muud muuta. Jah, sellega koos võib kaduda ka lävend, aga need muud käigud tuleb ära teha, et garanteerida see tulemus. Praegu mitte mingisuguseid muid toetavaid samme ei astuta. Õpetaja autonoomsusest.

õpilastele erinevalt läheneb, aga see kokkulepe, see ühiskondlik kokkulepe, kuhu õpetaja selle autonoomse protsessi tulemusena jõuab, see osa kokkuleppest on olnud, et 50% ehk rahuldav tulemus põhikooli lõpueksamitel tuleb saavutada. Kui sellest ühiskondlikust kokkuleppest taganetakse, siis saa olla lihtsalt valitsuse otsus. Nii nagu ma küsisin, tõesti, eelnõus on eesmärgina toodud, et parandada ühtsete ülesannetega eksamitulemuste ausust, tõlgendamise selgust ja kasutusväärtust. Seda saab teha eksamitulemuste protsendina esitamise näol, ei ole vaja lävendit kaotada. Praegu alustati küll hinnete asendamisest punktidega, aga millegipärast jõuti lävendi kaotamiseni. Selline eesmärgipäratu tegutsemine on täiesti arusaamatu, nagu ka see, et ei vaadata ausalt riskidele otsa. Nüüd me siis kaotame selle aususe, selguse ja kasutusväärtuse nimel lävendi, aga kuidas me jõuame õppijakeskse, ennastjuhtiva õppijaga stressivaba koolini? Ei ole ühtegi hooba, ei ole ka selgitust, kuidas see juhtub. See hirm siin saalis, et meil lihtsalt langeb hariduse kvaliteet, meil [ei ole] ülevaadet sellest, mis koolis toimub, on reaalne,

Selleks, et me tõesti ühiskonnana pingutaksime, et noored tulemusteni jõuaksid, ei pea me mitte loobuma pingutust nõudvate eesmärkide saavutamisest, vaid me peame tõesti iga õppijat toetama, et ta selle tulemuseni jõuaks. Selleks on vaja haridusse lisaraha.

Aitäh! Mul ei olegi vasturepliiki, mul on hoopis toetav repliik. Ma olen täiesti nõus Riina Sikkutiga, et kui me teeme olulisi otsuseid või ka olulisi muudatusi kehtivates seadustes, siis tuleb hinnata riske. Kui 2000. aastate algul kohustuslik pensionikindlustus kehtestati, siis jäeti need riskid hindamata ja näete, kuhu me oleme jõudnud. Samuti olen nõus haridusminister Liina Kersnaga, kes ütleb, et lävendi kaotamine tõstab motivatsiooni. Ma pean tunnistama, et minu motivatsioon saada koalitsiooni on selle tõttu oluliselt tõusnud ja minu motivatsioon hiljem ka lävend taaskehtestada on oluliselt tõusnud. Aitäh! Aitäh ka nende positiivsete mõtete eest! Liigume edasi. Ma palun Riigikogu kõnetooli Jaak Juske. Lugupeetud Riigikogu esimees! Minister! Riigikogu! Hea haridusrahvas! Me oleme siiani lähtunud Eestis ühtluskooli põhimõttest. See tähendab, et meie lapsed ja noored peavad saama üle Eesti võimalikult hea, ühtlasel tasemel põhihariduse – tugeva vundamendi, millelt jätkata oma õpinguid. See on alusmüür, millele toetub meie kui haritud rahva kuvand. Nüüd aga tahab Haridus‑ ja Teadusministeerium sellest põhimõttest vaikselt loobuda, sest loobudes põhikooli kohustuslikest lõpueksamitest, kaotame võimaluse mõõta ja võrrelda koolide taset üle Eesti. Meie nõrgemad koolid muutuksid seetõttu veelgi nõrgemaks. Need õpilased ja õpetajad, kes ei soovi mingil põhjusel rohkem pingutada, teeksid vähem tööd. Tulemuseks oleks väga suure tõenäosusega meie rahva haridustaseme langus.Veel kummalisem on ministeeriumi plaan kaotada põhikoolieksamite puhul lävend. Piisab, kui koolinoor tuleb lihtsalt eksamile kohale ja ongi üks oluline samm elus astutud nagu niuhti. Äkki peaks järgmise sammuna kehtestama korra, et õpilasel piisab klassikursuse läbimiseks sellest, kui ta korra aastas üle koolimaja ukse on astunud? Tekib küsimus, miks ministeerium neid rumalaid muudatusi just nüüd ja praegu läbi suruda tahab. Kas need ongi kõige olulisemad mured tänapäeva Eesti koolis ja hariduses? Kindlasti ei ole.Nende ettepanekutega tahab tänane haridus‑ ja teadusminister varjata oma saamatust õpetajate palgaleppe täitmisel. Tuletame meelde, et õpetajate keskmine palk pidi juba eelmine aasta moodustama 120% riigi keskmisest palgast. Ma kordan: juba aastal 2021. Täna räägib minister, et alles 2025 saab see lubadus täidetud. Hea, et lubabki, sest siis ei ole proua Kersna enam kindlasti mitte haridusminister.Samuti soovitakse viia diskussiooni kõrvale väikeste tublide maagümnaasiumide ja ‑põhikoolide sulgemise plaanist. On ju Reformierakonna juhitud haridusministeerium asunud survestama kohalikke omavalitsusi rahalise preemia lubamisega, et nood oma koolis gümnaasiumiastme sulgeksid. Järgmisena on kavas ette võtta väikeste põhikoolide sulgemine. Sellel poliitikal on meie regionaalsele arengule, elu hoidmisele maapiirkondades hävitav mõju, proua minister.Tervelt 14 õpetajate ühendust on öelnud selgelt, et põhikooli kohustuslike lõpueksamite lävendi kaotamine on vale, väga vale hariduspoliitiline samm. Oli väga piinlik kuulata, et proua minister püüdis täna Riigikogu ees nende tublide pedagoogide arvamust alavääristada. Selle asemel peaksid ministeerium, valitsus ja Riigikogu kuulama ja usaldama Eesti õpetajaid, nende arvamust. Hariduses saab teha läbimõeldud muudatusi, millel on avalikkuse enamuse selge toetus. Ainult nii saame ka tulevikus öelda, et oleme vaimult suur rahvas. Aitäh! Aitäh! Palun Riigikogu kõnetooli Heiki Hepneri.

tagasiside andmisest ja ka õppeprotsessist, mitte ainult motivatsiooniküsimus. Kui me mõtleme tagasiside

liikluseksamitega, et piisab, kui lihtsalt tulla kohale ja pärast seda küsida endale autojuhilube. Mõnes mõttes minister pareeris sellega, et see on juba järgmine tase ja võib kedagi ohtu seada. Aga me muidugi ei tea täna siin, kuidas meie noorsoo käekäik hakkab olema, kui me suhteliselt kergekäeliselt eksamilävendi kaotame. Küll aga tekkis veel ühe niisuguse paralleeli tõmbamise koht

Võiks ju küsida sedasi, et kas see on selline kahe võimaluse tekitamine ühel ja samal eksamil: ühest küljest, kui sa tahad saada

Toona te olite väga selgelt eksamite usku ja mitte ainult eksamite usku, vaid ka selle usku, et need oleksid reaalsed eksamid.

Mida motiveeritum on õpilane, mida motiveeritum on õpetaja, mida motiveeritum oma lapsega tegelema on lapsevanem, seda parem on tulemus. Minu meelest ei ole selles üldse mingit kahtlust. Omaette küsimus on see, kuidas me selle motivatsiooni tagame. Siit on läbi käinud, et ega meil selle motivatsiooni tagamisega ehk nende riskide maandamisega, kui me lävendi kaotame, väga hästi praegu ei ole.

ja see kindlasti ei tekita väga usku, et motivatsioon, mis on keskne, saaks iseenesest toimida. Lõpetuseks. Tõesti,

Ma arvan, et kui me vaatame haridust, siis ilmselt 40 on ikkagi juba selline kriitiline mass, peaks olema kindlasti märksa väiksem see protsent. Nii nagu siin, kui me Riigikogus teatud eelnõusid vastu võtame, siis me ei saa minna lihthäälteenamuse peale, vaid kvalifitseeritud häälteenamust. Tegelikult peaks mõtlema ka kaugemale, et tõesti, võib-olla kui see protsent oleks 10 või 20, siis me saaksime rääkida, et noh, teeme selle sammu ära. ära. Eks sellele viitavad ka need 14 õpetajate ühendust, kes ei ole seda sammu praegu küll heaks kiitnud. Ka nendele tuleb anda vastus ja see vastus peab olema just selline, mis tagaks selle motivatsiooni. Täna mina ei

kõlanud, ühel hetkel, kui need riskid on maandatud, see motivatsioon on loodud, jõuame selleni, et see lävend kaob. Aga praegu ei ole kuskilt otsast seda kindlust. Aitäh! Aitäh! Palun nüüd Riigikogu kõnetooli Aitäh! Palun nüüd Riigikogu kõnetooli ... Aga siiski enne Riina Sikkut, palun! Aitäh! Tundsin ennast ära selles, et siis, kui riskid on maandatud ja motivatsioon loodud, nii nagu juba väideti, võib minna lävendi kaotamise Kasutan võimalust vasturepliigiks. Osav olete. Palun! (Naerab.) Ma väga osavalt ... Kuna mul jäi ajast puudu. Me räägime ju väga palju eluks vajalike oskuste õpetamisest, mida kool peaks ka tegema. Näiteks eksami sooritamine. Siin on tõesti palju räägitud liikluseksamist, kodakondsuseksamist. Kas see, et tuleb lävend ületada ja eksam sooritada, ei ole tänapäeval mitte ka vajalik oskus? Seda tuleks teha ilma liigse stressi ja pingeta õpilase jaoks, et saavutada see soovipärane tulemus, tulemus, võimalus saada juhtida autot või teha mida iganes muud. Nii et küsimus ministrile oleks olnud, kas see teaduslik teadmine on täiesti ühene, et kõrge lävendiga eksam on alati nõrgematele negatiivne, või on võimalik õppeprotsessis kujundada seda olukorda nii, et õpilane õpib ka eksami sooritamise selgeks, oskab eksamile minna nii, et see ei tekita talle vaimset traumat. Vot. Võib-olla tuleb võimalusi lisakommentaarideks veel.Aga ka see, et 60% toetab, et organisatsioonid toetavad – toetamise motivatsioon on avalike kirjade põhjal olnud väga erinev. Paljud toetavad tingimusel, et põhikooli lõpueksami asemele tuleb näiteks ühtne keskkooli sisseastumise eksam,

Austatud eesistuja! Lugupeetud minister! Head rahvasaadikud ja ikka need vennad ja õed hariduses, kes meid täna kuulavad! Ma pean ütlema, ausalt tunnistama, et esimese hooga, kui ma sellest muudatusest kuulsin, olin ka kahtlev.

Ma arvan, et me keegi ei tea, mis on õige lahendus ja mis on vale lahendus.Aga mida enam ma seda diskussiooni kuulan ja selle peale mõtlen, seda enam ma mõtlen seda, et üks kõige halvem asi on see, kui eksinud olles minna alguses vasakule, siis tulla tagasi, siis minna paremale, joosta igas suunas. Ma arvan, et hariduses toimuvate muudatustega on natuke nii, nagu Descartes seda kirjeldas, selle eksimisega ja nii-öelda oma tõe õige tunnetamisega. Tegelikult on probleem hariduses aastaid olnud see, et meil on erinevat liiki muudatused, mis kokku ei moodusta tervikut. See on see põhjus, miks ma haridus‑ ja teadusministri algatatud muudatust võtan kui ühte osa hariduses toimuvast paradigma muutusest. See on see, mida ta täna püüdis teile seletada, kuidas jõuda sellesama ennastjuhtiva õppijani, kuidas jõuda õppimist toetava hindamiseni, kuidas jõuda selleni, et me mõistame, kuidas õppimine toimub ja kuidas õpilasi motiveerida.

ja mitte ei testita selleks, et saada teada tulemust, kuidas edasi minna, siis tegelikult seda muudatust koolides ei toimu. Võib-olla on mingi samm, mida on ohtlik teha, aga me ei saa jätta edasi minemata. Selles mõttes pigem arutame seda, kuidas tõepoolest nagu nagu seda tervikut luua, kuidas motiveerida mitte ainult õpilast, vaid minu meelest on kõige olulisem, kuidas motiveerida õpetajaid igaühte viima teatud tasemele, kuidas motiveerida kooli selleks, et toetada kõiki õpetajaid tegelema kõikide lastega, kellel on erinevad võimed. Selleks, et põhikooli lõpetades olla võimeline ükskõik millisele tööturuväljundile, isegi mitte ükskõik millisele, aga vähemalt mingilegi tööturuväljundile tegelikult vastu minema, on vaja teatud tulemusi. Ma mäletan Inglise ülikoolist oma õppejõude, kolleege, kes ütlesid, et selge, on tasuline kõrgharidus, aga kui kusagil märgatakse, et üliõpilane ei jõua edasi, siis tormab terve armaada inimesi kokku teda toetama, sest on paanika, et ta võib välja kukkuda ja temaga võib midagi juhtuda, ning peab koos mõtlema, kuidas teda toetada. Ma arvan, et see ei peaks olema ainult tasulises hariduses nii, vaid see võiks koolis alati nii olla, sest iga laps on väärtus ja tema viimine teatud on kooli ja kodu ühine mure. Sellepärast peaks rõhu tõepoolest panema sinna, kus on õpetaja, kooli ja koolipidaja motivatsioon viia laps selle tulemuseni. See ei ole tingimata ainult lävend, vaid see tõepoolest on tema jõudmine oma teatud arengupotentsiaalis nii-öelda oma parima minani.

Pidasime Vello Saage, parima kirjandusõpetaja juubelit Tartus. Tal on kuulus tsitaat, mida õpilased meenutavad: "Sa pead koolis käima. Kui sa koolis ei käi, siis õpetaja ei saa sulle kolme välja panna. Kui sa käid koolis, siis ta kuidagimoodi leiab selle lahenduse, et sulle kolm välja panna. Kui sa kooli ei tule, siis sa kukud lihtsalt

programmi koostöös KOV‑idega, mis võiks toetada seda, et koolid arenevad sellisele tasemele. Kindlasti on õpetajate palk hästi suur motivaator ja võib-olla võiks seda toetada ka koolivõrgu reform, sest kust me saame selle raha, et õpetajate palka tõsta. Aga ma arvan, et seesama ettepanek, mis koolide poolt tuleb, näiteks Madis Somelari ettepanek viia õpetaja palk

et me lihtsalt [näitame] mingeid tulemusi. Õpetajate palk, raha haridusse juurde. Koolide kvaliteedi arendamise programmi kaudu tuleb toetada neid koole, et nad kõik hakkama saaksid.Ma arvan, et see tulemus on tehtav. Selge, et siin on riskid, aga me ei tohiks kõhelda, vaid minna edasi sellelsamal teel, teel, jõuda ennastjuhtiva õppijani ja jõuda ka selleni, et õppimine ja eksamid toetavad, mitte ei ole need, mis löövad templi, et sina oled läbi kukkunud, sina oled saamatu. Need õpilased, kes viskavad oma punaseks tehtud kontrolltöö prügikasti, ei jõua mitte kunagi kusagile. Nemad jõuavad, kes hoolivad arvavad,] et see on neile tagasiside, mis aitab neil paremaks saada. Need punaseks tehtud kontrolltööd on see peamine koht, [mille põhjal] tegelikult tekib õppimisvõimalus. Läbikukkumist ei tohiks karta. Me peame toetama nii lapsi, õpetajaid, koole kui ka

Head kolleegid! Tänase arupärimise raames oleme kuulnud tõelist intellektuaalide vaimuvõitlust. Millised sõnad! Mismoodi me muudame seda paradigmat, mismoodi me motiveerime õpetajaid, mida on vaja motivatsiooniks õpilastele, et et kõik asjad toimiksid hästi, milliseid meetmeid on vaja rakendada, kellel on vaja palka tõsta, kellel on vaja [palka] maha võtta, võib-olla. Aga mina mäletan seda, et kui mina käisin koolis, oli seina peal sihuke ilus silt

see, et õppiv õpilane arendaks oma ajutegevust, ajumahtu. Isegi eksamite eel

seda rohkem sinu aju areneb ja seda targemaks sa saad. Nii et selles mõttes on eksamid kui selline ülimalt tähtis asi lapse arengus. Kui siin räägitakse, mis on see motivatsioon, siis eksam ongi ju see, mistõttu õpilane peab pingutama. Ta peab pingutama terve õppeaasta vältel, et mitte eksamitel põruda. Omal ajal, kui meie käisime koolis, oli isegi selline väga drakooniline meede, et kui sa läbi ei saanud, jäid klassikursust kordama. Loomulikult, praegu on

et ilmub eksamile, ei ole üldse tähtis, mitu telefoniposti või mitu inimest alla aetakse, peaasi et tuleb, muidu me võtame talt motivatsiooni ära, küll ta elus edaspidi õpib ja kõige paremini õpibki praktiliste kogemuste pealt.

No kuidas sa saad vastata, kui näed, et võrdlus on ainuõige ja viib absurdini. Ma leian, et absurdi pole mõtet toetada. Õpilased peavad õppima. Sellest tuleb tulevikus kasu. Kõige parema motivatsiooni annab selleks eksam, milleks valmistutakse põhjalikult. Aitäh! Aitäh!

siin arutelus ka ministrilt kordagi seda, et 50% vastanutest ütlesid, et see lävend peaks olema 50%, ja ainult 16% oli neid, kes ütlesid, et võiks olla alla 20%.

Väga kergekäeliselt on siin erinevaid arve välja käidud, just endale kasulikus suunas. Aitäh! Aitäh! Palun Riigikogu kõnetooli Peeter Ernitsa.

Targad ja targemad on juba rääkinud. Ma ei ole praktiseeriv pedagoog, aga ma olen aastaid õpetanud. Ma valdan ühte keelt, mida teie kindlasti ei valda. Ma valdan lindude keelt, peale paljude teiste keelte. Ma olen lindude keele õpetajana töötanud aastakümneid.

Ma püsin praegu oma liistude juures, mis puudutab loodust, looduse tundmist. Raiuge või tükkideks, nii see on. Väga vähe on kellegagi sel teemal

Näiteks emakeele[õpetajate] selts ütleb niimoodi, et uue eelnõuga luuakse olukord, kus põhikooli saab lõpetada õpilane, kellel on kolm eksamitulemust nullid, lisaks veel kaks aastahinnet mitterahuldavad. Ja neid punkte oli küll ja küll. Ma mõtlesin, uni ei tulnud, et kas ma olen lollidemaale sattunud. Matemaatikaõpetajad ja paljud teised ühendused [saatsid] samuti [kirju]. Need kirjad tulid teilegi, kui te juba ei maganud. See kõik oli kaine peaga. Nüüd me arutame tõsimeelselt, kainelt neid asju, et kas see on hea idee või ei ole. Mina ei ole haridusminister ja ma tõesti ei hakka ütlema, kas see on õige või vale. Aga kui paljud arukad inimesed, kes õpetavad eesti keelt, kirjandust, matemaatikat, loodusteadusi, on tõsises mures ja kirjutavad meile, siis mul on raske uskuda, et nemad ei jaga matsu, et nad on lollid, ja ainult need, kes minister Kersnale takka kiidavad, on arukad. Aga ei hakka ma sel teemal pikalt rääkima. Priit Pullerits, rääkides hariduse allakäigust, ennustab, et 2025. aastal "Sõda ja rahu" kõrvaldatakse kooliprogrammist, sest see sisaldab vägivalda, propageerib kitsalt mehe ja naise armastust, käsitleb ajalugu aegunud võtmes, süvendab frankofoobiat, õõnestab Euroopa solidaarsust ja rahvaste sõprust, loob rahvusgruppide vahel asjatuid ja kunstlikke vastasseise ning selle lugemine võtab liiga kaua aega, üle poolteise minuti.

"Koolide tagasiside on olnud väga negatiivne, nad ütlevad, et see kiusab lapsi (Lõpueksam. – P. E.), see laps on õppinud individuaalse õppekava järgi, ta on õppinud hoopis midagi muud ja nüüd järsku tuleb riik mingi imeliku eksamiga, mis kohati ei vasta ka sellele sisule, mis koolis on õpetatud." Mis see tulemus on? Tulemus ongi see, et milleks need eksamid, meil on olemas ju mobiiltelefon, seal on kõik olemas, vaatad, mis asi on "Sõda ja rahu", kes on Leo Tolstoi ja ükskõik, midagi muud. Midagi polegi vaja õppida, polegi vaja pingutada. Elu peab olema mõnus. Peaasi, et on mõnus. Kõik on suhteline. Mees ei pruugi olla mees, võib olla ka naine, isal võib olla seelik seljas, emal võib Kõik on suhteline. Täna oled mees, jaanipäevaks lõikame naiseks ja vastupidi. Uus normaalsus on tulekul. Põhikoolieksamite kaotamine on minu meelest üks näide, suurepärane näide, et elu oleks mõnus, et ei peaks ennast liigselt pingutama, sest kõigil meil on nutitelefon taskus. Aitäh!

Aitäh, lugupeetud juhataja! Head kolleegid! Lugupeetud minister! Olles kuulanud täna kahte haridusteemalist arupärimist, ühte peaministrile ja teist haridusministrile, võib lühidalt kokku võtta, et Eestile on kõige sobilikum tasuline ilma lävenditeta haridussüsteem. See on natuke irooniliselt öeldud, aga see jäi kõlama. Minul jäi väga kripeldama ka see eelmine arupärimine peaministrile, kus räägiti sellest, kuidas Isamaa on teinud ettepaneku tasuta eestikeelse kõrghariduse sisseviimiseks ja kõik kõrgkoolide rahastamise hädad on sellest alguse saanud, jäeti rääkimata tervikust kui sellisest, et sellega kaasnes teadlikult see ambitsioon, et riik võtabki suurema vastutuse, millele viitas ka riigikontrolör, ja riigieelarves nähakse ette rahalised vahendid. Me ei ole seda tervikut rakendanud. Loomulikult, poolikult ühte asja tehes ei saavutata seda tulemust, mis eesmärgiks on seatud, aga see on omaette teema ja ma ei pöördu pikemalt tagasi eelmise arupärimise juurde.Küll aga nüüd, tulles lävendite kaotamise juurde, ütlen, et minu arvates on see natukene nagu teoreetilises ideaalmaailmas elamine, mis kõlab nagu kommunismiideegi: raamatus on ilus lugeda, aga praktikas kujuneb välja teistmoodi. Reaalsus ei ole selline, nagu minister kirjeldab, et lävendite kaotamine tekitab õpilastes motivatsiooni ja me saavutame parema hariduskvaliteedi ja paremad õpitulemused.

eksamitega ja eksamite lävendite ärakaotamisega teatud poliitilistel eesmärkidel, et juhtida tähelepanu kõrvale sellelt, et meil õpetajate palkade teema on väga teravalt üleval, õpetajate järelkasvu probleemid on lahendamata, maagümnaasiume me püüame sulgeda ja koolivõrku ümber kujundada rapsides, nii et meil ei ole tervikut, ja me pakume omavalitsustele meelehead, keegi võtab selle ühekordse meelehea vastu ja sulgeb kooli, siis justkui on saavutatud see eesmärk, et me paneme kooli kinni. Aga milline on ministeeriumi terviklik koolivõrgukava, kus seda saab näha, enne kui me stardime? Seda ei ole. Või seesama ülikoolide rahastamine, kõrghariduse rahastamine ja see, et meil ei ole ülikoolidega halduslepinguid sõlmitud ja rektorid ei ole valmis neid lepinguid sõlmima.Nendelt väga aktuaalsetelt ja elulistel probleemidelt juhime me tähelepanu kõrvale ja nüüd me tõepoolest tegeleme siin aktiivselt selle lävendi ärakaotamisega. Ma olen nõus Margit Sutropiga, kes ütles, et vaja on tervikut ja ärgem mingem ekslema. Aga minu arvates see, et me tegeleme lävendi ärakaotamisega, ongi just nimelt kutse ekslema. Me tegeleme ühe elemendiga, mitte tervikuga.

Kui siin on korduvalt öeldud, et on erinevaid arvamusi, ja ongi erinevaid arvamusi, on erinevaid arvamusi laste hulgas, on õpilaste hulgas, on õpetajate hulgas, on koolijuhtide hulgas, on lapsevanemate hulgas, ja on see suhe 60 : 40 või 70 : 30 või 55 : 45, siis see ei ole piisav, et tormata kehtivat süsteemi muutma. Meil on olemas kehtiv süsteem. Sellises olukorras, kus on väga vastandlikud argumendid, väga erinevad arvamused ka erinevatelt ekspertidelt minna jõuga praegu parlamendist mööda, parlamendi sisulisest arutelust ja sisulisest otsustusest mööda, ei ole õige. Isamaa on esitanud Riigikogu menetlusse eelnõu, et see eksamite teema tuua parlamendi tasemele ja et parlament langetaks selle otsuse. Minule tundub, et see eelnõu ja see algatus, mille Isamaa on algatanud, on langenud väga viljakale pinnasele. Kui ma vaatan tänaseid arutelusid, seda, kui kirglikud need on olnud, kui põhjalikud, ja kui suur huvi on olnud parlamendil selle teemaga tegeleda, siis näen, et just nimelt parlament on see tase, kus me peaksime otsustama, kas eksamid jäävad või mitte, kas lävend jääb või mitte. Jah, ülejäänud korralduslikud küsimused on täitevvõimu rida, aga ma arvan, et see tuleks seaduse tasemel selgeks vaielda ja seda siin parlamendis. See on nii oluline küsimus. See ei ole küsimus, mida iga minister saab igal aastal erinevalt otsustada, nii nagu me oleme näinud viimased kolm-neli aastat. Ja siis räägime terviklikust lähenemisest ja stabiilsusest! Nii et minu ettepanek lisaks tänasele arupärimisele on see: toetagem Isamaa eelnõu, arutagem siin sisuliselt kolmel lugemisel neid küsimusi ja jõuame parlamendis mingile mõistlikule otsusele. Aitäh! Aitäh! Ma palun Riigikogu kõnetooli haridus‑ ja teadusminister Liina Kersna.

Tahtsin lõpetuseks tänada teid sisulise arutelu eest ja omalt poolt öelda, et ma olen sügavalt veendunud, et kõik õpetajad on arukad. Kõik õpetajad on arukad, aga see ei tähenda seda, et kui õpetaja on mingisuguse muudatuse vastu, siis kuidagi teistmoodi temasse suhtuma. Ei, nendel õpetajatel, kes on selle muudatuse vastu, on omad mured, on omad hirmud selle muudatuse tagajärgede ees. Täna ma kohtusin 30 haridusorganisatsiooniga

me teeme ja mida me tahame veel teha selleks, et see muudatus ei tooks kaasa negatiivseid tagajärgi? Esiteks, riiklik seire on oluline. See oli oluline ja on jätkuvalt oluline. Riiklik seire saab toimuda tasemetöödega, eksamitega. Riik jälgib seda ja reageerib nendele tulemustele. Kindlasti, nii nagu Margit Sutrop ka viitas, meil on eraldi koolide seireprogramm. Kui me näeme, et konkreetse kooli puhul erinevad näitajad nii-öelda punasesse, siis me saame konkreetselt neid koole aidata ja uurida, mis on juhtunud, mis on seal puudu, et need näitajad näitajad on sellised kriitilised. Nii et seire on väga oluline ja riikliku seire üks osa on kindlasti ka eksam. Me ei kuidagi valmis selleks, et õpilasi ja õpetajaid motiveeriks miski muu, et see ei oleks mitte eksam. Me ju tegelikult suures plaanis oleme selleks valmis ja selleks on tehtud palju aastaid koolides tööd. Meil on juba kehtivuse kaotanud arengukavad, mis seadsid eesmärgiks ennastjuhtiva õpilase, õpilase, meil on kaasaegne õpikäsitlus, mida ju koolides valdavalt kasutatakse. Meil on juba põlvkond, kes on kasvanud üles üldõpetusega.

Kolmandaks tahtsin öelda riikliku lisaeksami kohta. See ei ole mitte järeleksam, vaid see on lisaeksam. Näiteks koolijuhid arvavad, et lisaeksamil võiks anda võimaluse ka nendele õpilastele, kes esimesel eksamil ei saanud sellist tulemust, nagu nad oleksid tahtnud. Nii nad saaksid teistkordse võimaluse ennast proovile panna ja eksamit sooritada. Nii et kindlasti ei ole küsimus lihtsalt lävendis. Lävend kuulub suuremasse haridusvaldkonna kompleksi. Me oleme teinud haridusvaldkonnas pikki pikki aastaid ettevalmistusi selleks, et õpilaste motivatsioon oleks mujal kui välises motivatsioonis eksamite näol. Aga seire on oluline ja sellega me peame jätkama.

Austatud kolleegid! Austatud rahvas! Mul on teile väga tõsine sõnum. Mulle isiklikult tundub, et me oleme Eesti Vabariigi kestvuse lõpusirgele jõudnud. Millest selline sõnum?

Nimelt on WHO pannud liikmesriigid olukorda, kus nad peavad alla kirjutama ülemaailmsele pandeemiaks valmisoleku lepingule,

194 liiget konsensusele, et käivitada protsess, selleks et pidada läbirääkimisi WHO põhikirja alusel kas konventsiooni, lepingu või mõne muu rahvusvahelise dokumendi üle,

See on umbes sama, nagu me oleme näinud praegu valitsevate koroonapiirangute puhul, kui kehtestatud piirangutega on seatud meetmed, mis ei taha mitte kuidagi ega kuidagi ära minna, sellepärast et niimoodi on valitsus otsustanud, kuigi tal selleks tegelikult legitiimsust täies ulatuses ei ole. Mis on selle probleemi edasine kulg? Nüüdseks ongi moodustatud valitsusvaheliste läbirääkimiste organ, mis peab oma esimese koosoleku juba märtsis.

küsiti volitust selleks, et Euroopa Komisjon saaks antud küsimuses esindada Euroopa Liidu liikmesriike ehk ka Eestit. Seega võetakse nendel läbirääkimistel ära Eesti esindusõigus rahvusriigina ja kogu selle protsessi juhtimine läheb Euroopa Liidu kätte.

Muidugi serveeriti seda äärmiselt delikaatselt, mittemidagiütlevalt. Põhimõte oli see, et leiti, et pandeemiaks valmisoleku ja sellele reageerimise tugevdamiseks loodaval uuel vahendil on mitu võimalikku kasutegurit, millest üks võiks olla anda võimalus võimendada, ajakohastada ja tugevdada WHO juhtivat ja koordineerivat rolli ning tema funktsiooni tegutseda rahvusvaheliselt tervisetööd juhtiva ja koordineeriva asutusena. Selle segase dokumendi taustal hääletasid praktiliselt kõigi erakondade komisjoni kuuluvad liikmed selle asja poolt, välja arvatud Eesti Konservatiivne Rahvaerakond. Me palume kõigil saadikutel tutvuda nende materjalidega, et see õigus Euroopa Komisjonilt ära võtta. Aitäh! Ma palun nüüd Riigikogu kõnetooli Jaak Juske. Austatud Riigikogu! Hea Eesti rahvas! Me elame õnnelikul ajal, sest saame elada vabas demokraatlikus Eesti Vabariigis. Alles möödunud aasta lõpuks oli meie riigi 104 aastast reaalset iseseisvust olnud rohkem kui neid neetud okupatsiooniaastaid.Väga vähestele inimestele on antud elus võimalus, erakordne võimalus kirjutada ühe riigi sünnidokument. Olen tihti kujutanud ette, kuidas hilisem riigivanem Juhan Kukk võttis ette tühja paberilehe, kätte sulepea ja hakkas kirjutama Eesti iseseisvusmanifesti. Mida sinna kirjutada, mida rõhutada? Seda olukorras, kus sa riskid enda ja oma pere eluga. Aga igatahes sai väga ilus ja uhke manifest. Soovitan kõigil vähemalt korra aastas, 24. veebruari paiku seda lugeda, vaadata, millisena Eesti riigi loojad seda sündivat riiki ette kujutasid. Sellest pidi saama iseseisev demokraatiline vabariik, kus kõik Eesti Vabariigi kodanikud, usu, rahvuse ja poliitilise ilmavaate peale vaatamata, leiavad ühtlast kaitset vabariigi seaduste ja kohtute ees, kus vabariigi piirides elavatele rahvuslistele vähemustele kindlustatakse nende rahvuskultuurilise autonoomia õigused, kus tagatakse kõik kodanikuvabadused. Need on kõik väärtused, mida peame ka täna tähtsaks ja mida tuleb ka täna meil hoida.Kuna Eesti riik sündis esimese ilmasõja tingimustes, kutsuti iseseisvusmanifestis omavalitsusi moodustama korra tagamiseks rahvamiilitsaüksusi ehk tänases mõistes munitsipaalpolitseid. Deklareeriti ka sõjalist erapooletust. See oli oluline põhimõte, mida hoidsime läbi esimese iseseisvusaja, aga mis ei kindlustanud meile uue ilmasõja puhkedes omariikluse säilimist. Nii oleme targa rahvana õppinud ning teinud siis, kui ajalugu meile õnneks teise võimaluse andis, kõik selleks, et mitte kunagi enam olla üksi, et olla koos tugevate liitlastega. Täna näeme, kui vajalik see toetus Eestile on.Teate, me võiksime pidada rahus Eesti Vabariigi aastapäeva nädalat. Alustada võiks juba 21. veebruaril, sest just seda 1918. aasta kuupäeva kannab meie iseseisvusmanifest. 23. veebruari õhtul 1918 loeti manifest "Kõigile Eestimaa rahvastele" esimest korda avalikult ette Pärnu Endla teatri rõdult. Igati sobiv pidupäev. 24. veebruaril 1918 astus Tallinnas tänases Eesti Panga hoones ametisse Konstantin Pätsi juhitud Eesti Vabariigi esimene ajutine valitsus ja õhtul hakati Tallinnas manifeste tänavapostidele Pidu võib rahus jätkuda ka 25. veebruaril, sest siis, 104 aastat tagasi, luges peaminister Päts reaalkooli trepil esimest korda avalikult manifesti ette meie pealinnas ning varahommikul tõusis esimest korda Pika Hermanni torni sinimustvalge lipp. Hea rahvas! Täna on Eesti riik meie kõigi hoida. Meie püha kohus on, et sinimustvalge lipp saaks vaba rahva lipuna lehvida Pika Hermanni tornis igavesti. Elagu Eesti! Aitäh! Ma palun nüüd Riigikogu kõnetooli Riina Sikkuti. Aitäh, hea esimees! Head kolleegid! Jätkan siin saalis arutatud põhikooli lõpueksamite lävendi kaotamise teemal.

Koolikohustus kui teatud teadmiste ja oskuste haridusliku taseme saavutamise kohustus peab olema seotud mingi tulemusega. Minister rõhutas, et minimaalsel tasemel tuleb omandada õppekavas ettenähtu. Seni on see tähendanud põhikooli lõpueksami sooritamist rahuldava tulemusega. Kui on soov ja valitsusel on tõesti poliitiline tahe see lävend kaotada, siis tuleb muuta põhikooli‑ ja gümnaasiumiseadust. Gümnaasiumide jaoks on sätestatud 1% lävend ja rahuldava tulemusena 20% maksimaalsest. Seda tuleb siis teha ka põhikooli jaoks. Kolmandaks, protsess peab olema kaasav, sisulist arutelu võimaldav. Margit Sutrop väga ilusasti kirjeldas, miks lävendi kaotamist on vaja, kuidas õpilaste enesemotivatsiooni tuleb tõsta, aga eelkõige tuleb tõsta õpetajate motivatsiooni. Ma olen täiesti nõus, õpetajate motivatsioon selleks, et sisulist muutust haridussüsteemis saavutada, on esmatähtis. Seetõttu ongi väga oluline, et selliste muudatuste tegemine oleks kaasav, sisulist arutelu võimaldav ja tõesti igasuguseid argumente või parimat teaduslikku teadmist kaaluv. Kui praegu on olukord, kus just õpetajate ühendused on lävendi kaotamisele vastu, on minul väga keeruline näha, kuidas tegelikult saavutatakse need Haridus‑ ja Teadusministeeriumi soovitud tulemused, mida õpetajad peaksid saavutama, kui nad ei saa aru, miks muudatust tehakse, milline on ootus neile, kuidas nemad peaksid oma praktikat muutma, et Haridus‑ ja Teadusministeeriumi soovitud eesmärke täita. Niikaua kui seda arusaamist ei ole, ei ole ju tegelikult võimalik seda muudatust sisuliselt ellu viia. Neljandaks. See, et õpilaste enesemotivatsioon peaks olema parem, on täiesti mõistetav, selle nimel tuleb töötada. Minister kirjeldas ilusti, kuidas aastaid on selle nimel tööd tehtud. Aga ometi tehakse muudatus, et põhikooli saab lõpetada kahe puuduliku hindega ja kolme, senise arusaama järgi tegelikult sooritamata eksamiga. Eesmärk peaks olema, nii nagu minister ütles, et tuleb märgata varem, tuleb õpilase motivatsiooni toetada varem, enne kui põhikooli lõpueksamil on läbi kukutud. Tegelikult peaks eesmärk olema see, et mitte ükski õpilane ei lõpetaks põhikooli kahe puuduliku hindega ja kolme sooritamata eksamiga. seda tulemust, et mitte ükski õpilane sellise tulemusega ei lõpetataks, on meil vaja teist tüüpi otsuseid ja ressurssi on vaja suunata hoopis mujale. Aga lävendi kaotamine võimaldab just sellise tulemusega põhikooli lõpetamist ja ma ei saa aru, miks seda lubatakse. Vastata Vastata tuleb küsimustele, kuidas seda varast märkamist ja motivatsiooni tõstmist tegelikult ellu viia, milliseid ressursse selleks nähakse ette eelarvestrateegias, järgmise aasta eelarves. Kui meil tõesti on arusaam, et iga õpilane on võimeline rahuldava tulemusega lõpetama, siis on võimalik see lävend ära kaotada. Praegu on riskid, et kvaliteet väheneb, muutub ebaühtlaseks.

kui me räägime kodakondsuseksami tegemisest, liikluseksami tegemisest, sellest, et õpilased õpiksid ka eksamiolukorras toime tulema, pingega toime tulema ja rahuldava tulemusega edukalt eksami sooritama. Ka need on ilmselt asjad, mida saab õppetöö käigus üheksa aasta jooksul õpilastele anda, et põhikooli lõpueksami lävendi ületamine ei oleks kuidagi erakordne takistus või stressi tekitav situatsioon. Tõesti, haridussüsteem tuleb suunata uute väärtuste poole. Me räägime õppijakesksest haridusest, ennastjuhtivast õpilasest. Siis saab kaotada lävendi. Meil on võimalik kas kontrollida lõpptulemust või hästi palju tugevamalt juhtida protsessi, aga niikaua, kui me räägime õpetajate autonoomiast, võiksime lõpptulemuse hindamisele keskenduda. Aitäh! Aitäh! Ma palun nüüd Riigikogu kõnetooli Peeter Ernitsa.

Loo sisu Postimehes oli see, kuidas Riigikogu liige Peeter Ernits ründab vaba ajakirjandust. Ma lugesin selle uudise läbi. 14 rida. Mis seal räägiti? Seitse rida moodustas Hanno Pevkuri, Riigikogu aseesimehe tsitaat. Ta ütles Postimehele, et Riigikogu liikmel ei ole õigust ajakirjandust ega ajakirjanikke rünnata: "Eesti vabaduse üks alustalasid on vaba ja sõltumatu ajakirjandus. Meil on sõna vaba ja ka riigikogu liikmel on õigus oma arvamusele, ent riigikogu liige peab arvestama, et tema sõna on kindlasti ühiskonnas suurema kaaluga ning ajakirjanduse mistahes verbaalne või otsene ründamine ei ole kuidagi aktsepteeritav." 14 reast seitse rida on pühendatud Pevkurile, Riigikogu aseesimehele. Minule, kellest jutt käib, on pühendatud neli sõna. Minule pole isegi helistatud mitte. Ja need sõnad on, et tulebki uksest välja visata. Kõik. Sõltumatu, adekvaatne ajakirjandus, Postimees, autor Elisabet Lomp. Aga milles asi on? Mida ma rääkisin? Mida ma tegin? Aasta tagasi, tõrvikurongkäigu ajal andsin ma Postimehe reporterile, kelle nime ma ei nimeta, nõusoleku, et teeme koos reportaaži

Aga kui ma vaatasin pärast Postimehe reportaaži, siis mis seal oli? Oli lõigatud välja suur osa intervjuusid.

"Vaatasin su reportaaži. Kahjuks läksid libedale teele ja püüdsid näidata kogunenud rahvast harimatu ja vägivaldse kambana. Miks sa jätsid välja paljud tasakaalukat juttu rääkinud inimesed?" ei hakka nimetama, kes siin kõik on, minu Facebooki [postituses]. Ja siis ütlen: "Ajakirjaniku töö ei lõpe maastikul käimisega. Edasi tuleb raskem osa, mida valida, video puhul käärid. See osa jäi seekord sul puudulikuks. Ajakirjaniku missioon ei ole oma agenda pealepressimine, vaid võimalikult lai ja avar kajastamine oma mitmekesisuses ja täies lopsakuses." See oli minu tekst, mida loomulikult Postimees ei avaldanud, ainult neli [sõna] sealt. Ma juhtisin tähelepanu Toompeal toimunud segadustele, kui sellel ajakirjanikul kästi minema minna. Ma tuletasin meelde oma aastatagust kogemust selle niinimetatud ajakirjanikuga, kelle kohta ma ütlesin, et ta ei ole ajakirjanik, vaid on propagandist. Võin seda korrata ka. Selle peale kirjutas Postimees uudisloo, mille põhitegelane oli Pevkur, Riigikogu aseesimees, ja kus mulle sõna ei antud. antud. Need, kes seda uudislugu lugesid, ei saanud üldse aru, millest jutt käib. Riigikogu liige ähvardab ajakirjandust,

mis on ajakirjandus ja milline on tema roll. See ongi kogu lugu. Nii et head õhtut! Kuidas elab vaba sõltumatu ajakirjandus?

seega ka vaba mikrofon on lõppenud. Kõnesoove rohkem ei ole. Head ametikaaslased, ma tänan teid, soovin teile jõudu teie töös ja turvalist koduteed. Istung